Poštovane zastupnice i zastupnici, nastavljamo sa radom. Sve vas pozdravljam. Na redu je - Prijedlog odluke o raspuštanju Hrvatskoga sabora predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a Predlagatelj je Klub zastupnika SDP-a na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Dužan sam zbog i javnosti, a i dijela zastupnika reći dakle ova točka nije uvrštena temeljem prikupljenih potpisa jer se nisu stekli uvjeti za to, budući da je u dnevnom redu od 15. siječnja, nego sam je uvrstio temeljem vlastite odluke da se o toj točci raspravlja s obzirom na važnost teme i zaoštrene i suprotstavljene stavove, pa mislim da je dobro da mi to raspravimo i ne čekamo rok od 60 dana od dana uvrštavanja u dnevni red. Prije nego što dam riječ predlagatelju javio se kolega Grmoja za stanku. Izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Tražim stanku u ime kluba MOST-a kako bismo još jednom ovdje kroz ovu stanku ponovili, ali kako bi se konzultirali u klubu da smatramo da je krajnje vrijeme za raspuštanje Hrvatskog sabora. Rubikon ste prešli, korupcijom ste okupirali i zapravo premrežili sve naše institucije. Ovo što ste napravili u zadnjih nekoliko mjeseci sa donošenjem Lex AP-a kako biste zaustavili curenje informacija o vašoj korupciji u javnosti medija, ali onda i imenovanjem Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika znak je da ova zemlja može biti spašena jedino raspisivanjem izbora i izborom jedne nove Vlade koja će se odlučno obračunati sa korupcijom koju ste uspostavili kao model vladanja. Ono što je najžalosnije vi šaljete poruku da je korupcija opravdana ako se sakrijete iza hrvatskog jezika, da je korupcija opravdana ako se sakrijete iza blaženog Alojzija Stepinca. Istovremeno kao svoju konkurenciju želite one koji su protiv hrvatskog jezika, želite one koji su kao anacionalni. Nisu samo oni protiv vas, protiv vas je cijela Hrvatska, Hrvatska koja želi pošteno živjeti od svoga rada, Hrvatska koja čuva hrvatski identitet i koja se suprotstavlja ilegalnim migracijama, a žalosno da čovjek koji je sve suprotno od blaženog kardinala Alojzija Stepinca koji je spreman bio žrtvovati i život zbog svojih ideala, da jedan Andrej Plenković koji bi i Hrvatsku prodao radi vlastite karijere da ga uoči izbora uzima u usta i da ste odjednom se sjetili hrvatska. …/Upadica predsjednik: molim vas tu da budemo jedni prema drugima korektni. Imamo sada povrede Poslovnika. Kolega Đakić, izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Sabora. Pa povrijeđen je članak 238. Kolega Grmoja vrijeđa i omalovažava i zastupnike kao i predsjednika Vlade pogrdnim nazivima, a sam je uhvaćen u mrežu kriminala petljajući zajedno sa doušnicima, zajedno sa dilerima, zajedno sa onima koji su plaćali i podmićivali. Pa kako vas nije sramota toliko graktati, omalovažavati i vrištati, a sami ste bili predmet lova Kolega Đakić to je opomena, bila je to replika. Kolega Zekanović, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** 238. Ovdje je jako smiješno, zapravo jadno slušati kolegu Grmoju koji bježi već godinama od svjetonazora kao i njegova stranka, a danas su mu puna usta Alojzija Stepinca. Neki dan bježi iz sabornice kada se glasa o Vatikanskim ugovorima, naziva SDP i MOŽEMO anacionalnima, a sutra će koalirati sa njima. Dakle, hrvatska javnosti Nikola Grmoja i njemu slični sutra će pokušati držati ljestve vlasti Sandri Benčić i Peđi Grbinu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Zekanović isto tako replika, pa je opomena. Kolega Bačić, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Članak 238. iznošenje lažnih i krivih činjenica. Kolega Grmoja je u jednom trenutku izjavio protiv vas je cijela Hrvatska, a ja mu poručujem da pogleda ankete pa da vidi protiv koga je Hrvatska, a vi ste u toj ekipi, tako da čestitam, spremni smo na izbore kad god krenete, kad god hoćete tu smo. Kolega Bačić dobivate opomenu, bila je to replika. Kolega Grmoja, izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je članak 238. I u plaćenim anketama stojite jako loše i idete u oporbu, to je i vama jasno. A kolegi Đakiću poručujem ako sam bio dio neke afere Mreža bio sam lovac u kojem lovi mutne ribe poput vas, mutne ribe i velike ribe poput vas. Kolega Grmoja, dobivate opomenu, ovo je isto tako bila replika. Sada ponovo kolega Bačić, izvolite. **Bačić, Ante (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Čl. 238., ponovno iznošenje lažnih činjenica. Podsjetio bi kolegu Grmoju na aferu Grizli, znači što se tiče tih plaćenih anketa nismo mi sjedili i dogovarali s nekim plaćene članke na šta ste vi iz Mosta jako osjetljivi i oćete tv nastup i prodali bi se za dva tv javna nastupa čudi me da vas niko nije malo pitao i propitao oko toga, tako da što se tiče plaćenih anketa, vi ste plaćali ankete tj. trgovali utjecajem ne bi li imali što više tv nastupa i upravo takvih plaćenih anketa, zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bačić opomena isto tako ovo je bila replika. Kolega Brkan, izvolite. Zahvaljujem se predsjedniče. Kolega Grmoja je povrijedio čl. 238., iznosi laži i neistine. Kolega Bačić se sjetio afere Grizli kada je rekao ko je trgovao sve sa utjecajem i na koji način, a ja bi samo sjetio hrvatsku javnost da ne tako davno si je isto kolega Grmoja i svi njegovi drugari iz Mosta su pod naredbom Zorana Milanovića glasali glasali protiv Zakona o hrvatskom jeziku. To je ta nacionalna komponenta kojom se Most diči. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Brkan, dobivate opomenu. Kolega Grmoja, izvolite. Povrijeđen je čl. 238., ja bi vas zamolio poštovani predsjedniče za jednu malu pauzu. Kolega Brkan je nešto krivo, dakle ovo je bilo vjerojatno namijenjeno Možemo! ili SDP-u, šalje Kabok i krivo je pročitao, Zakon o hrvatskom jeziku, neka se Brkan malo skoncentrira, a neka Kabok pošalje bolje upute, molim vas, evo 10 minuta pauze. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Grmoja, bit će stanka, ali dobivate drugu opomenu.

ali ne spominjite Kaboka, vi ste došli odande sa Pantovčaka, donijeli ste mišljenje što je rekao predsjednik, vaš jedini vođa u ovom parlamentu. Kolega Šimičević, isto tako je ovo bila replika, dobivate opomenu. Kolega Grmoja, nećete ovaj više. Kolegice Nemet, izvolite. Današnja rasprava, kao i masovni prosvjed održan ovog vikenda nisu samo reakcija na posljednju aferu, izbor glavnog državnog odvjetnika već su odraz nezadovoljstva građana. Afera Turudić samo je jedna u nizu brojnih afera HDZ-a koje se teško više mogu i brojati. Mi iz IDS-a ne tražimo raspuštanje sabora i nove izbore samo zbog posljednje afere s DORH-om i imenovanja glavnog državnog odvjetnika već zato što smo uvjereni da naša zemlja zaslužuje bolje. Tražimo izbore jer je HDZ umorio naše građane neprestanim političkim skandalima, umorio ih je nedostatkom transparentnosti i stalnim prijetnjama slobodnom i neovisnom sudstvu. Tražimo izbore jer istinski smatramo da ne živimo u dvije Hrvatske kako nas vladajući u zadnje vrijeme dijele, živimo u jednoj i to onoj koja mora dopustiti da se različita mišljenja čuju, u onoj u kojoj se mora na demokratičan način voditi politika, u onoj u kojoj su mediji slobodni, u onoj u kojoj je i dalje na snazi ustavna kategorija trodiobe vlasti. Uvjerena sam da to misli i većina naših građana. I stoga ovim putem pozivam sve kolegice i kolege da podrže zajednički zahtjev za raspuštanjem sabora i da se što prije pristupi raspisivanju parlamentarnih izbora kako bi živjeli u Hrvatskoj po mjeri svake građanke i građanina, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolega Pavliček izvolite. Poštovani, tražimo stanku od 10 minuta u ime Kluba Hrvatskih suverenista jer smatramo da nije 5 do 12 nego je 12 i 5 za raspuštanje HS. Saborsku većinu, to treba podsjetiti hrvatski narod, čine tko, čine stranke koje nemaju nikakve poveznice što se tiče ideološkog smisla. Vi imate s jedne strane jednog Antu Deura, hrvatskog branitelja Vukovara u istoj toj koaliciji sa Miloradom Pupovcem koji kaže da je Oluja bila etničko čišćenje. Vi imate jednoga notornog Hrvoja Zekanovića koji je izmislio pojam hrvatskosrpska trgovačka koalicija koji je sad dio te hrvatskosrpske trgovačke koalicije. Vi imate kvazi liberale i narodnjake koji podržavaju ovu većinu i ovu Vladu. Ovo je jedna interesna skupina, imate Vladu koja je smijenila dosada 30 ministara, velik dio njih upravo zbog sumnje na korupciju ili zbog same korupcije. Imate državu koja je trenutno po indeksu percepcije korupcije iza jedne Ruande, punopravna članica EU, koja je iza jedne Kube gdje vlada već 50.g. diktatura, dotle ste sveli Hrvatsku. Imate Hrvatsku gdje je posao državnog odvjetnika da bi zaštitio prvenstveno AP-a i njegove najbliže suradnike, koji kaže da u Hrvatskoj ne treba europski javni tužitelj, a punopravni članovi smo EU. Imate Hrvatsku koja trenutno ima deficit od 4 milijarde eura, 30 milijardi kuna, na šta ste sveli hrvatsku državu. Imate Hrvatsku gdje vam je 400 tisuća ljudi napustilo državu u zadnjih 10.g.. Gospodo draga, vrijeme je za izbore, zaslužili ste da se odmorite, a i hrvatski narod je zaslužio da se odmori od vas. Kolega Sačić, kolega Sačić molim vas, nemojte se tako ponašati. Vidio sam da ste ovaj vlasnik OPG-a i da dajete izjave u svojstvu vlasnika OPG-a bez da vas je novinarka prepoznala da ste saborski zastupnik,

govor vašeg kolege Sačića koji je podržao g. Turudića svim svojim bićem i vas koji ste bili u skutima Peđe Grbina koji je pod opcijom Zorana Milanovića. A što se tiče koalicije, pa vi ste kao dogradonačelnik i sami znate da vam je SDS držao podršku u Vukovaru i tad ste bili mali miš koji ste gledali iz Vukovara dok vas nije…/Upadica predsjednik: Hvala kolega Deur./… Penava doveo u Zagreb. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Deur, to je isto tako bila replika, dobivate opomenu. **Pavliček, Marijan (Hrvatski suverenisti)** Čl. 238., a gledajte vi svoju koaliciji imate, ja koaliciju s Grbinom nikad neću imati, a niti koalicija s SDSS-om, znači opet laž s vaše strane. Nikad, ama baš nikad Marijan Pavliček nije imao većinu u Gradu Vukovaru sa SDSS-om, a evo ovdje su predstavnici SDSS-a koji će to potvrditi. Gospodine Deur, vrijeme je Korizme, vrijeme je na ispovijed zbog laži koje izričete u HS-u, kao vjernik vi bi to morali najbolje znati i to odmah kod biskupa na ispovijed. Kolega Pavliček ja imam dojam onda da su mi krivo napisali, ali kaže da su predlagatelji svi zastupnici Kluba zastupnika SDP-a pa dalje Marijan Pavliček, Davorko Vidović itd., jeste vi predlagatelj isto sada ćete govorit ili ste to nešto sam ja pomiješao? Ne govorite da nemate veze sa kolegom Grbinom, a meni ovdje piše da svi zastupnici Kluba zastupnika SDP-a su predlagatelji i da ste i vi predlagatelj sada ovoga isto.

Kolega Mažar izvolite. ispred one crkve gdje je SDP-ova vlada batinala branitelje i gdje su se oni morali sakriti u Crkvu sv. Marka vi ste šutili, vi ste šutili jer zazivate crvenu ljevicu, držite lojtre i vi nemate ništa ni od domoljublja ni od suverenizma, Gordan (HDZ)** Kolega Mažar bila je replika dobivate opomenu. Sada povreda poslovnika ponovo kolega Pavliček, izvolite. **Pavliček, Marijan (Hrvatski suverenisti)** Čl. 238., evo prije tri dana moja objava na društvenim mrežama upravo na ovaj skup radikalne ljevice. Bez obzira na tvoju visinu možeš li niže pasti mali čovječe? Pa dr. Franji Tuđmanu ne bi bio dostojan cipele zavezati, možemo se politički prepucavati i nadmudrivati, ali ne možeš prvog hrvatskog predsjednika stavljati u kontekst kriminala i pljačke i to sam mislio na Peđu Grbina i iza toga stojim. Ja svoj stav za razliku od vas imam. **Jandroković, dobivate opomenu. Ja još uvijek ne mogu vjerovat da ste vi ovdje predlagatelj, a ovo izgovarate. Kolega Sačić izvolite, izvolite povreda poslovnika. na onaj zlotvorni, zlokobni protuhrvatski nastup jedne povampirene ne hrvatske ljevice nego nekakvi otpadnika radikalnih koji pljuju i blate mrtvog predsjednik Tuđmana. Nikad nećemo na to pristati. dobivate drugu opomenu. Idemo dalje sa zahtjevima za stankom, kolega Pavliček, izvolite. U ime kluba Fokusa i Reformista tražimo stanku od 10 minuta kako bismo dodatno raspravili razloge za raspuštanje Sabora. Bez obzira na zaista bijedne i primitivne komentare i uvrede od strane HDZ-a od toga da smo rusofili, putinofili, razulareni ljevičari, prostački revolucionari pa do brojenja hrvatskih zastava, prosvjed na Markovu trgu pokazao je samo jedno, a to je da građani ove zemlje žele promjene i da građani ove zemlje žele izbore. I ako možda to ne razumije HDZ nije uvrijedio samo HDZ je uvrijedio sve one građen koji su bili na trgu, sve one građane koji su podržali prosvjed i sve one građane koji misle da Hrvatska može i zaslužuje bolje. HDZ je uvrijedio sve one građene kojima je dosta da korupcijske i kriminalne afere HDZ-a od župana do ministara izlaze kao na traci. HDZ je uvrijedio sve one građene koji sada jasno vide da taj kriminal i korupciji sada žele zataškati izborom ljubitelja i zaštitnika kriminalaca kriminalaca Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Uvrijedio je sve one građane koji su svjesni potpune stagnacije industrije, poljoprivrede, kolapsa pravne države i pravosuđa u koje ima povjerenja manje od 2% naših građana, kolapsa zdravstva, kolapsa obrazovanja. Građane koji razumiju da postavljanje na čelu za svaku državu ključnog resora gospodarstva i energetike osobe koja nema jednog dana radnog staža u gospodarstvu je smijanje u lice i gospodarstvenicima i radnicima. I ako su u nekom trenutku pomislili da to ismijavanje i podcjenjivanje zdrave pameti građana može ići beskonačno građani su u subotu pokazali da ne može, građani su pokazali da žele ići na izbore i da žele promjene i zato Sabor treba raspustiti i građanima izbore omogućiti. Stanka je odobrena, ali imamo dvije povrede poslovnika. Kolega Đakić prvi izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. 238. je povrijeđen g. predsjedniče Sabora kolegica je također neprimjerenim rječnikom napala i vrijeđala sve nas, nas kojima je dvije godine zajedno glasovala, nas koji smo omogućili da bude i njezin predsjednik pomalo u nekom milosti milosti državi pa i da zajedno s nama dijeli određene funkcije u hrvatskoj Vladi. Sjetila bi se i trebala bi se sjetiti

Zahvaljujem predsjedniče. Povreda čl. 238., evo kolegica Martinčević je u velikoj zabludi kada kaže da je građanima dosta HDZ-a što pokazuju ankete, ali isto tako na lokalnim izborima građani su pokazali da im je dosta njezinog stranačkog kolege gospodina Dumbovića

Jedino kome će građani reći dosta i nadam se zauvijek dosta je HDZ. HDZ koji je prevario svoje koalicijske partnere, koji je prevario prije svega građane građane RH za sve ono što smo se dogovorili, a koji je posebno prevario i nanio nevjerojatnu i neprocjenjivu štetu građanima sjevera. Dakle, za građane sjevera vi i vaš župan Anđelko Stričak koji provodi apsolutno nasilje u toj županiji po svim osnovama, prevalili ste građane, nanijeli im štetu i niste odradili apsolutno ništa od onoga što ste trebali odraditi i to je sramotno. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Martinčević dobivate opomenu, bila je to replika. Sada se javio i kolega Gregurović, da vidimo šta on ima za reći. Izvolite, povreda Poslovnika. Evo Članak 238., ne znam s čime je ova Vlada prevarila sjever Hrvatske zato jer nikad se više nije ulagalo na sjever oćemo od rješavanja problema u Varaždinu od onih bala, oćemo od ceste Varaždin – Krapina, a onaj ko je pokušao prevariti sjever Hrvatske je onaj koji je išao gurat nešto samo da zaobiđe jedno od tri županijska središta. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Gregurović ovo je bila replika, dobivate opomenu. Kolega Franković, izvolite. Članak 238., poštovana zastupnice Martinčević vi pričate nešto o prevarama da bi predsjednik vaše stranke Radimir Čačić čovjek koji je uzeo 10 miliona maraka Dubrovčanima da bi izgradio dom umirovljenika kojeg nikad nije napravio, prevario sve Dubrovčane i vi pričate o prevarama, ma dajte molim vas. Kolega Franković ovo je bila isto replika, dobivate opomenu. Sada ponovo kolegica Martinčević, izvolite. **Martinčević, Natalija stranke, kao kriminalno 238., kriminalno osuđene stranke gospodin Čačić u 30 godina svojeg političkog djelovanja i 50 godina svojeg djelovanja u gospodarstvu nikad nije bio ni osuđen, ni priveden, ni pozvan na razgovor. Nema ko od vaših ministara,

Je to da su plaće i mirovine da su osjetno porasle, da ne nikad više zaposlenih, da je u škole uveden besplatni školski obrok i da su povećani dječji doplaci i prava invalida. To zanima naše građane, a govor mržnje i uvrede. Zanimaju ih obilaznice Preloga, Nedelišća, brojni vrtići Novog Marofa itd. To ih zanima. Hvala. Kolega Srpak ovo stvarno nije bila povreda Poslovnika nego ste replicirali, dobivate opomenu. Kolegice Benčić sada vi obrazlažete stanku, izvolite. Zahvaljujem se. Tražim stanku u ime Kluba Možemo! kako bismo još jednom ponovili ono što vam je 10 tisuća ljudi ove subote poručilo na Markovom trgu, a to je da nam je dosta. Dosta nam je krađe, a krali ste u ovih 8 godina sve. Kralo se od željeza preko asfalta, krala se voda, krao se plin, krao se vjetar, zemljišta, diplome, doktorati, institucije, a sada ste došli do toga da kradete i slike i profile na internetu. Dosta nam je i laži. Dosta nam je zarobljavanja. Dosta nam je ponižavanja. Dosta nam je Vlade koja svoje građane koji mirno protestiraju naziva putinofilima i vrijeđa ih. Dosta nam je ismijavanja zdrave pameti izjavama premijera o Turudiću i njegovoj instalaciji na mjesto glavnog državnog odvjetnika, čovjeka koji se dokazano druži sa kriminalcima protiv kojih će morati voditi kaznene postupke. Dosta nam je također da smo po svim ljestvicama EU uvijek na dnu. Dosta nam je toga da smo po kvaliteti demokracije između Mongolije i Namibije. stotine tisuća mladih ljudi kontinuirano od kad ste na vlasti odlaze iz zemlje kada znamo da jedino što nas dijeli od zemlje u kojoj bi se dolazilo umjesto da se iz nje odlazi jest vaš odlazak sa vlasti. I zato ćemo danas ovdje argumentirati zašto je došao kraj ovom sazivu i zašto idemo na izbore i danas ćemo vidjeti kao i onda kada će se glasati o našem prijedlogu tko se ovdje boji izbora. Kolegice Benčić stanka je odobrena, ali imamo dosta povreda Poslovnika. Prva je na redu kolegica Bedeković, izvolite. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepo. Članak 238., kolegica naravno vrijeđa sve nas zastupnice i vrijeđa zdravu pamet prije svega raspravom o tome, o diplomama. Kolegice Benčić vi kao jedna od najdugovječnijih studentica u povijesti zagrebačkog sveučilišta, vi čete govoriti o diplomama. Koliko dugo ste studirali? 16, 18 godina. Koliko puta ste ponavljali godine studija?

izvolite. **Baričević, Danica (HDZ)** 238., nama je dosta vašeg urlikanja i vaše buke i galame upravo bez sadržaja. Vi ste se posebno Sandra zastupnice Benčić istaknuli urlikanjem i čovjek bi pomislia na čemu je ova, na čemu je ova. I nakon prosvjeda vidi vidimo snimke da nešto tamo motate, pa jel nam možete reći o čemu se radi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Baričević dobivate opomenu, to nije bila povreda Poslovnika. Molim vas kolegice i kolege. **Franković, Mato (HDZ)** Članak 238., kolegice Benčić onog dana kad vam prestane biti dosta pokušajte početi raditi za Zagreb, grad koji ljudi prepoznaju po svojoj prljavštini. Kupujete tramvaje stare 25 godina jer vam je dosta. Pokušajte onog dana kad vam prestane biti dosta, dočekati naše sportaše i organizirati doček onakav kakav oni zaslužuju. Čega ste se bojali, ja ću vam reći,

Hvala vam, 238.. Zastupnice Benčić, vi biste se zaista trebali malo smiriti jer se čini koda će vas šlagirat, od lijepe hrvatske metropole napravili ste svinjac, a građanima Grada Zagreba niste podigli plaće i izblokirali ste to.

Meni nije toliko bitno šta je frkala uvažena zastupnica Benčić nego sam se sjetio nečega što će riješiti enigmu koju postavljamo uvaženom zastupniku Peđi, di je potrošio pare, pa sam ja smislio, sad znam di je Peđa potrošio one pare, dao ih je Sandri za cigare, to je ta sprega koja, možda nije točno, ali evo to je, Kolega Ivanović, ovo nije povreda Poslovnika nego bećarac, pa dobivate opomenu. Kolega Pavić izvolite. Hvala lijepa, povrijeđen je čl. 238., kolegica Benčić kaže, njih 10 tisuća. Pa jel to udruge iz Srbije jesu one dove…, to brojale, jesu to iste one udruge s kojima ste potpisivali peticiju kontra hrvatskog jezika i potpisivali za srpskohrvatski jezik. 55% vaših birača vas ne vidi kao premijerku i ujedinjuju vas jedino mržnja i nesposobnost, nesposobnost u Zagrebu, zazivate izbore, a većina vas koji ima ove natpise Dosta! sabora više neće vidjeti, moli Boga da ne bude izbora. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pavić, ovo je replika, dobivate opomenu. Kolega Srpak izvolite. **Srpak, Dražen (HDZ)** Hvala predsjedniče, 238.. Kolegice Benčić, i mi smo u našem gradu imali Jakuševac koji se zvao Hrastinka. Još 2015.g. sanirali smo ga s EU sredstvima, danas je tamo park. Imamo kompostanu, nova vozila, imamo 4 kante za odvoz, imamo odvoz stakla itd., siguran sam da znate o čemu vam govorim, hvala. Zahvaljujem, kolegica je povrijedila čl. 238.. Poštovana kolegice Benčić, nama je isto dosta, dosta nam je mržnje, dosta nam je primitivizma, laganja, vrijeđanja, obmana građani ovoga grada i ove države znaju ko radi za njih, a tko ne, tko priča nebuloze, a tko ne. I još nešto, Samostan Male Braće neće nikad biti manastir sitnih burazera, hvala. Kolega Begonja, dobivate opomenu. Kolega Brčić, izvolite. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala g. predsjedniče, kolegica je povrijedila čl. 238.. Naime, kaže, 10 tisuća ljudi na prošlo subotnjem mitingu neuspjele februarske revolucije da je se skupilo, međutim ja bi spomenuo da se je i više od 10 tisuća ljudi na dočeku naših zlatnih vaterpolista skupilo Kolega Brčić, vrijeme je isteklo, dobivate opomenu, nije to bila povreda Poslovnika. Kolega Klarić, izvolite. 238., kolegice Benčić, nabrojali ste čega je sve narodu dosta, a niste rekli da im je dosta urušavanja ovoga Jakuševca, da im je dosta smeća po Zagrebu i ovaj vaš crveni skup je uzrok zbog čega se nije održao doček

238., kolegica Benčić pričali ste o krađi, ali još niste odgovorili kolegi Bernardiću, šta je sa 5 milijuna koje ste u 4 dana dali bez natječaja, nisam vidio odgovor i vi ste ti koji se pozivate na krađe. To je bila najveća krađa koju još niste odgovorili.

dosta nam je da ne rješavate otpad, da ste povećali količinu smeća i povećali troškove građanima plasiranjem milijuna vreća koje su nepotrebno i na koji način nepotrebno građani sakupljaju otpad, znači povećali ste otpad, da koristite besplatno, da ste koristili za vrijeme Bandića besplatno gradske prostore, da je Grad Zagreb neuredan, nepokošen, da je gužva veća nego ikad, a i dosta nam je ovih starih tramvaja koje ste nam doveli iz Njemačke. **Jandroković, dobivate opomenu kolega Jenkač. Kolegice Perić, izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče, čl. 238.. Kolegica kaže da smo kao država na najnižoj ljestvici po svim parametrima. Pa zaboravlja da smo država sa najvećim, najvećom stopom rasta, da smo država koja je smanjila javni dug značajno, koja je podigla višestruko kreditni rejting u investicijski, da je prosječna neto plaća

Hvala lijepo predsjedniče, pa kolegica Benčić kaže dosta je. SAD kažu, citiram, Hrvatska je postala ključan američki saveznik, regionalni lider i NATO-v partner u ovom dijelu svijeta. Zahvaljujući tome ojačala je svoje gospodarske sigurnosne kapacitete, time smo svoje državne interese učvrstili i zato ova Vlada

Drage kolegice i kolege, drago mi je da sam uspjela izvući toliko opomena za vas i sad da sumiram. Evo što vi imate protiv mene. Vi protiv mene imate to da sam radila na božićnom sajmu i prodavala petarde, da sam nakon apsolventskog otišla radit, osnovala firmu, radila 10 godina i tek se onda vratila diplomirat

Dobivate opomenu, ovo nije bila povreda Poslovnika. Kolega Reiner, izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani predsjedniče 238., ja neću pjevat bećarac nego ću citirati Miroslava Krležu iz 917. godine. Na Trgu sv. Marka sablasni napjevi se poje, na Trgu sv. Marka luđačke furije gone, na Trgu sv. Marka mrtvi plešu kolone, na Trgu sv. Marka gasnu hrvatske boje. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Reiner ovo je bila isto tako recitacija koju ne, povod ne mogu podvesti pod povredu Poslovnika pa dobivate opomenu.

Poštovana kolegice to vam ne prolazi. Samo tim vrijeđanjem, galamom, vikom na nas vi u biti krijete ono što ste vi, a vi ste jedno veliko ništa. Vi čitava ekipa iz Možemo!

nadahnut poezijom jer vidim da je to moguće, a ne držimo se teme ja ću onda citirat jednog drugog autora i cvrči, cvrči cvrčak na čvoru crne smrče. I u zoru Zorica se budi da. Kolega Fabijanić dobivate opomenu. izvolite. **Tramišak, Nataša (HDZ)** Hvala. Dakle, povreda Poslovnika 238., naravno ja nemam ništa protiv vas kolegice Benčić nego protiv obmane koju radite, a to je svakako da ste do sada mogli imati neku silu argumenata progresivne ljevice. Od subote ste pokazali da ste regresivna ljevica, a simboli sa subotnjeg tako nazvanog prosvjeda su simboli sa, koji dolaze sa istoka i susjednih zemalja, a nikako sa zapada. Tako dakle regresivno je. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Tramišak i ovo je bila replika, dobivate opomenu. Idemo sada dalje sa zahtjevima za stankom, na redu je kolega Beljak, izvolite. Hvala lijepa. U ime Kluba saborskih zastupnika HSS-a i Radničke fronte tražim pauzu kako bismo još jednom sagledali sve argumente za današnji prijedlog koji ima saborska opozicija. Osupnut sam, jednostavno osupnut gomilom bedastoća to čak nisu niti laži nego bedastoće koje dolaze od strane HDZ-a. Meni osobno, a vjerujem i velikoj većini naših hrvatskih građana birača, hrvatskoj javnosti to govori da je HDZ ispucao sve metke. Zadnji metak koji je ispucao bio je Turudić i to ga nije ispucao u opoziciju nego sam sebi u koljeno. Hrvatski građani to vide. Hrvatski građani su to prepoznali i vas nikakve laži, nikakve klevete i ove smiješne stvari te bedastoće koje govorite to je doista svakom normalnome smiješna stvar, to je jedna bedastoća to je dakle tragikomedija koju izvodite jer nemate apsolutno više ništa za izvesti. Čekaju nas izbori, ove godine će sigurno biti izbori. Ja se nadam da će biti što prije jer je HDZ Hrvatsku doveo na rub propasti i svaki dan opstanka HDZ-a na vlasti je izgubljen dan za RH. I na kraju na kraju svi znamo za narodnu poslovicu tko laže taj i krade. Od danas mislim da postoji poslovica tko krade,

Kolega Beljak stanka je odobrena. Imamo dvije, dva zahtjeva za povredom Poslovnika. Kolegice Grba Bujević, izvolite. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala predsjedniče. Gospodine Beljak, 238., prvo vi ste za sve one koji su pravi HSS-ovci zapravo jedna sramota. Stojeći na trgu, Markovom trgu ispred onih zastava i podignutih šaka u zrak kao jedan HSS-ovac to je nezamislivo. Prethodnici vaši imali su završeno pravo, bili su doktori političkih nauka, bili su vrlo ugledni ljudi, a vi ste … …/Upadica Kolegice Grba Bujević dobivate opomenu, nije to bila replika, to je bila replika ne povreda Poslovnika. Kolegica, kolega Šašlin, izvolite. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Beljak, ako se ne varam vi ste se usudili uopće spomenut ime pokojnog predsjednika Tuđmana. Kako vas nije sramota? Kako ste uopće njegovo ime u usta vaša ta prljava stavili?

Kolega Šašlin dobivate drugu opomenu. Molim vas držite se. Samo malo molim vas, dakle rekao sam neću sadržajno upozoravati iako molim vas da birate riječi, a drugo molim vas da se barem držite minutaže jer imamo jako puno prijavljenih je već 50 pojedinačnih i ne znam koliko klubova, dakle radit će se jako, jako dugo tako da molim da se držite pravila. Kolega Beljak, izvolite. U Hrvatskom saboru se od vremena Vatroslava Lisinskog govori hrvatskim jezikom. Kolega, kolegice Bulja-Grbović, kak se već zovete, hrvatski, hrvatski sjedite jedan. A kolega Šašlin, to što ste vi izgovorili, pa mislim to, to je jadno da jadnije ne može bit, neću više komentirat, uopće nesuvislo je komentirat pravomoćno osuđenu kriminalnu organizaciju. Da magarci vode ovu državu vodili bi bolje od HDZ-a. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Beljak, dobivate opomenu. Kolega Karlić izvolite, povreda Poslovnika. Hvala predsjedniče, povrijeđen je čl. 238., gđa. Maja Grba-Bujević je povrijedila Krešu Beljaka, on nije kriminalac, on je sitni kriminalac.

Prvo ću reć svoje osobno mišljenje o ovome svemu. Još jedan dan u saboru gdje me je sram slušat ovo što se događa u sabornici. Sve vaše titule gospodo draga, ima vas od viteza, od doktora nauka, od doktora znanosti, od bilo koje s lijeve, s desne strane, nije vrijedna jednog čovjeka koji je poginuo za ovu državu. Vjerujte mi ovo je sramota što se sluša i što se gleda. E sad ću govorit u ime Domovinskog pokreta. Gospodine predsjedniče sabora, nas nema tu kod vas gdje ste gledali, gdje su se autali kolege iz Mosta i kolege iz Suvereniste. Mi nismo niti ekstremna ljevica, niti smo sa Možemo!, ali nismo ni s vama gospodo iz HDZ-a koji ste sa SDSS-om, Domovinski pokret je taj treći put i ovo se obraćam zapravo hrvatskom narodu. Ovo su dva krila iste partije i kad se između sebe pokoškaju dobijete ovo što ste sada gledali ovdje pola sata i gledat ćete do pola noći. Mi iz Domovinskog pokreta nećemo ovo gledati, napuštamo sabornicu, izlazimo poslije ovoga, samo da čujem još replike i da mogu odgovoriti i Pavličeku i ekipi, ostajemo, izlazimo iz sabornice i nećemo učestvovati u ovome, ali naravno da ćemo glasati u petak kad bude glasanje da ćemo glasati za raspuštanje sabora. Da samo kolegama s ljevice koji su skupili 7 tisuća ljudi, Domovinski pokret je prošle godine na najvećem trgu u RH u Slavonskom Brodu sam organizirao prosvjed, 10 tisuća ljudi je bilo u Slavonskom Brodu. Da pojasnim i kolegama iz HDZ-a, al nažalost nemam više vremena, izašlo mi je vrijeme, pa neću prekršit, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Mlinarić, stanka je odobrena. Imamo dvije povrede Poslovnika, prvi je kolega Pavliček, izvolite. se ne razumije./…kolegu Mlinarića, čl. 238.. Mi ćemo glasat za raspuštat sabora, al nismo htjeli potpisati ovu točku za raspuštanje sabora, al nismo ni sa HDZ-om, al nećemo bit ni sa ovime, a vaš predsjednik kaže da može u koaliciju i sa HDZ-om i sa SDP-om i sa Radničkom frontom, znači sa svima. Pa sad mi nije jasno za šta ste vi, daj se vi malo raščistite unutar sebe da i to vaš narod i vaši birači znaju. Kolega Pavliček, dobivate drugu opomemu. Kolegice Murganić, izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa, 238.. Kolega Mlinarić, vi kažete da niste niti sa Možemo!, niti sa SDP-om, niste niti sa HDZ-om, niste vi sa nikim, očito ste sa Zoranom Milanovićem, a on je iznad vas svih. Zahvaljujući vama, vašem kandidatu predsjedničkom Zoran Milanović je predsjednik, a rukovodi ovim neredom u našoj državi. Da, vi mu itekako držite ljestve, a on itekako vas drži u šaci. Kolegice Murganić, ovo je bila replika, dobivate opomenu. Izvolite sad kolega Mlinarić. **Mlinarić, Stipo (DP)** Hvala lijepo, gđu. Burganić ću preskočit, uopće je neću komentirat jel je i sama rekla, sama o sebi, mislim nema, nema smisla. Gospodine Pavliček, sabora vidjeli ne bi da niste bili na listi Domovinskog pokreta. Gospodine Pavliček, vi ste novi Hrvoje Zekanović ove koalicije između vas i Mosta, to vi dobro znate, a znam i ja.

Radošević, izvolite. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala, 238., povreda Poslovnika. Evo, pa ne bi baš bilo dobro da preskočite tako olako ovo što je kolegica Murganić rekla, pa niste valjda i vi nesvjesni toga da ste vi svojim potezima na predsjedničkim izborima doveli na vlast

Kolega Sačić, dobivate opomenu. Kolega Pavliček, izvolite. Izvolite kolega Pavliček. **Pavliček, kad ti neko kaže da je žeton, a kaže ti osoba koja je svog brata Škoru izdala na prvom zavoju i zabila mu nož u leđa, pa gdje ti je Ćipe tvoj brat Škoro koji je stvorio tebe i sve vas u Domovinskom pokretu? Recite, gdje ti je brat Škoro moj Ćipe, Reci brate moj, što bi reko Škoro. Samo malo, kolega Pavliček, dobivate treću opomenu, ne možete sudjelovati više u raspravi.

Kolinda Grabar Kitarović ne bi pobijedila na onim izborima da je sama bila, znate. Mi smo imali svog kandidata Miroslava Škoru koji je osvojio 23%, a u drugom krugu bila je sa Zoranom Milanovićem, pa šta ima veze treći kandidat tada, što ima treći kandidat. Da je sama bila na izborima ona ne bi pobijedila, to govori o vama o HDZ-u. Kolega Mlinarić druga opomena, ovo nije bila povreda poslovnika. Idemo sada dalje sa zahtjevima sa stankom, kolega Katičić izvolite. Zahvaljujem g. predsjedniče Sabora. Poštovane kolegice i kolege. Zbog i hrvatske javnosti i zbog korektnosti i onog što sam već više puta kazo poštovanja institucija, prije svega ove plakati će što ste stavili mogli ste staviti onda u onu pravu boju kojom ste se dičili na prosvjedu, to je onu vašu dragu crvenu boju. Činjenica isto tako da je ova točka stavljena u dnevni red ovog demokratski izabrane većine u HS-u odlukom znači naše većine, nikakvih postupaka što je uvodno rekao predsjednik. I sad se upravo želi toj većini oduzeti pravo da donosi političke odluke onako kako su to pokazivali rezultati izbora. Međutim, zbog čega se traži raspuštanje Sabora i zbog čega držan ovaj prosvjed u subotu? Možda protiv najveće prosječne plaće, protiv najvećeg minimalca, protiv najveće zaposlenosti u povijesti Hrvatske, možda protiv nabave Rafala, Bredlija, Black Hawkova, protiv gospodarskog rasta Hrvatske jednog od najsnažnijeg u čitavoj Europi, možda protiv Pelješkog mosta, koridora VC, LNG terminala, možda autoceste do Siska i svega Žute Lokve ili Dubrovnika, ali očigledno iza svega ovog što se ovim želi potaknuti stoji činjenica da se očigledno izborom glavnog državnog odvjetnika prekidaju veze koje politička opcija s lijeve, suprotne našoj ima i utječe na politički život putem državnog odvjetništva. Stoga mislim da i hrvatska javnost mora jasno znati da se

Imamo svoju Hrvatsku, naša je i bit će onakva kakvu sami želimo, nećemo nikome dopustiti sa strane da nam propisuje kakva Hrvatska treba da bude. Ostaje do današnjeg dana nejasno na koga je prvi hrvatski predsjednik mislio kad je govorio mi. Je li mislio na hrvatski narod ili je mislio na HDZ? Ako je rekao imamo svoju Hrvatsku i mislio na hrvatski narod, ako je rekao naša je i mislio na hrvatski narod, ako je rekao bit će onakva kakvu sami želimo i mislio na hrvatski narod, ako je rekao nećemo nikome dopustit sa strane da nam propisuje kakva Hrvatska treba biti i mislio na hrvatski narod onda smo mi koji smo tražili raspuštanje Sabora i izbore na tragu toga da Hrvatska bude onakva kakvu želi hrvatski narod i da odredi u kojem ćemo smjeru ići. A zašto smo to tražili? Zbog toga što smatramo da je nakon osam godina HDZ-ove vlasti u opasnosti ne Hrvatska nego demokracija. Do sada smo imali izbore u demokraciji, a ovi će biti izbori za demokraciju zato su se ljudi na Markovom trgu okupili. Nije to bila radikalna ljevica. Mi smo tražili ono što je najveći temelj demokracije nikakav radikalizam, dosta je idemo na izbore. Ako je ovo kolega Katičiću što ste vi rekli sa vašim postignućima i premijerom koji je u formi

Dobivate stanku, a izbori će biti u ustavnom roku to bi bio problem kada bi se to odgađalo, sve je ovo skupa mislim moram zbog javnosti to reći, pogledajte 2003.g. kada se raspisuju izbori, pogledajte 2015.g. isto tako to je bilo jako, jako kasno pred sam kraj isteka mandata, tako da nema tu nikakvo ništa nije sporno tu. Kolega Deur povreda poslovnika izvolite. **Deur, Ante (HDZ)** 238. g. Bauk predsjednik Tuđman sigurno nije mislio na vas, na predsjednika Milanovića kao premijera, ministra Ostojića jer vi ste ti kad ste u okrilju noći stavljali ćirilične ploče i gdje ste vaš ministar policije gdje je zatučen hrvatski branitelj. Do dan danas niste dali odgovore. Da li vas kao ministra uprave imalo neugodno obitelji čiji ste uzeli život? Kolega Deur dobivate opomenu. Kolega Borić izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Čl. 238. zaista nas vrijeđa kolega Bauk s ovim primjerom tj. govorom o demokraciji. Kako izgleda demokracija u SDP-u vidjeli smo. To je jedini primjer gdje je manjina u klubu izbacila većinu 14 njih je izbacilo 18 drugih, to je ono što oni pokušavaju danas također ovdje reći hrvatskim građanima, mi kao oporba možemo raspustiti vlast. Nažalost, na njihovu žalost drugi puta prije dvije godine niste prošli nećete ni sada tada vas nije došla 17 ovaj put nas neće doći puno više. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Boriću dobivate opomenu bila je to replika. Kolega Stier izvolite. 238. predsjedniče. Kolega Bauk dobro ste krenuli citirajući prvog hrvatskog predsjednika i naravno da je on mislio na hrvatski narod, al kad ste već krenuli dobro citirajući predsjednika Tuđmana onda ste se morali ograditi i od onih primitivnih izjava na tom skupu kad se tog istog hrvatskog predsjednika Tuđmana napadalo na jedan doista primitivan način. Imate još vremena ogradite se od takvih radikalnih izjava. Kolega Stier bila je replika, dobivate opomenu. Kolega Sanader, izvolite. ali i onda nam propovjedate demokraciju, ali možda više bi bilo bolje da ste citirali što je Tito rekao, a Tito je rekao prije će Sava teći uzvodno nego će biti Hrvatske. I sad nam vi propovjedate što je demokracija i što je Hrvatska. Kolega Sanader, replika je to bila dobivate opomenu. Kolega Bauka sada i članu stranke čiji je predsjednik rekao, pamtit ćemo ga po dobrom i greške ćemo popravljati i ja sam na tom tragu i dalje. Što se tiče gospodina Deura malo ste se uhvatili na udicu kad ste rekli da nije mislio na mene ili na nas. I mi smo dio hrvatskog naroda koji je Stier evo rekao. Ja vjerujem da je on mislio na hrvatski narod mada ga oni koji su došli poslije njega u HDZ-u stalno … …/Upadica predsjednik: Hvala **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Bauk, dobro ste počeli da, međutim Hrvatska nije danas u opasnosti. Hrvatska bi možda i sigurno bila u opasnosti kad bi kojim slučajem ne daj Bože vi došli na vlast. Onda bi stvarno bila u opasnosti jer onda ne bi bilo niti rasta BDP-a, niti rasta plaća, niti rasta mirovina, ne bi bilo ničega.

ne možete više sudjelovati u raspravi, treća, treća. Sada je na redu kolegica Orešković, zahtjev za stankom, izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom u trajanju od 10 minuta prvenstveno kako bih čestitala svojim kolegama iz centra lijevo opozicije i zahvalila se i ostalima koji su potpisali ovaj zahtjev. vi ste već pobijedili, mi smo svi već pobijedili. Ovih prvih sat vremena rasprave je točno pokazao što ovaj saziv 10. saziv Hrvatskog sabora jest i zašto on više nema svrhu i zašto ga treba raspustiti. Danas početkom dana vi HDZ-ovci najavili ste da ćete se boriti i raspravljati bez rukavica jel, a onda smo čuli povrede Poslovnika od Deura, od Mažara, od Đakića pa mogu zaključiti da ste očito odlučili pucati šupljim metcima. Sve su to jedne te iste floskule koje smo već toliko puno puta čuli i ovo što ste sada izveli je antologija sramote, hrvatske sramote. Kad se već toliko pozivate na Franju Tuđmana vjerujem da bi se on ponajviše sramio upravo vas jer kakav god bio da bio, što god neki od nas o njemu mislili on je ipak tražio kakvu takvu pamet koja će voditi jednu naciju. Ovakav HDZ to više ne može, a ono čemu bi trebao služiti ostatak ove rasprave to je demontiranje vaših obmana i laži. Između ostalog prvo što treba reći da je HDZ kao stranka postala stranka koja negira hrvatski Ustav. Vi ste negacija hrvatskog Ustava jer vama smeta višestranačje. Vi ste Hrvatsku htjeli pretvoriti i pretvorili ste ju u jednopartijsku državu, pa kada kažete da mi ne volimo Hrvatsku, da nama smetaju hrvatske zastave to je netočno jer je HDZ taj koji nas ne želi. Ne želi prosvjednike, ne želi bilo koga tko protiv HDZ ima nešto za reći. I još ću reći nešto o tim zastavama. Vi ste je oskvrnuli, vi. Toliko puta ste se zaogrnuli tom zastavom skrivajući iza nje lopovluk i korupciju najgore moguće vrste. Vrijeme je da ta zastava postane naša … …/Upadica predsjednik: Kolegice Orešković stanka a Hrvatsku ste u crno vi zavili. Hvala lijepo predsjedniče. Članak 238., pa kolegice Orešković upravo vi i taj dio oporbe će ostati zapamćen po nizu cirkusa u Hrvatskome saboru, od govornice koju ste rušili, od saborskog inventara kojeg ste uništili i na kraju po tome što vam udruge iz Beograda broje koliko vas je bilo na Markovom trgu. To je vaša ostavština. Naša ostavština su rezultati, naša ostavština je sve ono što hrvatski narod živi, vidi i osjeća, a što vi ne želite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Mažar dobivate opomenu nije to bila replika. Kolegice Jelkovac, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Kolegica je povrijedila Članak 238. Poslovnika. Poštovana kolegice kako smo mi to povrijedili višestranačje u Hrvatskoj? Pa samo vi ste bili članica nekoliko političkih opcija u vrijeme ovog mandata. Ni ja više ne znam koliko, možda ni vi. Na koju pamet se vi to pozivate da bi trebala voditi Hrvatsku? Možda na kolegu Grbina koji je rekao da smo donijeli zakon o kretenskom hrvatskom jeziku? Jel to ta intelektualnost i koja bi trebala voditi Hrvatsku? …/Upadica predsjednik: Kolegice **Bačić, Ante (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Članak 238., kolegice Orešković drago mi je da ste spomenuli hrvatsku zastavu, tražili ste na prosvjedu da vas građani prepoznaju kao buduću vlast u državi. Dičite se da je bilo 10 tisuća ljudi, ja nisam uvjeren da je bilo 10 tisuća, ali neka je i bilo 10 tisuća. Ja sam osobno broja na 10 tisuća ljudi bilo je dvi hrvatske zastave. Vi ih toliko volite zato je bilo dvi hrvatske zastave na 10 tisuća ljudi. Zapamtite taj prosvjed to je prvi i zadnji put govorili ispred toliko ljudi i znam da ste bili ponosni i sretni, ali to je kraj. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bačić dobivate opomenu, ovo vam je treća opomena ne možete više sudjelovati u raspravi. Sada ćemo napraviti stanku. Nastavit ćemo u 16 sati i 15 minuta.

Poštovane kolegice i kolege nastavljamo s radom, pa pozivam sada da u ime predlagatelja prijedlog odluke predstavi poštovani kolega Grbin, 30 minuta. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovane kolegice i kolege. Hrvatski sabor najviše je predstavničko tijelo građana ove zemlje. Hrvatski sabor je mjesto u kojem sjede zastupnici koje je izabrao narod i koji bi taj narod trebali predstavljati, koji bi trebali biti u stanju izvršavati svoj posao. A upravo iz Hrvatskog sabora proizlazi i vlada, vlada čiji je zadatak upravljati ovom zemljom. U ovom trenutku a ova današnja rasprava i ovo što smo slušali od vas kolegice i kolege HDZ-ovci to zorno pokazuje Hrvatski sabor je postao potpuno nefunkcionalan, a Vlada Republike Hrvatske zbog korupcije i potpune nesposobnosti onih koji u njoj sjede više nije u stanju donositi normalne odluke. I zato moje drage kolegice i kolege dosta je, vrijeme je da idemo na izbore, vrijeme je da građanima damo priliku da odluče o smjeru u kojem će Hrvatska krenuti, a mi znamo da neće odabrati lopovluk i nesposobnost. I kada govorim o lopovluku ne govorim to na pamet. Samo u zadnjih godinu i pol, Samo u zadnjih godinu i pol, da se uopće ne rastežemo na svo vrijeme Plenkovićevog mandata imali smo sljedeće afere: afera INA, afera INA teška milijardu kuna u koju su direktno bili upleteni sa jedne strane članovi HDZ-a, sa druge strane Plenkovićev prijatelj i schulkolega, samo afera INA. Repovi toga se vuku i dan danas kada INA ne može u stečaju naplatiti svoje potraživanje, a novac iz te afere koji je nestao, novac je i građana ove zemlje jer još uvijek, iako je HDZ najavljivao da će otkupiti INA-u to nije učinio pa smo vlasnici nešto manje od jedne polovine. I pola tog novca koji je nestao novac je hrvatskih građana. Ne treba niti govoriti za što se pola milijarde kuna moglo iskoristiti. Afera „Plin za cent“ milijuni eura su nestali. Do dan danas ko' zmija noge skrivate kako je do toga došlo, ne želite da se to raščisti. Pokušali smo to u Hrvatskom saboru ne date, jer ne želite da istina o tome izađe na vidjelo. Barbarić, na kraju je morao biti smijenjen, ali niz afera koje su kulminirale bespravnom gradnjom. Afera „Geodezija“ direktno afera ministrice Obuljen koja je uvelike i dovela do svega ovoga što se događa sad sa Uredom europskog javnog tužitelja, afera za koju pitaj boga kako će završiti i koliko će tu još uhićivanja ili hapšenja kako vam draže biti. Gordan Grlić-Radman koji nije u stanju niti imovinsku karticu ispuniti kako treba, kojem čak i nakon cijelog, cijelog niza napisa o tome što je sve izostavio iz nje, pa kad ju ispravi opet fali čitav niz stvari koje posjeduje. posjeduje. Banožić što se čeka da on bude optužen? Ali i tu je bilo razno, raznih gradnji i marifetluka povezanih sa time. Niz afera u Ministarstvu poljoprivrede. Sve to samo u godinu i pol i nisam pobrojao sve, jer je bilo još niz manjih, sitnih ali uopće ne želim da se ova rasprava svede samo na to. To je realnost funkcioniranja vaše Vlade, korupcija u koju ste upleteni do grla i famozni radari Andreja Plenkovića koji bi ju navodno trebali detektirati na daleko, a ne mogu je snimiti ni kada ga lupi u nos. I koji je vaš odgovor na sve to? Vaš odgovor je sljedeći – afera „Mreža“. Pokušali ste novcima poreznih obveznika u Republici Hrvatskoj kupovati medije, put naravno dio toga uzeti natrag sebi u džep jer to je modus operandi u HDZ-u. Ali u Hrvatskoj ne možete sve i svakoga kupiti novcem. Pa kada ste shvatili da ne možete sve medije potkupiti niti kupiti, onda ste krenuli sa lex AP-om zbog one poznate afere SMS. Sjećate li se gospodine Katičiću te afere? Vjerujem da da. I sada tipkate nešto po mobitelu, to vam očito nije strano. Dakle, lex AP kojim pokušavate ušutkati one koje ne možete kupiti. I kada ni to nije bilo dosta došli smo do Turudića. Imenovanja jednog čovjeka za kojeg smo svi mislili da je i blag sam kad to kažem mutan, a onda smo u zadnjih nekoliko tjedana saznali koliko je on u stvari mračan. Meni je jako drago i obuzme me radost kad vas vidim i lipi ste mi, ali sve ono što smo saznali u aferi Turudić niti je radost, … …/Upadica sa strane, ne Ali sve ono što smo saznali u aferi Turudić kod mene je izazvalo strah, da jedna takva osoba može obnašati visoku pravosudnu dužnost, ta nepodnošljiva lakoća laganja, gdje je čovjek 8 puta zanijekao u periodu od 30 sekundi da je bio u društvu notornog kriminalca samo sat vremena prije toga nego što je javno govorio. Nizovi poruka koje je razmjenjivao sa Josipom Rimac koje su išle i do toga da se pokušava utjecati na izbore u Državnom odvjetništvu. Sjećate se tih poruka gospođo Jelkovac? Dakle, niz takvih stvari pokazale su na koji način postoji sprega između HDZ-a, pravosuđa i organiziranog kriminala. I vi takvu osobu koja je povezana sa kriminalom želite dovesti na čelo Državnog odvjetništva? Pa vi ste opalili pljusku svim onim ljudima poštenim, a jako ih je puno u Državnom odvjetništvu koji se ubijaju da naprave svoj posao često u teškim uvjetima jer im se kontinuirano i od strane suda i od strane tog Turudića kao suca podmeću nogu, jednu od grana vlasti a Državno odvjetništvo je jedan od dijelova vlasti, one grane pravosuđa vi ste odlučili okljaštiti. Jučer vam je lijepo poručila europska javna tužiteljica gospođa Kövesi nemojte se drznuti dirati u rad europskog javnog tužitelja jer će to za Hrvatsku imati nesagledive posljedice. Ali da, nisu to jedini grijesi gospodina Turudića. Ima ona jedna, u stvari u usporedbi sa svime drugime sitnica, ali koja pokazuje na koji način je on radio kao sudac, a to je ona nesretna priča sa njegovim bratićem gdje je predmet 7 mjeseci držao u ladici kako bi se oteglo njegovo rješavanje, a onda o tome lagao pred saborskim odborom koji treba dati mišljenje na njegovo imenovanje, čovjeka koji je povezan sa kriminalcima, čovjeka koji je u sprezi sa politikom, čovjeka kojem vi tepate da je vaš dečko a on vam na to odgovara da je određen HDZ-om, čovjeka koji laže vi ste postavili na mjesto glavnog državnog odvjetnika i vi se onda čudite što ljudi reagiraju, vi se onda čudite što ljudi reagiraju. U zemlji koja je dotakla dno u borbi sa korupcijom vi dovodite čovjeka na čelo najvažnijeg tijela u borbi protiv korupcije koji je sam postao oličenje tog zla koje razara tkivo našeg društva. I naravno da je toga dosta. I naravno da je toga dosta i naravno da su ljudi reagirali. Međutim, to nije sve. Ova Vlada i ova vladajuća većina je pokazala jednu zapanjujuću dozu nesposobnosti. Vi ste prošle godine donijeli 9 zakona koji su navodno trebali omogućiti rast plaća hrvatskim građanima. Koja je realnost? Sada kada su došli podaci o plaćama za siječanj vidjeli smo da su poslodavci to iskoristili kako bi neto zadržali otprilike na istoj razini, a razliku do bruta stavili sebi u džep. Dakle, vi umjesto da pomognete onima kojima je pomoć u ovom trenutku najpotrebnija, a to su hrvatski radnici vi ste pomogli poslodavcima i to je legitimno, ali nemojte onda radnike lagati. Hvalite se porastom plaća, ali pritom nikada ne govorite o tome koliko je rasla inflacija koja je praktički u hodu jela te plaće. 400000 ljudi u ovoj zemlji živi sa manje od 800 eura neto mjesečno, 400 000 plaća je manje od 800 eura mjesečno. Hvalite se rastom BDP-a i dobro je da BDP raste, ali šutite o tome da standard hrvatskih građana pada, šutite o tome da je u 8 vaših godina Hrvatska pala za 2 mjesta na ljestvici plaća u EU. Dvije druge države članice su nas pretekle, sa 7 pali smo na 4 mjesto odostraga, ne od naprijed. Pretekle su nas Litva i Poljska. S druge strane mi nudimo alternativu takvoj Hrvatskoj, da alternativu koja se sastoji prije svega u borbi protiv korupcije, u imenovanju ljudi na čelna mjesta u pravosudnim i drugim institucijama koji su doista neovisni, koji doista znaju svoj posao, koji nisu određeni niti jednom političkom strankom, niti im iz i jedne političke stranke tepaju da su to naše cure ili dečki. Mi nudimo doista veće plaće, ali ne na način da omogućimo poslodavcima da uzmu ono što je trebalo pripasti radnicima, nego da zajedno sa njima osiguramo da plaće doista rastu i to debelo brže od inflacije. Mi govorimo o tome kako osigurati adekvatne mirovine od kojih će naši ljudi dostojanstveno i normalno živjeti, to je vizija Hrvatske kakvu mi nudimo i nakon izbora ćemo početi ostvarivati. Vaša Hrvatska, vaša Hrvatska je Hrvatska u kojoj nema mjesta za druge i drugačije, a za vas su drugi i drugačiji gospodo iz HDZ-a svi oni koji misle različito od vas, a najgori su oni koji se to usude javno i reći. I zato se vi bojite vi bojite koliko je ljudi imalo građanske hrabrosti izaći na ulice Zagreba i reći dosta je vi strepite, jer ste htjeli stvoriti Hrvatsku straha, Hrvatsku letargije, Hrvatsku u kojoj nema građanske hrabrosti reagirati i pobuniti se. Ali to vam gospodo HDZ-ovci nije i neće uspjeti, nije i neće uspjeti jer je ljudima ovoga dosta! Ovi izbori za građane, ovi izbori koje tražimo nakon raspuštanja Sabora nose nekoliko opcija. Jedna je korupcija ili poštenje, druga je nazadovanje ili napredak, a treća je mrak ili demokracija, a mi znamo šta će ljudi izabrati. A to znamo po vašoj paničnoj reakciji u zadnjih nekoliko dana. Panika, danas se vidi, danas se vidi koliko vas je strah! Jer ova količina laži i omalovažavanja ne nas, mi smo na to navikli, ali hrvatskih građana i onih koji gledaju ovaj prijenos pokazuje koliko vas je nagrizla panika i to je dobro, to je dobro jer pokazuje da idemo u pravom smjeru. Međutim, imamo nekoliko situacija koje su se u Hrvatskoj događale unazad nekoliko tjedana a koje ipak zaslužuju jedan poseban osvrt. Plenković govori o sigurnosti i nevjerojatnoj sigurnosti u Hrvatskoj. Pitajte onu djecu u Vukovaru koliko se osjećaju sigurno, a pitajte i našeg kolegu Radetu kojeg su više puta napali zadnji puta prošloga petka. Je li se ikada gradonačelnik Zadra o tome oglasio i ogradio od tog napada? Nije. Je li to Plenković učinio? Nije. A ja ću se sada ograditi i osuditi, osuditi napad koji se dogodio na gospodina Dukića. Jer to što se gospodinu Dukiću dogodilo nije dobro, nije primjereno i u normalnoj uređenoj državi u kojoj institucije rade svoj posao, a to je prije svega policija ne bi se smjelo događati i mi to osuđujemo. Jer kod žrtve ne gledamo niti političku, niti nacionalnu, niti bilo koju drugu pripadnost. Ako je netko napadnut onda to moramo osuditi i uz tu osobu stati. E to je pravi način. Vaša reakcija i ovog vikenda je ponovo pokazala krivi smjer u kojem gurate Hrvatsku. Vi brojite zastave. Na stranu što ih niste u stanju prebrojati. Znate gospodine Baćo, nakon jedan, dva ide tri, četiri, pet. Ja ne znam dal' ste, ja ne znam, ko' Karamarko da ne znate doći ni do pet. To me uopće ne čudi da do pet ne znate doći. Do pet ne znate doći to je kod vas gospodine Baćo najnormalnija stvar. Vi ste se opet sveli kao nekad na brojanje krvnih zrnaca. Vi patriotizam pretvarate opet u busanje u prsa. Ali pravi patriotizam je ne krasti! Ne krasti! I onda i onda je to nešto za što vi sposobni niste niti ćete ikada biti! No da skratim, jer mi za ovo što trebam reći 30 minuta ne treba. Hrvatskoj je dosta krađe, dosta joj je lopovluka, dosta joj je korupcije, dosta joj je mraka. Ako ste tako hrabri kao što pokušavate prikazati, a i sami znate da niste onda ćete dignuti ruku za raspuštanje Hrvatskog sabora i idemo na izbore da građani ove zemlje odluče i gurnu Hrvatsku u pravom smjeru. Hvala vam. Molim vas! Kolegice i kolege molim vas nemojte vikati iz klupa. Molim vas! Idemo prvo vidjeti sa povredama Poslovnika što i zašto su kolege i kolegice tražile povredu Poslovnika. Prvi je kolega Karlić, izvolite. Hvala. Članak 238. Ja ne mogu vjerovati da Peđa Grbin zaziva hitne parlamentarne izbore nakon što je Peđa prije tri dana imao izbore u svojoj rodnoj Puli, u svom mjesnom odboru i osvojio samo 20 glasova. Nije mogao sastavit listu pa je stavio tatu na listu i tata je unatoč tome dobio 20 glasova. I sad želi ići na parlamentarne izbore nakon što mu je više od pola ozbiljnih zastupnika napustilo stranku

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Povrijeđen je članak 238. Kolega optužuje sve nas zbog izbora gospodina Turudića, sam zna da je natječaj zakonito proveden, a pogledajte kolega Peđa kako vi zapošljavate u gradu Zagrebu, na koji način u određenim gradskim ustanovama i po kojim kriterijima. Kolegice Lukačić, ovo je bila replika. Dobivate opomenu. Kolegice Perić, izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. 238. Pa evo kolega Grbin je spomenuo INA-u, a javnost mora znati da je INA prodana za 500 milijuna dolara 25% plus jednu zlatnu dionicu kojim su se prodala upravljačka prava u INA-i i to je razlog zbog čega nije lako otkupiti INA-u natrag.

Volio bih jednom da se gospodin Grbin okrene prema članovima svoje stranke, pa da na primjer kaže šta mu radi gradonačelnik grada Makarske njegov pouzdanik? Znači čovjek koji plaća medije proračunskim novcom, plaća PR agencije, a s druge strane slep tužbama udara po onim novinarima koji ne pišu ono što bi on htio čuti drži, ima podršku Hrvatskog novinarskog društva. Znači to vam je primjer kako bi Peđa Grbin sa svojim ljudima vodio Republiku Hrvatsku. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Brkan dobivate opomenu, bila je to replika. I jel' to, koja je to opomena? Treća opomena za kolegu Brkana. Ne može više sudjelovati u raspravi. Kolega Katičić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Kolega Grbin povreda naravno 238. iznošenje neistine, omalovažavanje zastupnika. Prije svega dozvolite da vas citiram. Sad je objavljeno da ste odvjetničku tajnu dužan sam čuvati kao saborski zastupnik u protivnom bih počinio kazneno djelo. Sada ste kazali zašto ne objavite te

Hvala vam. 238. zastupniče Grbin postavljam vam pitanje što ste vi napravili za Hrvatsku i za bolji život naših građana? Podsjetit ću vas. 1990. godine vaša je partija razoružala hrvatski narod, a godinu dana nakon toga niste glasovali za hrvatsku samostalnost, bili ste protiv toga, e to su izdaje i veleizdaje vaše partije. Nazivate Zakon o hrvatskom jeziku

Između ostalog samo u politici plaća gdje u državnoj upravi znato smanjila plaću, a hrvatski građani sigurno znaju da se povijest ponavlja i siguran sam ukoliko bi oni opet došli na vlast da bi ta socijalna politika i dalje bila na udaru da bi one najugroženije skupine došle pod udar njihove politike. Kolega Ćosić dobivate opomenu, bila je to replika. Kolega Tušek. **Tušek, Žarko (HDZ)** 238., kolega Grbin je o silini ljudi koji su bili na Markovom trgu neki dan, među velikim brojem tih ljudi ja sam vidio i puno dužnosnika SDP-a, lokalnih, regionalnih dužnosnika SDP-a kojima je bilo vidno neugodno biti dijelom tog performansa i koji su u potpunosti svjesni da u partnerstvu s aktualnom Vladom RH grade škole, grade vrtiće, grade javnu i komunalnu infrastrukturu i da iz njihovog kuta gledanja u tom partnerstvu Hrvatska zasigurno nije niti približno ovako kako ste vi prizivali sa svojim pokličem dosta je taj dan na Markovom trgu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Tušek dobivate opomenu. Kolega Kliman, izvolite. Hvala lijepa. 238., 2015. godine na 2016. godinu zaustavljena je izgradnja bolnice u Istarskoj županiji. Zaustavljena je i izgradnja daljnje, daljnjeg profila istarskog ipsilona. Nije bilo niti u primisli da će se raditi drugi, druga cijev tunela Učka.

Kolega Grbin čemu panika? Izbori će bit u zakonskom roku. Da vam nije možda panika, želite da se zaboravi onih nekoliko tisuća eura koje ste zacrnili? Niste bili u stanju stranku održati na okupu, a kamoli da bi bilo što napravili na vlasti. Što je vama? Čemu panika? Izbori mogu biti odsada pa do 9. mjeseca u zakonskom roku i bit će kad većina odluči, a ne kad se vi sjetite i kad ponovite ono što ste radili dosada, a radili ste ništa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Klarić ovo je bila isto tako replika, dobivate opomenu. Kolega Šimičević, izvolite. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Pozivam se na Članak 238., fascinantno je kako gospodin Peđa Grbin vrijeđa i omalovažava sve nas ovdje, a i one kojih nema ovdje u saborskoj govornici. Uvrijedio je i gradonačelnika grada Zadra, jel se ispričao gospodinu Radeti, ako nije dovoljno glasan i ja se isto tako ispričavam gospodinu Radeti što trpi neugodnosti, a vi se nećete imati kome ispričati jer kad prođu ovi izbori vi ćete biti toliko poraženi da vas ni vaši neće i morat ćete se vratiti u Pulu natrag odakle ste došli. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Šimičević dobivate opomenu, ovo je bila povreda Poslovnika s vaše strane. Kolegice Murganić, izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa. 238., Peđa Grbin govori da se bojimo izbora. Ne bojimo se zato što ćemo mi pobijediti. Nema tu straha. Građani se trebaju bojati vas. Svojom ikonografijom pokazali ste kuda bi odveli ponovo slobodnu demokratsku državu. Grb, čekić, SFRJ grb, ogulinski SDP-ovci zazivaju Valtera, pa naravno da to građani više ne žele. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Murganić bila je replika, dobivate opomenu. Kolegice Zmaić, izvolite. Hvala lijepo. Povreda Članka 238., gospodin Peđa Grbin govoriti da je nas HDZ-ovce uhvatila panika, pa vi ste u panici, vaša stranka u rasulu, bojite se nadolazećih izbora, da li će izbori bit

onda se pitam kojima je to ljudima dosta, našim građanima ili nezrelim političarima koji nemaju odgovor na sve ono što se dobro radi zadnjih nekoliko godina u Hrvatskoj. jel vam previše Pelješki most, jel vam previše stotine kilometara ceste, jel previše nikad veći broj zaposlenih, jel vam premalo nikad manji broj zaposlenih osoba? U čemu je problem? Čega i malo čega je previše čega je dosta. Kolegice Pocrnić Radošević dobivate opomenu. Kolegice Jelkovac, izvolite. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je Članak 238., kolega Grbin rekli ste d je za vas patriotizam ne krasti. Za mene isto tako, pa gdje ste onda sa novcima koje ste nezakonito primili od Hrvatskog sabora, gdje ste ih to vratili? Ali za mene je patriotizam i hrvatska zastava pod kojom su ginuli naši hrvatski branitelji s kojom smo ih pokrivali. Za mene su to hrvatske svetinje kao i hrvatski jezik i hrvatski grb, kao i vrtići koje gradimo po Hrvatskoj i sve što radimo za hrvatske građane.

ja sam se isto htio referirati na gradonačelnika Zadra jer je potpuno krivo njega optužiti kad se čovjek doista ogradio odnosno osudio je napad na čelnika SDP-a. da se mogu složiti i slažem se da nitko nema monopol nad patriotizam ali isto tako nitko nema niti monopol na poštenje i potpuno je krivo ići sa takvom politikom, mi ili oni. Ta je politika bila poražena 2016. i vjerujem da morate naučiti i tu lekciju. Kolega Stier bila je to replika, opomena. Kolega Pavić, izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je Članak 238., kolega Grbin vi ste velik čovjek fizičkom pojavom, ali politički patuljak. I to vam govore i građani kroz sve ankete, to vam govore i partneri i nije slučajno da vam je Možemo! dao košaricu. To vam govore i članovi, 70% članova vas ne vidi kao premijera, a po prijekom sudu ste iz partije izbacivali drugove, dvaput ste raspuštali i zagrebački SDP, bježite u VIII. jedinicu, a izgubili ste izbore nedavno u Puli i jedino gdje ćete vi završit nakon ovih izbora je ropotarnica političke povijesti i tamo će vas vaši članovi i vaši drugovi smijeniti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pavić, bila je replika, dobivate opomenu. Kolega Bošnjaković, izvolite. Čl. 238., bilo je ovdje riječi zapravo o relativiziranju uopće rasta plaća. Plaće su rasle i minimalna i medijalna i prosječna plaća, sve su plaće i kad ih se stavi u razmjer sa inflacijom, sve su plaće rasle i to je trend i to je smjer zapravo u kojem ova Vlada ide, tako da ta teza kako plaće ne rastu, kako su plaće ispod inflacije potpuno netočna i to je zapravo pogrešna primjena i Poslovnika i ovog instituta. **Jandroković,

Gradonačelnik Zadra i predsjednik zadarskog HDZ-a Erlić su osudili napad na Radetu na način da su relativizirali nasilje i izjednačavali žrtvu i agresora. Ako kažete osuđujemo nasilje, ali on je taj koji potiče svađu s pojedincima, koji širi mržnju, onda to nije osuda nasilja nego davanje alibija pojedincima agresorima. I ono što gradonačelnik treba napraviti je maknuti sve ustaške… …/Upadica predsjednik: Kolega, kolegice Glasovac dobivate…/… …i nije to bila povreda Poslovnika nego replika. Sada se javila kolegica Baradić, isto tako povreda Poslovnika. **Baradić, Nikolina (HDZ)** Zahvaljujem, čl. 238.. Kolegice Glasovac, znam da ne volite hrvatski jezik i da ga nazivate kretenskim, ali ću vam citirati gradonačelnika Branka Dukića od 16.1. koji je izjavio, žalosno je da se gradskom vijećniku prijeti, a kamoli fizički napada, za to ne postoji opravdanje, bilo kakav oblik nasilja i prijetnji je nedopustiv. Prestanite lagati i prestanite klevetati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Baradić, ovo je bila replika. Molim vas kolegice Glasovac, nemojte dobacivati. Kolegice Glasovac, dobivate, ne, ne dobivate nego dobiva kolegica Baradić opomenu. Kolega Šimičević, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, čl. 238.. Evo vidite sad kako se jedna, jedna ljudska dobra isprika interpretira od naše drage ljevice. Dakle, gradonačelnik se ispričao, al oni neće pročitati onako kako piše nego onako kako se njima sviđa. U Zadru nema ustaških grbova, u Zadru nema ustaških simbola jel da u Zadru ima ustaša i simbola onda pitanje je ko bi u Zadru ostao, Gordan (HDZ)** Kolega Šimičević, ovo je treća opomena i ne možete više sudjelovati u raspravi. Sada prelazimo na replike, prvi na redu kolega Đakić, izvolite. Hvala lijepo g. predsjedniče sabora. Kolega Grbin, u vašem pamflet podnesku lijepo ste učinili jednu autosugestiju sebi, autosugestija ne krasti, to je jako dobro rečeno u vašem izričaju. Stoga bi vas molio, dajte nam objasnite gdje ste sa 7 tisuća eura, dal ste ih stvarno upotrijebili u svrhe humanitarne, kao što ste to obećali? Dal to nije kazneno djelo da ste primili protu…, ne protupravnu korist jer imate stan u Zagrebu, a prijavili ste odvojeni život? Recite nam da li u vašem podnesku o tome da li ste u sukobu interesa koje je potpisala mišljenje Dalija Orešković u kojem jasno govori da niste u sukobu interesa s obzirom da ste prenijeli svoja upravljačka prava ureda na drugu osobu. No, zaboravili ste u tom traženju mišljenja pitati i da li ste kao prokurista u

Čl. 238. vrijeđanje, al nemam proceduralno drugu mogućnost, pa evo prije odgovora dajte molim vas nadopunite odgovor odnosno pitanje Đakića, je li i to jedna od odluka koju je Ustavni sud srušio ili Ustavni sud smatra da sam tu bila u pravu? Dajte bijedni licemjeri kako vas vlastite riječi ono dočekaju, ona staza, kao, kao što to se nekada kaže. Ne mogu u jednim situacijama biti u pravu, a potpune neznalice u nekim drugim situacijama, je isteklo, vrijeme je isteklo, ali to nije točno, možete biti izvrsni u nečem, a u drugom potpuna neznalica, jako je puno takvih ljudi. Sada krećemo sa odgovorom, kolega Grbin izvolite. (SDP)** Hvala. Kolega Đakiću, osim u govoru vama očito trebaju tečajevi hrvatskog jezika i u čitanju jer da znate čitati onda bi znali da se u toj odluci koju ste navodno pročitali ne spominje prenošenje upravljačkih prava, ali ja znam da je za to vama previše. Vi ste član kriminalne organizacije i to je sve što ja mogu o vama i kolegicama i kolegama koji oko vas sjede reći. A sve ostalo, institucija je rekla svoje, tu odluku koju pobijate da je meni nešto isplaćeno donijela je kolegica koja sjedi ispred vas, a povjerenstvo je reklo da je u redu, pa nju prozivajte, ne mene, hvala. **Jandroković, Gordan Rugala se sova sjenici g. Grbinu, dakle SDP optužuje HDZ za korupciju, naravno kao predstava za hrvatsku javnost jer u Hrvatskoj je posrijedi sustavna korupcija kao zajednički pothvat SDP-a, HDZ-a i vaših pomagača tj. lažne oporbe jer kriminalnu skupinu Vujnovčevog PPD-a jest započeo Milanovićev SDP i Vrdoljakov HNS, a Plenkovićev HDZ usavršio. Zaštitnika lopovluka lihvarskih agencija i banaka Borisa Vujčića postavio je SDP a zadržao HDZ, lopovluk u INA-i započeli su Račan i Mesić, a usavršili Sanader i Plenković, protueuropski, protucivilizacijski Ovršni zakon izglasovala je Kosoričina vlada, vi iz SDP-a ste ga implementirali, a Plenković zadržao. Recite mi zar vam nije neugodno stati pred hrvatsku javnost i nuditi se kao alternativa ili rješenje?

na pravednosti bi mogli malo poraditi, a osim na pravednosti i na informiranosti. Ovršni zakon kojeg je donijela Kosoričina vlada SDP je suspendirao, a nakon toga i ukinuo, suspendirao ga je drugog dana nakon konstatiranja Sabora 2011.g. čini mi se 22.12., ali za to se ipak treba malo informirati gospođo Vidović Krišto.

nego ću to iskoristiti za neke paralele. Dakle, Heinrich Himmler koji je organizirao holokaust nudio se saveznicima kao alternativa Hitleru, Markus Wolf bivši general bojnik ili pukovnik Stasija nudio se oporbi u DDR-u kao alternativa za demokratski početak, a HDZ krade na primitivan i klasičan način, a vi iz SDP-a donesete Predstečajni zakon kako biste krali po zakonu. Dakle, svima vam poručujem, ni lijevo ni desno već da pravedno. Kolegice Vidović Krišto dobivate opomenu bila je to replika. Sada je na redu kolegica Baričević, izvolite. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa. Zastupniče Grbin način na koji uvaženi premijer Plenković vodi politiku već osam godina Hrvatskoj državi donijela je neviđenu snagu, neviđeni napredak, veliki ugled u svijetu, a hrvatskim građanima stabilnost, sigurnost, veće plaće, veće mirovine, nikad manju nezaposlenost, nikad veću zaposlenost, brigu o osobama s invaliditetom, o djeci s poteškoćama u razvoju, besplatne udžbenike, prijevoz, obroke itd. to ću malo u raspravi duže. Koji je vaš doprinos? Vi, vi mu niste ni do kolina. Koji je vaš doprinos ovoj Hrvatskoj, našoj Hrvatskoj? Nezakonito ste ukrali naknadu koja vam ne pripada, vaši gradonačelnici našim građanima otimaju, kradu, povećavaju plaće

Znam ja da je teško pročitat nije bilo lako Đakiću pa nije ni vama, ali gospođo Danice u kom svijetu vi živite? U nekom ružičastom? Jesu to one dvije Hrvatske, jedna koju vi vidite iz vaših klupa, a ono u kojoj građani žive? Prije su vaši kolege govorili mi ili oni, pa taj Plenković kojeg vi hvalospjevima uzdižete u visine pjesnički ovako divno, krasno, bajno, sa epitetima na kojima bi vam i Dobriša Cesareć pozavidio. mislim ovo čovjek ovo čovjek kada sluša ne zna bi li se smijao ili bi plakao. Ali nastavite samo tako pomažete nam. Hvala vam na tome. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Imamo povreda poslovnika kolegica Komes, izvolite. predsjedniče. Povreda čl. 238., kolega Grbine kolegica je govorila o dvije Hrvatske i to dvije Hrvatske jedna je ona koja gradi i radi, a druga je ona koja zijeva u podne i tako ćete i na izborima završiti. Kolegice Komes dobivate opomenu nije to bila povreda poslovnika. Kolega Jakšić izvolite. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani kolega Grbin, s obzirom da su kolege iz HDZ-a nas zasuli povredama poslovnika da valjda ne bi čuli odgovore, a onda su kroz te povrede poslovnika nas nanovo optuživali za antihrvatstvo i sve što već ide u takvim prigodama, ja vas molim da mi date odgovore na nekoliko pitanja mogu biti vrlo kratki. Prema vašim saznanjima, nešto ste stariji ipak i iskusniji od mene, čiji suradnici su bili Perković i Mustač iz koje stranke je taj čovjek dolazio? Drugo, od silne brige za branitelje predstavnik koje stranke je Gotovinu na kojeg se svi volimo pozivat rekao da treba identificirat, transferirat, locirat i šta već sve išlo s time? I pod treće, bard hrvatske diplomacije Grlić Radman koji voli recitirati Lavrovu da li imate saznanja da i u pristupanju Ace Vučića Europskim pučanima pa i u njihovim pokušajima da otvore europske pregovore da li je išta pomaknuo po pitanju nestalih Hrvata u Domovinskom ratu? Hvala vam lijepa. Kolega Jakšić vrlo ste suptilno naglasili da ste mlađi od kolege Grbina. Izvolite kolega Grbin odgovor. A povreda poslovnika, kolega Jakšić uistinu vas iznimno cijenim kao gradonačelnika, ali moram intervenirati. Volim uvijek razgovarati činjenicama i argumentima i voli bi da postavi se jedna teza s obzirom da apsolutno ništa pozitivno, ništa ono što bi konstruktivno trebalo biti danas nismo čuli i vi kažete koliko u vašoj Koprivnici, ja ću vam reći to kao kolega gradonačelnik koji osjećam benefite rada ove Vlade, stavite koliko ste sredstava imali na raspolaganju za vrijeme vaše vlade Milanovića, a koliko ih sada imate i koliko u perspektivi imat ćete za vrijeme Andreja Plenkovića, samo činjenice molim vas. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Ačkar to je bila replika dobivate opomenu. A sada će kolega Grbin odgovoriti na repliku, izvolite. Hvala vam kolega Jakšiću. Dakle, Perković i Mustač bili su suradnici Franje Tuđmana stranka HDZ, transferirati itd. rekao je Vladimir Šeks stranka HDZ odgovor na pitanje C je g. Grlić Radman nije napravio ništa da spriječi pristupanje Vučićeve stranke Europskoj pučkoj stranci dio koje je HDZ niti je napravio ništa da se saznaju podaci o braniteljima koje ste spomenuli. Hvala. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Uhićen Grbinov kandidat za gradonačelnika Dubrovnika, kaže policija, zaposlenike je uspio uvjeriti da potpore Vlade pripadaju njegovom trgovačkom društvu. Predsjednik Gradskog vijeća Ploča iz redova SDP-a uhvaćen s opasnom sintetičkom drogom, izjavio je, to je za osobnu uporabu. Kandidat za župana iz redova SDP-a Roko Toljić, bivši direktor Zračne luke Dubrovnik sumnjiči se da je otuđio 20 milijuna eura europskih novaca. I vi nikad nijedne jedine riječi o tome niste progovorili kao predsjednik SDP-a, lako se blatom nabacivat na druge. Istovremeno ne možete ignorirati činjenicu da Hrvatska i Hrvati danas žive bolje nego prije i činjenicu da je i danas ugledni češki znanstvenik rekao…/Upadica predsjednik: Hvala vam./…mi smo najgori, a super šampion je Hrvatska. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa kolega Frankoviću. Izvolite odgovor. Kolega Frankoviću, sjedili ste na ušima, sjedili ste na ušima i kada sam jasno rekao i za jednu situaciju i za drugu da su potpuno neprimjerene jer kod nas kada se takve stvari dogode, nema čekanja, nema oklijevanja, mi na kršenje zakona reagiramo, vi ne, vi ga živite, vi ga provodite A to o čemu vi govorite o standardu ja se sad moram ispraviti, kolega Grčić me upozorio na jednu veliku grešku koju sam napravio, Hrvatska nije pala za dva mjesta na ljestvici plaća u EU za vrijeme Plenkovićevih godina, pala je za tri mjesta, uz Litvu i Slovačku, pardon, uz Litvu i Kolega Franković povreda Poslovnika, izvolite. **Franković, Mato (HDZ)** Zahvaljujem se zapravo na vašem ne odgovoru, a ne odgovor leži u čini nečinjenja jer nijednog od navedena tri niste sankcionirali, nijednom od navedene tri osobe niste poduzeli nijednu aktivnost, niti ste se vi kao predsjednik SDP-a ogradili od te osobe i rekli ovo je neprihvatljivo. Govorim o ljudima koji su bili visoki dužnosnici SDP-a na lokalnim razinama. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Franković, ovo je treća opomena i gubite pravo sudjelovanja dalje u raspravi. Kolegice Marić, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani kolega Grbin, citirat ću jednu, jedan dio rečenice koju ste iznijeli u svojem uvodnom izlaganju. Kažete kad ste govorili o vladajućima „koji bi trebali biti u stanju obavljati svoj posao“. Ma ne samo da svjedočimo ovim silnim aferama, korupciji, klijatelizmu, smjeni 30 ministara, već i nedovoljnom činjenju u onome što se od Vlade očekuje. Pa evo recimo primjer zdravstva, 8.g. je HDZ na vlasti, iščekujemo reforme koje nikako da se dogode, nezadovoljni su građani, zaposlenici u zdravstvu, dugovi sve veći, liste čekanja, upozoravaju nas da smo skoro najgori po smrtnosti od karcinoma, katastrofalno je zdravlje nacije, nedostatak liječnika, medicinskih sestara, nerazvijanje javnozdravstvenog sustava i guranje novaca privatnicima, jesu li to sve razlozi da ova Vlada ode? Ministar Beroš, mislim sorry ili je nesposoban ili se ne može nositi sa možda postojećim lobijima ili neko surađuje s tim lobijima…/Upadica predsjednik: Hvala vam./…i ima Kolegice Marić, ja vas prvo moram upozoriti da ste prekršili Zakon o hrvatskom jeziku kada ste upotrijebili riječ „sorry“, molim vas pazite na to, molim vas pazite na to. A što se tiče drugoga, jedna od prvih stvari koju je HDZ napravio kada je Nakić postao ministar zdravstva je bila ukinuti Program Plus i Program 72 sata za rano otkrivanje raka. To je dovelo do produljenja lista čekanja i nažalost do pogoršanja smrtnosti od karcinoma u RH koja je danas najveća u EU. EU. 8.g. nisu brinuli o zdravlju hrvatskih građana, jedina reforma koju su proveli je bilo preuzimanje bolnica od županija da bi se Beroš odjednom na kraju svojeg mandata sjetio da je on ministar zdravstva i da bi doista trebao nešto činiti. E, to je kolegice sukus svega onoga što je HDZ napravio za zdravstvo, a još važnije za zdravlje hrvatskih građana, a to da nije ništa nego je gore od ništa, hvala. **Jandroković, Gordan Hvala, čl. 238., evo kolegica tu već razgovara na način koda želi biti ministra zdravstva u budućnosti, nažalost to neće uspjeti, ali moram se referirati na kolegu Grbina. Trebao bi malo vidjeti zašto neki tolko plaču bez obzira na sva ulaganja koja su bila u zdravstvene ustanove, zato jer neće moći zapošljavati od čistačica, pa do svega ostalog. Evo dođite malo u našu županiju. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Gregurović, to je bila povreda Poslovnika s vaše strane i dobivate opomenu. Kolega Borić, izvolite.

mislim kud vi meni stavljate da ja hoću biti ministrica, a šta i da hoću? Činjenica, činjenica je da vam zdravstvo ne štima, da vam građani kažu da je ocjena za zdravstvo 2,1. Danas Danas smo govorili o poljoprivredi, govorili ste kolko ne valja, koji su problemi, ista je stvar i oko zdravstva. Dajte skinite malo te maske sa svojih očiju i sa lica i ajmo napraviti nešto konačno za naše građane kad se tiče zdravstva. Kolegice Marić, povrijedili ste Poslovnik i dobivate opomenu. Kolega Borić, izvolite. **Borić, Kolega Grbin, tražite od nas da raspravljamo o raspuštanju sabora, a kao predsjednik SDP-a na nedozvoljen način opljačkate državnu riznicu, dođete ovdje, smijte se i nama kažete vi ste lopovi i kriminalci. Ja takvo djelo nemam, to čini razliku između nas ovdje, možete vi to poopćavat, ali to je činjenica i nije vas nimalo sram, trebalo bi vas biti sram jer ovo što ste napravili od SDP-a, odveli ste ga u ralje ove ekstremne ajmo reć ljevice, rigidne ljevice. To je nekad bila stranka koja je čak i dobila povjerenje građana. Što ste vi od toga napravili, vidjet ćete. Izbacili ste Davora, netko će izbaciti vas i Mirelu nakon slijedećih izbora. Što bude kasnije izbori duže ćete biti predsjednik stranke,

da li ste vi naknadu za odvojeni život napokon upisali u imovinsku karticu? Niste. Zadnji put kad sam pogledao nije bilo upisano i tako godinama prije toga. Čisto evo da vam kažem korigirajte to da nemate problem. A što se tiče, što Pa vi bi trebali biti sretni ako je to ovako kako govorite ali nije. Vi znate, vi znate da ova Vlada broji sitno i zato to želite rastegnuti. Vi želite rastegnuti do zadnjeg dana, do zadnjeg dana vaš ostanak na vlasti kako bi mogli još krasti, još otimati, još postavljati likova poput Turudića. To je gospodine Boriću vaša agenda. Jer da imate imalo hrabrosti imali bi glasanje danas, sutra ili preksutra. Ovaj sabor bi se raspustio i mi bi krenuli na izbore al vi te hrabrosti nemate. Kolega Lalovac će sada replicirati. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Grbin u raspravi ste spominjali plaće i zapravo je danas, jučer je zapravo Državni zavod za statistiku pokazao da ovih 9 zakona koje je Vlada promijenila da bi povećala najniže plaće da su plaće smanjene bruto 3,5% odnosno neto 1,5%. Slično se događalo kada smo upozoravali smanjivanjem PDV-a, kada je Vlada smanjila PDV sa 25 na 5%, trgovci su sebi uzeli 2 milijarde kuna. Ali je vrlo zanimljivo kada smo ovdje spominjali ove godine će HNB isplatiti bankama pola milijarde eura na temelju toga što treba povlačiti novac odnosno zbog inflacije. Vlada nije reagirala i taj novac uplatila u proračun. Da li mislite da će Vlada sad reagirati budući da nije došlo do povećanja plaća zbog ove vladine promjene. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan Da znaju što napraviti, to bi već napravili. Realnost je i vi ste upozoravali na to, mi smo upozoravali na to da ovih 9 zakona koje donosimo neće napraviti nikakvu promjenu. A što se dogodilo? Bruto se smanjio i u konačnici zbog toga s jedne strane poslodavci profitiraju, a s druge strane građani će imati manje mirovine. Sutra će zbog toga imati manje mirovine i to je realnost politike ove Vlade. To je realnost politike ove Vlade. Onda ovo što ste rekli i o bankama. Za brojne mjere pomoći hrvatskim građanima pa primjerice za jedno kvalitetno povećanje koeficijenata u javnom sektoru da se taj novac nije na taj način poklonio bankama ili da ih se nakon toga oporezovalo za ekstra profit, imali bi novca za sve ono što sindikati traže. Ali Vlada to ne želi napraviti jer je taoc …/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa./… i vodi Kolega Grbin malo prije ste rekli što je HDZ napravio za hrvatsko zdravstvo. Pa kako vas nije sram. Pitajte svoju kolegicu Ahmetović kako izgleda u Rijeci bolnica za majku i dijete. Nije došla na otvorenje, možda joj je bilo neugodno jer je vaša stranka, jer ste vi glasovali protiv proračuna u kojima su bila sredstva za njenu izgradnju. Što je HDZ napravio za hrvatsko zdravstvo? Temelje za brojne bolnice, povećane plaće liječnicima i sestrama i dalje se grade.

Beton, beton, samo beton i onda vam se desi u bolnici u Puli koju ste prethodno spomenuli i majka djeteta mi se požalila na to da od 9. mjeseca su joj kontinuirano odgađali operaciju krajnika za njeno dijete jer ju nema tko napraviti. I super je da imamo lijepu i dobru bolnicu koju je nota bene započela SDP-ova Vlada pa je onda 2016., onda je 2016. na godinu dana pod HDZ-om izgradnja te bolnice u Puli stala. Vi to ne znate, niste iz tog grada, niste vidjeli kako izgleda to gradilište ali u toj bolnici vam se danas događa da operaciju krajnika nema tko napraviti.

Kolega Grbin, svi znamo kako je imenovan Ivan Turudić uz nepoštovanje procedura o sigurnosnim provjerama. Svi znamo zašto je imenovan Ivan Turudić da zaštiti, sakrije i pokrije do srži korumpiran HDZ. Ali kako objašnjavate da nakon što je lagao u javnom prostoru, na saborskom odboru i gdje god je stigao o svojim druženjima i dopisivanjima s kriminalcima, mrtav hladan na jednoj televiziji izjavi da Hrvatskoj ne treba ured državnog tužitelja. A znamo da je upravo taj ured otkrio neke od najvećih korupcijskih i kriminalnih afera HDZ-a. Da je upravo taj ured otkrio aferu Softver u Ministarstvu europskih fondova i regionalnog razvoja gdje je uhićena ministrica Žalac. Da je upravo taj ured otkrio aferu Vinograd u Ministarstvu poljoprivrede gdje je uhićen ministar Tolušić i da je upravo taj ured otkrio aferu Poticaji u Ministarstvu gospodarstva gdje je uhićen ministar Horvat.

Jasno, jasan pritisak na rad Državnog odvjetništva RH. Ured europskog javnog tužitelja ima nadležnost. Ta nadležnost se po hrvatskom zakonu može osporiti, a tko odlučuje o tom sukobu nadležnosti. Turudić. I zato je doveden. Mutan čovjek koji je evidentno spreman na sve što treba po nalogu onih koji su mu tepali da je njihov dečko a on njima da je određen HDZ-om i to je to.

Hvala predsjedniče. Gospodine Grbin SDP-u ovo nije bio prvi radikalan prosvjed, politička tajnica SDP-a je u Omišlju na Otoku Krku prijetila da će se baciti pod strojeve, pod bagere da zaustavi izgradnju LNG terminala Hrvatska. LNG terminala zbog kojeg smo energetski neovisniji, to je zalog za budućnost RH za energetsku neovisnost tako da me nije ni čudio vaš pristup u ovom prosvjedu koji ste imali prošlu subotu. Danas se naši susjedi poput Slovenije i Mađarske opskrbljuju plinom upravo iz Hrvatske, Janaf, Plinacro i LNG terminal zalog su naše dobre energetske politike, naše bolje pozicije u susjedstvu i naše energetske neovisnosti. Gospodine Grbin zanima me zašto vama i SDP-u smeta jaka Hrvatska? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Prije kolege Grbina imamo povredu poslovnika zastupnica Vidović Krišto, izvolite. 238. vrijeđanje, dakle ovo je nevjerojatno. Znate što na njemačkom jeziku se vaša politika naziva schwindlerei, to bi bilo u prijevodu vi iz Plenkovićevog HDZ-a ste čisti muljatori i prevaranti. Vi hrvatstvo branite Pupovcem i Stanimirovićem, vrlo, vrlo vjerodostojno i zaista domišljato. Uostalom 2010.g. podsjetit ću hrvatsku javnost, Zoran Pusić je tražio da se ukine ime ulice nazvane po ratnom ministru Gojku Šušku, a vaš tadašnji predsjednik HDZ-a …/Upadica predsjednik: Kolegice Vidović Krišto ovo nije povreda **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ajde izvolite si sjesti, došli ste sada od nekud nisam vas vidio i digli povredu poslovnika potpuno suprotno poslovniku i još se svađate. Nemojte se, još ovako još jednom mi dobacite s mjesta dobit ćete treću opomenu zato što se ne smije dobacivati s mjesta čl. 238., a posebno ne tako bezobrazno kao što to vi činite. Imamo odgovor na repliku izvolite. Kolega, kad se dogodilo to o čemu pričate naša draga kolegica drugarica Mirela Ahmetović nije bila politička tajnica SDP-a, komesarka kako vi volite reć, ali je upravo zato postala jer je pokazala kako se boriš kad nešto smatraš ispravnim. A inače što se tiče toga da ne želimo jaku Hrvatsku, o čemu vi pričate? Mi ne želimo korumpiranu Hrvatsku. A to što vi između Hrvatske i HDZ-a stavljate znak jednakosti samo potvrđuje onu tezu da ste u ovom trenutku jedino vi iz HDZ-a ti koji vodite politiku jasne podjele, podjele na vas koji imate sve i na sve ostale koje ćete vi zgaziti. To je realnost, to je ono što vi želite. I sad izvolite sa povredom poslovnika samo nastavite. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Okroša izvolite. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Da dobro ste rekli kolegica drugarica Ahmetović nije bila tada politička tajnica, ali ste ju vi unaprijedili vjerojatno zato što ste odobravali njezine poteze koje je tada radila protiv energetske neovisnosti RH, stoga stoga evo smatram da ste stvarno napravili pravi drugarski potez i čestitam vam na tome. No to neće smanjiti i umanjiti činjenicu da ste vi SDP upravo takvim potezima ovakvim radikalnim prosvjedima protiv jake Hrvatske, protiv hrvatskog napretka i Hrvatske neovisnosti. Kolega Okroša bila je to replika dobivate opomenu. Kolegice Ban Vlahek izvolite repliku. **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani kolega Grbin, počeli ste spominjati afere HDZ-a nažalost imali ste samo 30 minuta pa niste uspjeli sve spomenuti, samo onih u zadnjih godinu dana, vas lijepo molim kako komentirate činjenicu da hrvatska Vlada i Ministarstvo poljoprivrede na čelu sa ministricom Vučković skrivaju imena tvrtki koje su u posljednjih 15 mjeseci uvezle na hrvatsko tržište ogromne količine ukrajinskog brašna te su rušenjem cijena dovele u nepovoljan položaj domaće proizvođače Nacional je tijekom prošlog tjedna od Ministarstva poljoprivrede zatražio imena tvrtki koje u Hrvatsku uvoze brašno iz Ukrajine, ali su nam ta imena iz nepoznatog razloga prešućena. Hvala lijepa. **Jandroković, Pa kolegice Ban Vlahek nije razlog nepoznat, razlog je vrlo poznat, kriju, lopovluk se krije pa nećeš krast na svjetlu dana to se krije, i upravo zato se događa to o čemu pričate. Dakle, lopovluk se krije taj i zato žele recimo lex AP da se o takvim stvarima ne smije pisat, zato žele Turudića da kažnjava one koji o takvim stvarima pišu. To je sve dio rada te organizacije, krađa i onda prikrivanje, to je povezano. I zato nam izbori trebaju i zato nam izbori trebaju odmah. Hvala. **Jandroković, Gordan Pa evo kolega Grbin možete bježati, ali ne možete pobjeći i nastojite vjerojatno zaboraviti ili pobjeći od činjenice koju ću navesti, a ispričavam se, dakle vaša kolegica stranačka SDP-ovka Kristina Ikić Baniček da ne spominjem kolegicu Lovrić Merzel koja je osuđena koja je također iz redova SDP-a, kolegica Ikić Baniček odbija sve redom i time čini neizmjernu štetu vašoj stranci niže afere, odbija USKOK-u predati dokumentaciju, odbija obnavljati svoj grad, odbija povisiti plaće svojim sugrađanima, povećavaju poreznu stopu, a kao šlag na tortu zabranjuje sportski spektakl u Sisku, ali ne ustručava se doći na prosvjed. Sve to je zapravo samo definicija …/Upadica predsjednik: Hvala vam Kolegica Ikić Baniček je duže gradonačelnica nego što je Plenković premijer i kontinuirano dobija povjerenje svojih građana. Vi stalno pričate o nekakvim njenim aferama, USKOK stalno odbacuje vaše prijave, znači da vi lažno prijavljujete, znači da vi lažno prijavljujete. A što se tiče stavljanja kolegice Ikić Baniček i kolegice Merzel u istu rečenicu, upravo je kolegica Ikić Baniček, Marinu Lovrić Merzel izbacila iz SDP-a, hvala. **Grčić, Branko (SDP)** Zahvaljujem. Kolega Grbin, imamo slijedeću situaciju, dakle ovih dana negdje oko milijardu i po eura će Vlada izdvojiti za rast plaća nešto manje od 300 tisuća ljudi u javnom sektoru i neka će, i treba, i posebno ovim ljudima iz obrazovanja koji čekaju pred ministarstvom da riješe svoj problem jer je tamo bio najmanji rast plaća u zadnjih 8.g., najmanji uvjerljivo. za umirovljenike niti jedan eur da se nađe iznad redovitog usklađenja za nekakav trajni dodatak. Sindikat umirovljenika neki dan mi govori tražili su Vladu 6 + 6% u iduće 2.g. trajnoga dodatka i znate što se dogodilo? Vlada ih je glatko odbila.

Hvala predsjedniče. Kolega Grčić, vi pričate o nekakvom poštenju, vi dok ste bili ministar regionalnog razvoja, niti jedan načelnik, gradonačelnik iz redova HDZ-a u Ministarstvu regionalnog razvoja nije mogao dobiti niti jedan projekt.

Čl. 238., evo ja bih zamolio kolegicu samo da se osvrne 30 centimetara desno od sebe, ima jednog gradonačelnika grada koji se zove Drniš. Ovaj bivši ministar je mijenjao zakon, ljudi, evo tu je svjedok, mijenjao zakon da bi Drniš, ratom stradali grad ostao u područjima posebne državne skrbi i ima ovu potporu o kojoj vi sada govorite da ja nisam htio dodijelit,

zapravo evo vezano na kolegicu Jembrih. Ja ću vas podsjetiti kolega Grčić, kad ste zaista bili ministar tad ste jedno vrijeme ophodili Koprivničko-križevačku županiju i sve ovo što je kolegica rekla je točno, al ću vas podsjetiti da ste bili tada i u Općini Kalinovac iz koje ja potječem i tada ste obećali 500 tisuća kuna pomoći za izgradnju škole, u međuvremenu je škola izgrađena, sportska dvorana… …/Upadica Kolega Sobota, hvala vam lijepa, dobivate opomenu, ovo nije bila povreda Poslovnika. Sada ponovno kolegica Jembrih, izvolite. **Jembrih, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepa, evo samo da podsjetim, u Krapinsko-zagorskoj županiji milijun i 500 vinske ceste za prostor djece s teškoćama u razvoju nula kuna, sve je izgrađeno u vrijeme Vlade RH s Andrejem Plenkovićem na vlasti i dječji vrtić i prostor za djecu s teškoćama u razvoju i sve što se je trebalo, za vrijeme vas ništa. Kolegice Jembrih dobivate opomenu, druga je po redu. Kolega Grčić, vi imate dvije, sada ako ne bude povreda Poslovnika morat ću vam dati opo…, a pardon, niste vi nego je, kolegica Blažević je prije vas, samo sekundu, izvolite. Hvala. Nastavno na sve ovo što su kolege rekle, opet obmanjujete nas. Ja ću vas samo podsjetit na gradove Pakrac i Lipik kojima niste dozvolili da zađu u projekte malih depriviranih gradova. Gradovi koji su nakon grada Vukovara najviše stradali za vrijeme vašeg mandata nisu zašli u taj projekt. Hvala vam, mi smo danas postali grad koji više nije u skupini nerazvijenih, a ne zahvaljujući vama. Kolegice Blažević, dobivate opomenu i to je bila replika, a sada će kolega Grčić ponovo. Kolega Grčić izvolite. **Grčić, Branko (SDP)** Dakle i svima ovdje gradonačelnicima i načelnicima ću ja i moji par kolega idući tjedan na Konferenciji za novinare pomoći, nećete vjerovati, pomoći ću vam, 270 jedinica, pazite ovo, lokalne samouprave koje su sada u višoj kategoriji, bit će u nižoj od onih 8 kategorija i moći će

Kolega Grčić, sjedio sam ovdje i slušao vas kad ste skidali Gorskom kotaru status brdsko-planinskog područja, za 50 milijuna kuna ste razorili i Lokve i Fužine i Delnice i Vrbovsko i sve te gradove i općine, čak i one u Primorsko-goranskoj županiji, dolje uz more i Čavle i Jelenje su izgubile status. Kako vas nije sram, spominjete jednu općinu, a sve ostalo ste razorili? A kod mene u mom gradu za vrijeme mandata hrvatske Vlade… …/Upadica predsjednik: dobivate treću opomenu, ne možete ni vi više sudjelovati u raspravi. Kolega Ćosić, izvolite. **Ćosić, Pero (HDZ)** Zahvaljujem. Kolega Grčić, ma vi se sad hvalite kako ćete pomoći da se država brže razvija odnosno nerazvijeni, a kolko se ja sjećam upravo ste vi bili kreator u onoj Vladi kukuriku koalicije kad ste umjesto tri predložili dve NUS2 regije i Slavonija je najednom pos…, najedanput postala bogatija duplo, znači sa 33 na 66% i u biti ste samim tim zaustavili razvoj Slavonije. Kolega Ćosić dobivate opomenu, bila je to replika. A sada će odgovoriti kolega Grbin na repliku, izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Kako ste se samo zabrinuli kad se spomenula tema umirovljenika. Ali kolega Grčiću krenut ćemo redom ono što ste pitali. Prvo, danas su ponudili da se koeficijent za učitelje poveća samo za 2%. To je to. Kao da učitelji ne zaslužuju više. A što se tiče brige za umirovljenike, proračun je rastao dva i po puta brže nego mirovine koje se hrvatskim umirovljenicima isplaćuju iz tog proračuna. Mirovine su rasle otprilike onoliko koliko je inflacija hrane u Hrvatskoj. Što znači da s obzirom na to što umirovljenici najviše kupuju njihove mirovine uopće za vrijeme Plenkovića nisu rasle i to je umirovljenička realnost u Hrvatskoj. Da imamo ljude čija je mirovina 250 ili 300 eura, koji imaju 70 godina moraju raditi drugi posao da prežive. E to im je Plenković poklonio. povreda Poslovnika. Kolega Prkačin

Dakle 550 eura prosječno po umirovljeniku. Svi zajedno opet ponavljam ste nula jer intelektualno i procesno u svakom pogledu i političku artikulaciju ne razumijete, ne razumijete

Pa realnost je da građani ne vjeruju u vas, sve ankete to pokazuju. Imate zajedno vas 3, 4 stranke iza nas manje od HDZ-a. Sjećaju se građani kako su živjeli pod vama kad su mirovine rasle, govorite o mirovinama. 12 eura je rasla mirovina u vašem mandatu. 124 eura u mandatu Vlade Plenkovića. Sjećaju se građani kad ste nacionalizirali mirovine, kad su bili generalni štrajkovi. Poduzetnici se sjećaju kako je bilo, a sada smo na 75% prosjeka BDP-a bili smo na 61%. Prosječna plaća je 18 puta više rasla u našem mandatu nego u vašem, a izgubili ste milijardu eura. Mi smo politikom modernog suverenizma 25 milijardi eura osigurali za građane. Pa pitanje vama kuda tako brzo žurite na izbore kad vas i drugovi ne žele, ni vaši birači vas ne žele i samo ćete završiti …/Upadica predsjednik: Hvala vam kao što iz vaših, kao što iz vaših govora izlaze nebuloze, tako se od vaših parfema do davde smiri, širi vonj korupcije. Pa gospodine Paviću pa di baš vi od svih. Pa di baš vi od svih. Pa vi bi trebali barem znati da tih 25 milijardi eura su napravljeni po formuli koja honorira nerazvijenost i siromaštvo. Tih 25 milijardi eura je EU dodijelila Hrvatskoj jer je po kriterijima koje je postavila bila na začelju EU. Pa ne funkcionira to u EU kao kod vas da se dijeli po babi i stričevima nego po jasnim formulama. A ima nas koji znamo čitati pa znamo pročitati ono što Europska komisija transparentno objavljuje. Zar vi mislite da smo svi glupi, gospodine Paviću? Povreda Poslovnika, kolega Pavić izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je čl. 238. ne mislim da ste glupi al znam da ne znate ništa o EU fondovima. Kad ste bili na vlasti izgubili ste milijardu eura, mogli ste se borit i na lijepom hrvatskom jeziku koji govorite da je kretenski ali niste. koji je imao 2013., koji je ušao prije 2013., a imao krizu da je mogao dobit 10%, niste reagirali tome ni na hrvatskom ni na bilo kojem jeziku. A ova Vlada se izborila za 25 milijardi. Nema tu formule. Po formuli smo gospodine Grbin trebali dobit 2 milijarde eura više, Plenković se izborio za 2 milijarde, vi ste izgubili milijardu, izgubit ćete izbore. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pavić, ja vama čestitam, vi ste 10. zastupnik jubilarni koji je izgubio pravo govora. izvolite. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani kolega kažu da se ne boje izbora, a da smo došli na red morali smo slušati 50 zastupnika vladajuće većine koji su zlorabili Poslovnik i umjesto replika kontinuirano koriste povredu Poslovnika. No to samo govori o njima. Ja ću spomenuti projekt Slavoniju, Baranja i Srijem. PR projekt Vlade Andreja Plenkovića znamo da je sam sebi svrha. Znamo da objedinjuje podatke od igle do lokomotive, a kada bi podvukli crtu i pogledali rezultate otprilike bi izgledali ovako. 90 tisuća stanovnika je manje u odnosu na vrijeme prije projekta. Čak 7,5 tisuća OPG-ova je nestalo, a Slavonci i dalje imaju 15 do 20% manje plaće od državnog prosjeka. 4 slavonske županije su među 2,5% najnerazvijenijih regija u EU. Poljoprivrednici upozoravaju na katastrofalnu situaciju i činjenice da smo nedostatni u svemu. To su valjda uspjesi Vlade Andreja Plenkovića. (HDZ)** Povreda Poslovnika, javila se zastupnica Maksimčuk, izvolite. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Povrijeđen je čl. 238. Kolegica kao da ne živi u istoj državi, odnosno u istoj regiji kao što živim ja. Ja ću samo naglasiti da je kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem do sada isplaćeno Osječko-baranjskoj županiji 1,1 milijarda eura, Vukovarsko-srijemskoj 633, Brodsko-posavskoj 337, Virovitičko-podravskoj 329, Požeško-slavonskoj u kojoj vi živite

Pogledajte oko sebe, svaki put ste pogledajte oko sebe u našoj županiji, dođite u moj Pakrac, dođite u moj Lipik nije za to zaslužna Ministarstvo regionalnog razvoja i vlada SDP-a dok je tamo bio Grčić nego ova Vlada i ova ministarstva. Nemojte biti ko nekorektni, nemojte govorite neistinu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Blažević ovo je bila replika dobivate opomenu. Sad se javila i kolegica Iljkić izvolite. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Čl. 238. 90 tisuća najmanje iseljenih mladih ljudi iz Slavonije u proteklih osam godina mandata vlade Andreja Plenkovića. Gdje su milijarde uložene, gdje su nova radna mjesta? Dobivate opomenu. Sada će odgovoriti kolega Grbin izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Kolegice Vlašić Iljkić jedna od dobrih stvari ove rasprave je što će neke od zastupnika HDZ-a njihovi birači vjerojatno po prvi puta u ovom sazivu Sabora čuti da govore, a mi koji s njima dijelimo klupe četri godine ćemo spoznati da oni doista znaju govoriti i kakva im je boja glasa. I zato je dobra ova rasprava da je barem neke od njih natjerala da se u sabornici pojave i kad nije glasanje. A što se tiče onog drugoga što ste govorili, rezultat projekta Slavonija je to da iz Slavonije iseljava nikad više ljudi nego do sada i to je realnost. Stotine tisuća ljudi napustile su Hrvatsku od kad je na čelu Vlade RH Andrej Plenković. A vi koji se javljate iz Đakova ajde nam objasnite kakva je situacija sa zgradom gdje vam je država prepustila tu zgradu, nije vam osigurala novac za obnovu i sada imate spor sa državom oko toga. Hvala, izvolite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega, molim Članak?/… 238., nakon što je prepoznat problem područja Slavonije Istočne Hrvatske pokrenut je projekt Slavonija baš iz tog razloga što imamo problem, nije tajna, svi to znaju. Što bi bilo da nije projekta Slavonija? Žao mi je što niste bili u Đakovu na zadnjem savjetu, to je prilika gdje trebate doći, reći što mislite, predložiti. Dođite, recite, predložite. Da nije projekta Slavonija bila bi sto puta gora situacija u Slavoniji. Kolega Mandarić dobivate opomenu. Kolegice Nikolić izvolite isto povreda poslovnika. **Nikolić, Romana (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem predsjedniče Sabora. Povrijeđen je čl. 238., kolega Mandarić kada ste već bili u Đakovu na savjetu zašto se niste provozali prema Đakovštini, prema Općini Levanjska Varoš i prema Općini Satnica Đakovačka da pokažete kakve su tamo ceste, 50 nijansi asfalta ima, ljuti tamo nemaju vodovodnu mrežu od devet naselja samo tri imaju vodu ostalih šest nema. To je vaš savjet. Kolegice Nikolić dobivate opomenu to je bila replika. Sada će kolega Mandarić ponoviti povredu poslovnika, izvolite. načelnikom Općine Satnica i misli da sada zna rješenje svih problema. Upravo iz tog razloga prije tri godine Hrvatske ceste započele izradu projektne dokumentacije za kompletnu rekonstrukciju svih državnih cesta oko Đakova, a niste to znali. Odete na jednu kavicu kod načelnika i sad kao rješavate probleme, ma moš mislit,

Kad ste otuđili novce pitao sam vas da li ste se prijavili u DORH niste mi nikada odgovorili. Onda vas pitao sam da ste kao građanin trebali prijaviti Peđu Grbina ni to niste napravili. Na skupu zajedno sa g. koji krade kasetofone ste vikali u pakao sa bandom lopovskom, vjerujem da ste to u zajedničkom zagrljaju imali taj duel zajedništva jer ste ukrali onoliko koliko ste mogli. takav ukrali ste koliko ste mogli da ste mogli i više bi, željeli bi biti premijer, pa pitajte dr. Ostojića, Arsena Bauka pa oni vas oni će vas prvi staviti u prošlost. Kolikogod slušate vašega vožda Zorana Milanovića neće vam to pomoći jer ovo sve što ste napravili SDP-u unakazili ste i dopustili ste Sandri Benčić …/Upadica

Kolega Deur hvala vam što ste mi otkrili planove kolege Bauka, kad se vrati čut će me, čut će me to vam obećajem. A što se tiče ovog drugog, gledajte ajde uzmite odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa ima je Đakić, on ju ne zna doduše pročitati pa ćete mu vi možda prevesti na hrvatski jezik, pročitajte ju i onda me prijavite molim vas zaboga miloga da i to riješimo. Ali gle mislim da je Zekanović bio prije vas. Nemojte dobacivati iz klupa jer onda ne možemo čuti onoga ko govori. Kolega, ne, kolegica Orešković izvolite. Kolega Grbin evo čime se bave HDZ-ovci floskule o domoljublju, o zastavi i o jeziku. Pa dajte sad zamislite Banožića kako šeće livadama, pašnjacima i lovištima slobodan sto dana od izazivanja prometne nezgode u kojem je stradao, smrtno stradao jedan čovjek, a ministar bio u pripitom stanju. Ministar još uvijek nije ispitan, pa me zanima koliko je to njegovo domoljublje, može li se izmjeriti kad se on zaogrne hrvatskom zastavom, a pravni poredak ga štiti od kaznenog progona za teška kaznena djela i ubojstvo jednog čovjeka. Nakon što je već ilegalno bio u stanu, nakon što je i Ustavni sud rekao da tamo nema što tražiti, a gle taj si je stan ilegalno dodijelio. Pa vas molim da nakon toga izmjerite i mjeru domoljuba i domoljublja onih kojima smeta koliko par tisuća kuna ili eura ili čega god,

Povreda Poslovnika kolega Totgergeli, izvolite. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala. 238. Pa evo moram pitati kolegicu Orešković je li pitala kolegu Peđu je li on prijatelj sa pripadnicima klana Jakupi i sa pripadnicima klana Osmani kad je odlučivala o njemu da li je u sukobu interesa? Ali ovo je jako važno i zbog javnosti. Kolega Peđa, odgovoriti toj javnosti jeste li vi prijatelji s pripadnicima klana Jakupi i Osmani i recite nam možete li vi proći sigurnosnu provjeru? Kolega Totgergeli to je bila replika, dobivate opomenu. Kolega Gregurović, izvolite. **Gregurović, Zoran (HDZ)** Kad ovo slušam moram reći da se slažem samo sa jednom jedinom stvari, sa koordinatorom oporbe. Citiram: „Jučer sam tim samodopadnim narikačama propustio reći što ih stvarno ide. Dalija Orešković došla je na čelo Povjerenstva kao relativno neozbiljna odvjetnica, osoba od 36 godina javila se na jednu jako visoku funkciju, a izbrali smo je jer je bila najmanje loša. Ovo su fejkeri. Za predsjednicu je rekla da je nula, citiram: „Nula“ i ušla u politiku. Propala je na europskim izborima, jer nije stigla osnovati stranku.“ **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ovo je bila replika pa dobivate opomenu. Treća je opomena, ne možete ni vi dalje sudjelovati u raspravi. Sada je odgovor na repliku, izvolite. Pitaju me zadnjih dana često u medijima zašto je građanima bitan glavni državni odvjetnik i na koji to način utječe na život ljudi, a vi ste upravo pokazali jedan način na koji to utječe na život ljudi, jer nemaju svi u ovoj Hrvatskoj svoju radost i svoju lipotu da im drži predmet u ladici 7 mjeseci ili, ili da u ovakvim situacijama osigura da se zakon provodi i da osoba koja je evidentno kriva za određeno kazneno djelo za to bude kažnjena. E to je ono, to je ono što se od pravde očekuje da dođe i da bude brza. I zato je neizmjerno važno da se na čelo Državnog odvjetništva dovede poštena i neovisna osoba, a gospodinu Totgergeliju prije nego što me pita ponovo da, prošao bih sigurnosnu provjeru. Hvala vam lijepa. Imamo sada ponovo kolega Totgergeli, izvolite. **Totgergeli, Miro (HDZ)** 238. pitao sam vas jeste prijatelji sa pripadnicima klana Jakupi i pripadnicima klana Osmani? Na to mi niste odgovorili, ali evo sad sam dobio odgovor. Očigledno „lipa“ i „radosti“ na SDP-ovoj strani je Peđa i kolegica Orešković. Kolega Totgergeli ovo je bila replika, dobivate opomenu. Idemo sada na repliku kolega Zekanović, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani kolega Grbin nakon ovoga derneka kojeg ste imali ovdje na Trgu sv. Marka Hrvatska se pita kakva je hrvatska politička scena. Evo ja sam se malo potrudio kao na satu likovnog. Ova narančasta linija u sredini to je sredina hrvatske političke scene. S desne strane kao što vidite malo hvala i CENTAR nalazi se HDZ. Malo desnije od HDZ-a naravno tu smo mi iz HDS-a. Na samom kraju ovdje su kolege SDP-a. A što je sa ljevicom? Nema je na ovoj mapi. Međutim, ipak ima, ali se moramo malo potruditi. Evo kolega Krešimir će mi pomoći. Evo Evo ih! Dakle, hrvatska ljevica je danas otišla krajnje ekstremno lijevo, a tko nju reprezentira? Zoki! Dakle, iza ovoga ovdje gospodina je njegovih 11 mališana na čelu sa porničkim patuljkom kolegom Grbinom. Dakle, ovako danas izgleda politička scena u Hrvatskoj ekstremna ljevica. E gdje je Most? Bravo! Nisam ga zaboravio. Most su vam ove male … …/Upadica predsjednik: Kolega Zekanović to ćete poslije! Izvolite odgovor. Isključite mu mikrofon. Isključen je. **Grbin, Peđa (SDP)** Sjećam se jedne situacije prije nekoliko mjeseci kada smo otkrili kako stanoviti Zoltan našem drugu Zekanoviću šalje poruke i priprema ga za raspravu. Do te razmjene poruka Zekanović je bio duhovit. Vjerojatno je Zoltan nakon što je vidio da se to snimilo prestao slati poruke i Hrvoje moram ti reći izgubio si inspiraciju, izgubio si inspiraciju! Meni je bio doslovno užitak slušati tvoje napade, tvoje udarce onako sportski znaš, trebalo se potruditi! Ali Hrvoje boga ti tvoga što se dogodilo? Hajde molim te, ko' boga te molim odi Zoltanu i reci mu oprosti mi, oprosti mi, oprosti mi, pomozi mi, jer ovo što radim više nema smisla. Ali mene samo još jedna stvar zanima. Gdje si ti brate mili na toj traci? Ja te nisam vidio. A jesi? Onda oprosti. Nije se dobro vidjelo odavde, malo sam … **Jandroković, Gordan (HDZ)** Molim vas samo nećemo na ti se obraćati jedni drugima, jer će to onda poprimiti još jednu dodatnu razinu kvalitete rasprave, pa vas molim ipak da zadržimo to elementarno onu neku pristojnost, tzv. pristojnost. Kolega Zekanović, izvolite povreda Poslovnika. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** 238. Možda sam bio duhovit međutim, možda sad više nisam međutim ono što je činjenica a to je da su vaši kolege iz SDP-a sve žalosniji i žalosniji zbog toga što imaju vas kolega Grbin za predsjednika i znaju da ste predsjednik u ostavci i znaju da ćete, da ste bez krupula pa će čak i Božu Petrova koji nam se ukazao ovdje pokušati uzeti u koaliciju da biste došli na vlast ali nećete uspjeti. Dakle,

o.k. da prekršim Zakon o hrvatskom jeziku. Meni je sasvim jasno da se HDZ boji, a boji se jer vidi da mu se primiče kraj i to se najviše i najjasnije vidi po nebulozama koje prosipaju čitav današnji dan, ali zaustavit ću se samo na onoj jednoj, to da smo mi iz opozicije rusofili. Pa evo kad malo razmislim, ne sjećam se da je SDP-ova predsjednička kandidatkinja za predsjednicu dakle poklanjala majicu hrvatske reprezentacije jednom Putinu, ne sjećam se ni da je SDP u Vladu instalirao prijatelja ruskih oligarha, ne sjećam se da je SDP predao Agrokor Rusima, ne sjećam se da je SDP posuđivao novac od ruskih energetskih igrača, ne sjećam se da je SDP-ov ministar vanjskih poslova recitirao Sergeju Lavrovu rusku poeziju.

Meni je jedan od omiljenih pisaca Ljermontov i njegova fantastična knjiga „Junak našeg doba“. Jesenjina volim pročitati, pogotovo njegove stihove o majci, za sebe, ne citiram ga Lavrovu. Ali ova Plenkovićeva reakcija gdje između ostalog ne razumije razliku između cijeniti i poštovati jedan narod, a misliti sve najgore o onome kako ga vodi, pokazuje da HDZ takvu jednakost stavlja i između Rusije i Putina, ali i između Hrvatske i HDZ-a, e to je to i zato on nekoga proziva rusofilom misleći da ga vrijeđa. Ako ja volim Jesenjina ili Ljermontova, pa šta, ali Putina

Sjećamo se posljedica toga. Kolega Srpak izvolite, replika. **Srpak, Dražen (HDZ)** Hvala vam predsjedniče. Poštovani kolega Grbin, što ih zanima i što cijene naši građani? Cijene kad se u njihovim sredinama grade škole, vrtići i obilaznice, cijene kad se ulaže u kulturu, sport i dočeka svjetske prvake, cijene kad se ulaže u zdravstvo, kad rastu plaće, mirovine, dječji doplatci itd., cijene Pelješki most, Schengen, euro, nikad bolji kreditni rejting, subvencije energenata, prava za one koji su stvorili hrvatsku državu, naše branitelje, to cijene i to ih zanima, a to iz mjeseca u mjesec pokazuju ankete. U ustavnom roku doći će i ona finalna anketa, izbori i građani će reći svoje, ne vi, ne ja. Slažem se ja s vama da treba raspustiti HS u ustavnom roku i u ustavnom roku raspisati izbore, tako će i biti. U nogometu traje utakmica 90 minuta, u saboru 4.g., a vrijeme za igru još nije isteklo, hvala. Gospodine Srpak, ukazao bih vam na jednu činjenicu, i vi i ja smo građani ove zemlje, pa ćemo vjerojatno i vi i ja nešto reći na izborima kada budemo uzeli onaj listić i na njemu izabrali one za koje ćemo glasati. Ali kada nabrajate sve ovo o čemu pričate moram vas upozoriti da ima još nešto što hrvatski građani cijene, a to su doručak, ručak i večera koji sve većem broju građana naše zemlje postaju problem, 20% građana RH je u riziku od siromaštva, 400 tisuća građana RH koji rade primaju manje od 800 eura, da li o njima govorite, da li o njima mislite? Ne, ne, hvalite se samo onime što su vam pripremili iz vašeg PR-a i sve to ponavljate kao papagaji, ali meni to u krajnjoj liniji odgovara jer kao što sam već rekao, za neke od vas, dobru većinu, vaši birači nikad nisu čuli kako govorite, pa će barem danas saznati kakva je boja vašeg glasa i hvala vam na tome. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Srpak, povreda Poslovnika. **Srpak, Dražen (HDZ)** 238., hvala vam na svakoj uvredi koju ste izrekli. Ja sam govorio u saboru puno, a sad ću vam reći još nešto, znači ljudi očito gledaju …/Govornik se ne razumije./…jer sam dobio maloprije poruku, ona veli ovak. Pozdrav iz Krka, mučno je gledat i slušat ove ljevičare, jadni mi sa takvim sirovinama, hvala. to vam je treća opomena i ne možete više sudjelovati u raspravi. Kolegica Antolić Vupora, izvolite. **Antolić Vupora, Barbara (SDP)** Hvala lijepo. Sustav socijalne skrbi nažalost je pokleknuo pred smrću 20-mjesečnog djeteta kojemu taj isti sustav nije mogao 2.g. naći naći siguran dom, to je samo jedan žalostan primjer u sustavu koji se urušava i o tome su stručni suradnici u siječnju obavijestili Hrvatski zavod za socijalnu skrb i resorno ministarstvo, odgovor nisu dobili. Resorno ministarstvo svakodnevno prima brojne pritužbe djelatnika na uvjete rada. Koprivnica nema gdje s djecom, Slavonski Brod nema stručnjaka, Ivanić Grad ne može isplatiti pomoć. Dakle takav sustav koji treba brinuti o najranjivijima jednostavno nema ni dovoljno kadra i nema dovoljno kapaciteta brinuti ni za starije, nemoćne, ni za one kojima

ne rješavaju, a nikada više novca u Državnom proračunu nije bilo, ali to govori o prioritetima, to govori o prioritetima. Taj novac ne ide na prava mjesta, ne dolazi do ljudi i ne rješava stvarne probleme hrvatskih građana, a još ću dodati jednu drugu stvar, Naši socijalni radnici su zbog izmjena zakona pretvoreni u čate umjesto da im se omogući da rade na terenu s ljudima, što je njihov stvarni posao i svakog od njih kada pitate i saslušate odgovorit će vam isto, od hrpe papira koja im se strovaljuje na glavu oni ne mogu doći do onih…/Upadica predsjednik: Hvala

Hrvati izvan RH, pa i oni u BIH. Figurativno zamislite da ste predsjednik Vlade, a nećete, ne bojte se, biste li se ispričavali za miješanje u unutarnja pitanja BIH, za agresiju RH, za podjelu BIH, bi li Hrvati bili dežurni djelitelji i rušitelji BIH. Bi li opet svjedočili protuzakonitom izvođenju iz prava stradalnika rata pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. To je bila politika vaše dvije prethodne Vlade. Bi li opet Željko Komšić bio Hrvat po mjeri ove Vlade, to je opet politika prethodnih Vlada. Kad ja nisam iskoristio ovih 15 minuta, što niste vi. Što niste vi? Ali fascinira me jedna kontradikcija u koju ulazite. Dakle dajte se odlučite, jel mi Milanović šefuje il mi Milanović ne šefuje. Jer ako mi Milanović šefuje, onda ste odgovore na sva ova pitanja dobili od Zorana Milanovića pa dajte se lijepo odlučite. Uostalom, ako nekima na čelu ove zemlje i Vlade nije problem Vučić i sastat se s njim, koji je meni daleko veći problem od Komšića, zašto bi mi bio problem sastati se sa čovjekom koji sukladno propisima te zemlje je izabran na određenu dužnost. Daytonski sporazum nisam potpisao ja. Na njemu je potpis Franje Tuđmana, Franje Tuđmana. Pa onda

To nije najgore što ste nam učinili, vi ste nam ubili demokraciju. Dakle nemamo SDP-a nikako. Podržali ste i Željko Komšić je vaš proizvod. Da ne ponavljate te pogrešne i povijesne pogreške, nećete nas niti Milanović niti bilo tko. Imali su priliku sa nekakvim odličjima, ovim, onim kupiti. Imali ste priliku pokazati da stojite i da poštivate …/Upadica predsjednik: Hvala Gospodine Grbin nije se najlošije desilo Daytonski mirovni sporazum nego djelovanje visokog predstavnika u vrijeme Vlade SDP-a, kad je Hrvatska kao supotpisnica Daytonskog sporazuma šutjela kad su oduzeta prava Hrvatima u BIH. Iz vašeg je odgovora jasno šta bi se dogodilo ako bi vi došli na vlast. zahvaljujući ovoj Vladi spriječena je politička kriza u BIH, otvoren je put BIH prema EU, time je Hrvatska stabilnija, sigurnija i omogućen je gospodarski razvoj RH. Kolega Vidović i ovo je opomena jer nije bila povreda Poslovnika. Kolega Prkačin izvolite. **Prkačin, Ante (HRB)** Ispričavam se, pola onoga što sam htio reći je rečeno. Nije Komšić po potpisu Franje Tuđmana postao predsjedavajući nego po Berijevom i Petrićevom amandmanu koji je kasnije uslijedio. Al, dobro, a moram vam dat opomenu sada. Da. Dobro, da. Vrijedna dopuna ali opomena. Sada idemo dalje, kolegica Mrak Taritaš izvolite. Hvala lijepo. Poštovani kolega Grbin ja bih se vratila na prosvjed koji je bio u subotu pa zbog javnosti je dobro znati slijedeće. Prosvjed je bio u subotu, a ne u nedjelju kako je to premijer rekao i građani iza prosvjeda nisu u nedjelju mogli ić u šoping jer su trgovine nedjeljom zatvorene sukladno zakonu koji je donesen. Ali vidim da kolege i vladajući zajedno sa premijerom su dosta pažljivo pratili taj prosvjed, dosta pažljivo brojili, između ostalog brojili i hrvatske zastave. Ja sam bila na tom prosvjedu i moram reći da sam vidjela dosta hrvatskih zastava, ne samo jednu kao što je vidio premijer ili dvije kao što se učinio našem kolegi saborskom zastupniku ali ja priznajem da sam ja nakon iskapa teško da sam nešto vidjela jer obzirom da ste vi visoki, vi ste imali priliku vidjeti. Pa otprilike koliko se vama čini da je tamo bilo hrvatskih zastava ako već radimo nekakve procjene jer meni se čini …/Upadica predsjednik: Hvala kolegice Mrak Taritaš./… za svoj odnos i svoju ljubav prema domovini ne mislim nikome pravdati i neću i neću. Možda jesam vidio s malo više pozicije nego vi kao što ste sami rekli i možda ih jesam vidio malo više ali kao što neću brojati krvna zrnca tako bogami neću brojati ni zastave. Nek se time bave ovi kojima je problem dobrojati do 5. Hvala. izvolite. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovani kolega Grbin ne znam jeste li znali da je danas međunarodni dan materinskog jezika. Dan kada slavimo vlastite materinske jezike i njihovo bogatstvo i kada štitimo svoj vlastiti jezik. Dakle ne samo da ste glasovali protiv Zakona o hrvatskom jeziku nego ste zakon nazvali kretenskim. Kad govorimo o pljuskama, vi ste taj koji ste opalili pljusku i hrvatskom narodu i povijesti hrvatskog jezika. Vi ste taj koji je opalio pljusku svim hrvatskim proljećarima koje su vaši bivši drugovi proganjali, zatvarali. Vi ste taj koji opaljuje pljusku živućem proljećarcu koji sjedi zajedno s nama ovdje u Hrvatskom saboru prof. dr. Goran Dodik, dobro ga pogledajte. Vi ćete govoriti o alternativi, vi ćete govoriti o hrvatstvu …/Upadica Čl. 238. Dakle zakon je donesen isključivo za dvije stvari. Da bi se zapošljavalo lektore i da bi se nama s ove strane sabornice mlatilo po glavi nacionalističkim floskulama poput ovih koje smo čuli. A osobito je perfidno činjenica da da hrvatski jezik trči za njima po ulici i gazofilacijom ih udara po dupetu ne bi znali prepoznati da je to hrvatski jezik. Oni vjerojatno misle da je Belostenec bio major JNA. Kolega Glavašević dobivate opomenu. Kolegice Peović izvolite. **Peović, Katarina (RF)** 238., već u svojoj replici ste povrijedili Zakon o hrvatskom jeziku jer se ako ništa drugo naglasne norme ne znate držat, a ne zna se ni Ali to nije bitno. Znači taj kretenski zakon koji ste donijeli kriminalizira narječja, to nije Zakon o hrvatskom jeziku to je zakon o hrvatskom standardnom jeziku. Hrvatski standardni jezik se može prepisat za nekakvu upotrebu u javnim institucijama. Ali vi ste zabranili

(Socijaldemokrati)** Mislim da je kolegica povrijedila poslovnik i moram odreagirat na činjenicu da su upravo hrvatski ljevičari bili oni koji su inicirali, donijeli i potpisali Rezoluciju o upotrebi standardnog hrvatskog jezika kako se to nekada zvalo. Nemec, Pavletić, Miroslav Krleža su stali iza te rezolucije i nemojmo prisvajati i na ovoj temi i na bilo koji način jeftino …/Upadica Grbin izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče. Prvo kolegice Bedeković zahvaljujem vam, za razliku od vaše kolegice Jelkovac vi ste me barem bili u stanju točno citirati jer sam ja za zakon rekao da je kretenski, a ne za hrvatski jezik jer za živu glavu to za jezik Krleže ili Gundulića ne bih rekao i hvala vam na tome. Ali da, zakon je doista kretenski, a koliko je kretenski pokazat ću vam na sljedeće primjeru, vidite ovo tu, vidite ovo tu vidite što ovdje piše, ovo nije u duhu Zakona o hrvatskom jeziku jer je ovo tuđica, posuđenica iz stranog jezika iz latinskog koja je u hrvatski jezik došla preko francuskog za koji u hrvatskom jeziku postoji riječ koja se zove odgovor. Može biti odgovor na izlaganje jer kao što vidimo sa povreda poslovnika možemo na tablicu napisati dvije riječi, pa znači onog trenutka kad vi napravite ovo, a napravili ste to i sami u tom trenutku vi kršite Zakon o hrvatskom jeziku.

Hvala vam lijepo. Čl. 238. vrijeđanje hrvatskog naroda i povijesti hrvatskog jezika. Kolega Grbin vi ste ponovno ponovili kretenizam, pa sram vas bilo. Vi jeste veliki zastupnik po gabaritima, možda najveći među nama, ali ste sitni i mali političar, sitni i mali političar. Pa vi ste politički dr Jekyll ili mr Hyde, pa vi po danu pjevate od Vardara pa do Triglava, a navečer Čavoglave Kolegice Bedeković dobivate opomenu bila je to replika. Kolega Dodig izvolite povreda poslovnika.

odgovorio sam sada Grbinu i ovome Plenkoviću

Molim vas malo pokažite razumijevanja u ovakvim situacijama, molim vas i nemojte dobacivati na taj način. izvolite. **Baradić, Nikolina (HDZ)** Poštovani predsjedniče HS-a. Povrijeđen je čl. 238., zaista se zgražam nad ovim komentarima kolega iz oporbe dok kolega Dodig je iznosio što je imao reći u svojoj povredi poslovnika. kako bi vi pomogli nekome tko ne može govoriti? Kako bi vi pacijentu nekom pomogli u bolnici kao što mi zdravstveni djelatnici pomažemo koji teško izgovaraju riječi ili polako govore? Sram vas može biti. Vi se bavite politikom, vas može bit. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Molim vas, ja bih vas molio sve da zaustavimo ovu raspravu i vratimo se dalje. Kolega Vrkljan izvolite replika. Poštovani zastupniče Grbin. Saziv ovog Sabora bit će obilježen pokušajem upornog provođenja ideja ideološkog moratorija, ja znam da to nije vaš projekt, vi ste to dobili zadatak od Milanovića, niste ga uspjeli provesti i to vam partija neće povijesno gledano oprostiti. Tri puta ste se okupljali oko ideološkog moratorija, prvi puta oko rušenja Deklaracije o Ukrajini, drugi puta oko Zakona o hrvatskom jeziku, treći puta oko suca Ivana Turudića i četvrti puta danas oko pokušaja raspuštanja HS-a. Mi u Pravednoj Hrvatskoj ne vidimo tu niti desnicu niti ljevicu, mi samo vidimo jedan politički istok i morate znati da na sljedećim izborima naši sugrađani se neće određivati i birati stranku nego će birat stranu. 238., koristim ovaj institut da upitam druga Peđu jedno jednostavno pitanje, koji je druže Peđin vaš stav o činjenici da je kolegica Benčić zajedno sa još nekoliko vaših drugova na ovom trgu na kojem su bili neki dan potpisala Deklaraciju o jugoslavenskom jeziku odnosno o jeziku regiona, također i gospodin Zima savjetnik gospodina Milanovića za kulturu. Dakle, vaš stav o potpisivanju Deklaracije o jugoslavenskom jeziku vaše koalicijske partnerice gospođe Benčić. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Zekanović ovo vam je bila treća sada opomena koju dobivate, pa gubite pravo sudjelovanja u raspravi. Izvolite kolega Grbin. Kolega Vrkljan, da vama repliciram jel' tako? A ne smijem odgovarati povrijedio bih Poslovnik, dobit ću opomenu.

Ne odgovaram za vaše postupke, ali podsjetit ću vas na jednu zanimljivu situaciju 2013. godine, 2013. godine mnogi vaši kolege iz stranke kojoj de facto pripadate su se protivili uvođenju ćirilice i srpskog jezika na području grada Vukovara uz obrazloženje da su jezici hrvatski i srpski toliko slični da nema potrebe za dvojezičnošću. Samo ću vas na to podsjetiti. A što se tiče replike kolege Vrkljana nisam je najbolje razumio, pa ću samo reći često se dogodi da nekoga izbace iz vlasti, ali da nekoga izbace iz opozicije to u svjetskoj povijesti se dogodilo samo vama! /Pljesak./ **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu kolegica, prije toga, ne prije toga kolega Vrkljan povreda Poslovnika. Izvolite. Poštovani zastupniče Grbin u ni jednom trenutku ove četiri godine nisam se osjećao dio vašeg društva, vi me niste izbacili, ja sam izišao svojom dobrom voljom a nije ni čudo da ne razumijete što sam mislio pod ideološkim moratorijem zašto što ni vi ne razumijete kad ga niste u četiri godine uspjeli progurati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Vrkljan, ovo je bila replika. Dobivate opomenu. Sada je na redu kolegica Murganić, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolega Grbin spominjali ste plaće, rekli ste da je Hrvatska nazadovala po rastu plaća u odnosu na druge zemlje. Znate nije lako bilo nadoknaditi vaše propuste. Za vrijeme vaše Milanovićeve Vlade plaće su rasle 3%, za vrijeme naše Vlade naše Vlade 57% u prosjeku. A znate šta je još zanimljivije? Neka se građani prisjete dolaskom Račanove vlade 3. siječnja 2000. godine prvi potez je bio svim javnim i državnim službenicima plaća 5% dolje. Također i mirovine za vrijeme vaše vlade 2%, za vrijeme naše Vlade 54%. Socijalne naknade za vrijeme vaše vlade nula, za vrijeme naše Vlade neke i 300%. A što se tiče vaše naknade za odvojeni život

Kolega Beljak povreda Poslovnika, izvolite. **Beljak, Krešo (HSS)** Članak 238. Kolegica Murganić je govorila o dolasku Račanove vlade o nekim negativnostima. Dakle, to je bila vlada Ivice Račana koji su bili uz SDP i HSS i neke druge stranke. Morat ću samo podsjetiti gospođu Murganić dolaskom Račanove vlade Hrvatska je prodisala. Hrvatska je odblokirana, prijetile su nam sankcije, započeta je gradnja autoputa, krenuli su svi euroatlantski procesi priključivanja sve je to bilo stopirano zbog HDZ-a i zbog vas. Kolega Beljak, ovo je bila replika. Dobivate opomenu. Sada je na redu odgovor kolege Grbina, izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Udio mirovine u prosječnoj plaći je od 2016. do 2024. pao, pao je, to je realnost. Obećali ste da će biti preko 60%. Na razini je ili nešto ispod 40%. Jedna poruka koju sam dobio za vrijeme ove rasprave upravo u vrijeme dok je vaša kolegica Jemrih filozofirala o nekakvim mirovinama i ogromnom rastu je poruka jednog čovjeka koji kaže da, na papiru mi je rasla ali s time preživim prvih 15 dana u mjesecu a šta je sa ostalih 15? Jer šutite o tome kolika je inflacija hrane i onoga od čega ljudi stvarno žive. A ovo drugo što ste rekli gospođo Murganić pa ako je tome tako kako ste rekli zašto to niste napisali u očitovanju Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, pa na temelju onog što ste vi napisali rekli su da nisam kršio zakon. Hvala. Kolegice Murganić povreda Poslovnika, izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Članak 238. Pa zašto ste vi uzimali tolike naknadu za odvojeni život kad ste znali da za to nemate pravo? I zašto ste reagirali kada su vas vaši kolege, naravno kad ste se posvađali, kad ste se dijelili prokazali. Dakle, vi kažete u jednoj izjavi nije protuzakonito ali da li je moralno? Vi veliki moralni političar

Poštovani kolega Grbin, hajde da malo podsjetim i na neke druge stvari, druge razloge za raspuštanje ovog Sabora. Evo sjećate li se rečenice kupanje je i sunčanje vezano uz temperaturu zraka i more, znači isključivo uz ljetne mjesece, dok je skijanje vezano uz snijeg, odnosno uz zimu. Ili recimo drugi biser, teorijska paradigma rasta trajnog propusnosti izazvala je operativna, društvena, ekološka zabrinutost s obzirom na rizik od prekomjernog kapaciteta disekonomije razmjera. na izbore, zašto trebamo potpunu promjenu vlasti i klime u Hrvatskoj je snižavanje akademske čestitosti i užasnih primjera plagijatora iz redova HDZ-a koji su užasan primjer našoj djeci. Peđa (SDP)** Kolegice Puljak, imam dvojbu jel to vicenačelnik ili je to Banožić? A obojicu! Znači oba su pala. Hvala! izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Kolega Grbin, ja ću istim silom i načinom kao što ste to vi radili. Peđa Grbin koji je iz kluba izbacio 18 saborskih zastupnika, Peđa Grbin koji je iz stranke izbacio 3 tisuće članova, Peđa Grbin predsjednik SDP-a koji obećava besplatni vrtić, a taj isti SDP u Varaždinu povećava cijenu vrtića za prvo, drugo, treće dijete, što je najžalosnije za djecu sa poteškoćama u razvoju za 96%. Peđa Grbin koji je u svom mjesnom odboru, nije uspio dobiti nijedan mandat, svega visokih 21 glas bez obzira što je i svog oca izložio toj sramoti. Čemu se vi uopće nadate? Još kažete da očekujete da ćete vi biti premijer. Ma znate kad će to biti? Na sveto nigdarjevo. **Jandroković,

Neko mora ugasit. Čl. 238., vrijeđanje zastupnika, pa dajte kad se već pozivate na to kolko je SDP-ovaca bilo izbačeno iz stranke, dajte vi izbacite Ninu Obuljen Koržinek zbog ove afere sa Geodetskim fakultetom, pa će vam barem pola u ovim glupim replikama biti oprošteno. Kada uvedete isti princip za jednog svog člana kojeg danas cijeli dan trljate onako bezveze na članove opozicije, ja ću reći dobro, pripremili ste se za ovu raspravu. Ponavljam, rekli ste da ćete… …/Upadica predsjednik: Imamo povredu Poslovnika, kolegice Komes izvolite. **Komes, Magdalena (HDZ)** Zahvaljujem. Predsjedniče, čl. 238.. Kolegice Orešković, može vas biti sram za ovo što ste rekli jer ono što vi činite je pucate praznim mecima, a za razliku od vas ministrica Nina Obuljen Koržinek ima jako velike rezultate u svom mandatu, a naročito ako se osvrnemo na obnovu, a naročito onih pojedinačno zaštićenih dobara koje su u njezinoj nadležnosti. Neću sad govoriti o drugim segmentima, ali ministrica je veliki, velik obol dala u obnovi. Kolegice Komes, ovo je bila treća opomena i vama, tako da gubite pravo sudjelovanja u raspravi. Kolega Karlić, izvolite. **Karlić, Mladen kolegu Grbina da se čuva ovih narikača jer ako bude nastavio se s njima družit, ako mu budu na listi završit će sa rezultatom otprilike istim kao Krešo Beljak i HSS-om. Kolega Karlić, i vaša opomena je broj tri, tako da ne možete sudjelovati više u raspravi. Povreda Poslovnika kolegica Puljak, izvolite. Uvaženi čl. 238., dakle kažete da vaša ministrica ima izvanredne rezultate. Pa ima, 19,5 milijuna eura koje sada istražuje europsko tužiteljstvo i zato postavljate Turudića da bi on to sredio, vašeg dečka, da bi eliminirao EPP da vas ne istražuje. Izvrsni rezultati, još do dana današnjeg niste prebrojali koliko zgrada je ministrica snimila, a ove koje ste snimili niste obavijestili da ste snimili, (HDZ)** Kolegice Puljak, dobivate opomenu, bila je to replika. Idemo sada sa odgovorom na repliku kolege Grbina, izvolite. **Grbin, iz proračuna izdvoji 1%, 1% od 32 milijarde eura kolko je rashodovna strana, svi vrtići u Hrvatskoj za svu djecu koja ih sada pohađaju mogli bi biti besplatni. Vlada to ne želi napraviti, HDZ-ova, a SDP-ova će već u proračunu za 2025. to napraviti i vrtić će biti besplatan i u Varaždinu i u Vodicama, bit će besplatan i u Puli i u Vinkovcima jer nećemo činiti razliku prema sredini kao što vi to sada radite. A vas može bit sramota što niste reagirali kad su vaše kolege lagali o Branku Grčiću jer vi iz prve ruke znate koliko je on pomagao svima i nemojte, vidio sam kako kolutate očima, jako to dobro znate, jako to dobro znate. I da,

Mi smo ovaj zahtjev predali prije dva mjeseca, tad nije bilo ove priče koja je danas aktualna. Prosvjed koji je bio u subotu na Markovom trgu okarakteriziran je kao skup radikalne ljevice i ono proruski itd., e e sad kad je radikalna uspjela skupit ovoliko, zamislite koliko bi tek ova normalna i umjerena skupila, to bi. Ipak, da samo podsjetimo tu šta je ta radikalna ljevica u povijesti napravila. 1991. 8. mjesec Vlada demokratskog jedinstva, 2004. Savez za Europu, Račan-Sanader, ulazak u EU 2013., 2003. zahtjev za članstvo u EU, 2015. raskidanje arbitraže s Piranskim zaljevom i 2024. sprječavanje Hrvatske da utone u nešto nešto što sad imamo doista na istoku i bit će ovo doista izbor između istoka i zapada, oćemo bit bliže Srbiji ili bliže Austriji recimo. **Jandroković, Gordan prije toga kolegica Tramišak povreda Poslovnika, izvolite. **Tramišak, Nataša (HDZ)** Hvala vam, povreda čl. 238., moram reagirati, dakle g. Bauk niste čuli, vaš predsjednik Grbin je u uvodnom izlaganju rekao da je HS nepotreban, to mu je bila prva rečenica, da je to razlog zašto se traži raspuštanje sabora i hitno izbori. Dalje u raspravi spominje 1948. i vaše zasluge iz 1948.g., ako pogledate ovdje ravno ovdje piše 1990., možda mu smeta naziv HS ispred sabora. To je bila replika, dobivate opomenu. Izvolite odgovor na repliku. **Grbin, Peđa (SDP)** Nije to čak ni replika bila, ovo niko ne razumije šta je bilo. Mislim jel vi znate šta se dogodilo 1948. razumije./… Pa dobro, samo pitam, čini mi se da ne znate, povijest vam nije jača strana, a vama nije jača strana iznijeti neke stvari koje insinuirate, a onda nikad ne dovršite priču do kraja. Vama je navodno savjetnik predsjednika Vlade prijetio. Vama je navodno savjetnik predsjednika Vlade prijetio. Pa dajte otvoreno recite šta se tu dogodilo. Ali da se mi vratimo sada na situaciju koju je spominjao Arsen Bauk. Da Hrvatska je na prekretnici. U trenutku kada smo predali ovaj prijedlog za raspuštanje sabora, dogodila se jedna velika afera. Stotine tisuća eura idu iz državnog proračuna za kupovinu medija, a pola toga se vraća pojedincima za punjenje njihovih džepova. A do danas je to palo u drugi plan jer ono što se dogodilo u međuvremenu je još gore. I zato doista nakon 20 godina izbora u demokraciji mi danas imamo izbore za …/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa./… demokraciju. **Jandroković, 238. Pa da li vi, gospodine Grbin znate što se dogodilo '48. Pa nije drug Tito rekao ne Staljinu radi neke svoje ideologije nego je Staljin rekao Titu ne i i želio ga zamijeniti nekim drugim pa je onda on morao reći ne da bi sačuvao živu glavu. Radi toga, a ne radi toga da se on odmakne od voljenog Staljina kojemu su klicali svi tadašnji partizani i Jugoslaveni. To je činjenica. Kolega Jenkač dobivate opomenu to je replika. Idemo dalje, kolegica Burić izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam predsjedniče. Zastupniče Grbin još jednom ću vas pitati što ste vi i što je vaša partija napravila za Hrvatsku i bolji život naših građana. Podsjetit ću 1990. godine, razoružali ste hrvatski narod i to uoči velikosrpske agresije na Hrvatsku, godinu dana nakon toga glasovali ste protiv hrvatske samostalnosti. E to su vaše izdaje i veleizdaje vaše partije. Danas ste pak protiv Ukrajine, danas ste protiv Zakona o hrvatskom jeziku koji nazivate kretenskim. Taj atribut opisuje upravo vas gospodine Grbin jer samo netko tko duboko ne osjeća povezanost sa svojim narodom,

Peđa (SDP)** Ja bih zamolio kolegu Radu da mi dopusti da govorim. A kolegicu Burić da shvati da ljubav prema svojem narodu ne znači recimo mržnju prema drugom narodu. I onda kad se ja sjetim vaših ispada koje ste imali ovdje u Hrvatskom saboru, ksenofobnih, ksenofobnih. Da sjećate se toga, sjećate se. Sad se pravite da toga nema. Onda ništa ali ništa što vi kažete ne mogu shvatiti ozbiljno i tu ću stati jer vaša replika kao i svako vaše izlaganje ne zaslužuje nikakav odgovor nakon onoga što ste do sada napravili. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala predsjedniče. Poštovani kolega Grbin nemojte vi molim vas o demokraciji. Tu '48. koju spominjete ortodoksniji boljševici od vas nisu radili sječu glava kao što ste vi. Bilo bi vam dobro da spustite glavu kad prolazite pored onih ljudi koji su osnivali vašu stranku i koje ste vi izbacili, a neki su glavom bez obzira pobjegli. Kako je rekao novinar Jutarnjeg lista u subotu je propao pokušaj stvaranja družbe Peđe Grbice. Prvo ste žrtvovali profesora Gotovca da bi imali šansu da budete kandidat zajednički za premijera, opet vam je kolegica Benčić dala vritnjak. U subotu pokušaji okupljanja su toliko nemušti i sterilni. U subotu je bilo dosta SDP-ovaca na prosvjedu, dosta, a neki su došli zato jer žele da vi čim, da izbori budu čim prije da vi izgubite i da izaberu novog predsjednika koji bi možda ipak imao 2028. godine šansu da bude premijer. Vi to sigurno nećete bit. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Prije odgovora na repliku, kolegica Ban Vlahek, izvolite povreda Poslovnika. točka 6. Kolege zastupnice HD, kolege zastupnici HDZ-a oni deklarirani i oni pritajeni, kontinuirano vrijeđaju i omalovažavaju ostale zastupnike Hrvatskog sabora. Iako mogu razumjeti nervozu koju je stvorio strah od naroda nakon što ste nakratko osigurali da se ne morate bojati DORH-a, pozivam vas da ovaj mandat završite dostojanstveno kako bi vam nakon parlamentarnih izbora sjećanje na ovaj mandat u Hrvatskom saboru ostao pozitivan. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam kolegice Ban Vlahek, dobivate opomenu. To je bila replika. Idemo dalje, sada će kolega Grbin odgovoriti. Ajde da ja malo upotrijebim vaš jezik. Mesić i Manolić bili su osnivače vaše stranke, jel tako, jel tako? Ja mislim da jesu. Mesić i Manolić bili su osnivači HDZ-a. Dobro, to smo apsolvirali. Osoba koja je uvela Hrvatsku i potpisala pristupni sporazum sa EU bila je predsjednica HDZ-a, torpedirali ste ju, jel tako? Tako I vi nekom drugom nešto prigovarate. Ma dajte molim vas. Uostalom, ajmo udarajte nešto što ima smisla i što ljude zanima. pa hvalite, pardon za, za SDP, hvalite me zbog toga, hvalite me. Pa nemojte me tjerat da ispravljam greške koje vama idu u prilog, hvalite me malo. Ajde. Kolega Ćelić, povreda Poslovnika izvolite. **Ćelić, Ivan (HDZ)** 238. Pa mi želimo da vi budete čim dulje predsjednik SDP-a, mi to želimo. Moja majka vas je, moja majka vas je nazvala jarbolom, ali vi ste onaj jarbol bez platna koji ne može plovit naprijed nego stoji u mjestu. I evo to je jedna asocijacija na ono što ste vi i što vi radite SDP-u. **Jandroković, Gordan

hvala. Naša stranka je početkom '90.-tih godina široko okupljale s ciljem pod svaku cijenu izboriti slobodnu državu i to smo ostvarili, a vaša stranka prije toga je naše ljude po Europi hvatala i tamanila kao zadnje kriminalce, no dobro. Htio sam se osvrnuti na izbor za glavnog državnog odvjetnika. Očekujem i nadam se da će g. Turudić kad dođe na čelo Državnog odvjetništva da se neće zadovoljiti time da DORH, da DORH-ova glavna preokupacija bude kako selektivno pustiti koju informaciju u medijima i onda u medijima osudit osobe, nego da će se posvetiti tome kako optužnice pripremit na kvalitetan način da rezultiraju pravomoćnim presudama za sve bez obzira s koje strane sabornice, naši, vaši, lijevi, desni, za sve,

Da to doista želite, ne bi glasali za Turudića jer to s Turudićem ne ide u istu rečenicu, ne ide, ne ide, ne ide, a niste mi još odgovorili kako ste riješili onaj problem sa državom i onom zgradom u Đakovu, hvala.

morate znati da to neće baš tako lako ići bez obzira što ste se okupili u jedno klupko, u klupko raznih boja. Vi bi raspuštali HS, HS tj. raspuštali HS, HS tj. raspuštanje HS će biti onda kad mi većina to budemo htjeli, a ne kad vi hoćete. Stoga smatram da ne trebate trošit vrijeme i pustite brigu na veselje i sve ide svojim tijekom. Izvolite odgovor. Ništa. Kolega Ačkar, izvolite. i u tom kontekstu bi zapravo uputio i ovu repliku, slušajući izlaganje g. Grbina apsolutno niti jedna činjenica, niti jedna stvar koja bi govorila o optimizmu, o dobrom napretku RH, o dobroj i napravljenoj stvari nije niti istaknuta niti u nekome kontekstu naznačena, ali uistinu matematika mi je draga zato što je egzaktna i uistinu ovo sve što sam rekao kada govorim o brojkama one nemaju alternativu kada su utemeljene na istini, pa me zanima samo s obzirom na to da sam često u kontaktima i neformalno i formalno kao čelnik JLS i sa čelnicima koji vode naše JLRS, a pripadaju oporbenim dijelom, da često puta kritiziraju i Vladu, a i još češće

u ovom saboru da neko 60 sekundi postavlja pitanja, a ne uspije ga postaviti. Evo g. Ačkar, ja vam moram odat priznanje. Ja sam brojao, tamo negdje oko 45 sekunde krenuo sam brojat, valjda sad al vi niste uspjeli, za koje pitanje. Molim vas dignite sad povredu Poslovnika, riskirat ću opomenu, u povredi Poslovnika ću vam odgovoriti na vašu nazovi repliku, molim vas da shvatimo što je bilo pitanje, evo izvolite. Bilo je puno gorih intervencija, malo se okrenite oko sebe samo. Kolega Okroša izvolite, povreda Poslovnika. Kolega Grbin, ugasite, dobro je, ugašeno je, izvoli. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Okej, g. Grbin evo kolega Ačkar, vi ga možda niste shvatili što je htio on reći, ali građani Velike Gorice ga jako dobro shvaćaju i evo jedan je od rijetkih gradonačelnika ovako mlađe generacije koji je pobijedio u prvom krugu izbora, koji je pobijedio vašeg kandidata i koji će to ponovno napraviti, pa mislim da njega njegovi građani vrlo dobro razumiju i to je sigurno najbitnije nama načelnicima i gradonačelnicima koji transparentno i odgovorno radimo svoj posao, manje je bitno što ste vi razumjeli. Kolega Okroša opomena, to je druga opomena, tako je. Kolega Ačkar povreda Poslovnika, izvolite. **Ačkar, Krešimir (HDZ)** 238., ispričavam se ukoliko niste shvatili pitanje, ali vrlo je jednostavno, ponovit ćemo ga, nekada se i ja znam praviti da ne shvaćam nešto kada ne želim dati odgovor. Stavimo na stol brojke za vrijeme vaše Vlade Milanovića i za vrijeme Plenkovićeve Vlade, ali uzet ćemo samo SDP-ove gradove, ne tražimo uopće HDZ-ove gradove, koliko sredstava je bilo na raspolaganju, koliko su povukli i kakav standard života je bio u tim gradovima tada i kakav je sada. Kolega Ačkar, ovo je bila replika ili ne znam kako bih to nazvao, ali nije bila povreda Poslovnika, pa dobivate opomenu. Sada i kolega Grbin traži povredu Poslovnika, izvolite. Čl. 238., hvala kolega, mogli ste to i u onih 60 sekundi reći i naravno zaradit ću opomenu potpuno opravdano. Da, bilo kada u bilo koje doba, al samo imajte jednu stvar u vidu, mi smo 2013.g. ušli u EU, 2013.g. Hrvatska je počela koristiti sredstva iz fondova u punom obimu

Kolega Grbin imam za vas možda tri pitanja, a dva sigurno. Dakle, vaš tajnik iz SDP-a Ogulin je objavio na društvenoj mreži slijedeće, da ćete kad dođete, osvojite vlast uz Valtera kad se vrati svima j… mater, to ima na društvenoj mreži, nisam se ja to izmislila. Pa volim da bi vi to protumačili, pustite ono izričaj, urbane su kulture, dajte vi to meni recite ko političar, jel se to smije il se ne smije? A drugo, vaš isti gradonačelnik odnosno gradonačelnik Ogulina, isto vaš član se pretio tetama iz vrtića da im neće dati novce koje im je dala Vlada RH lokalnoj upravi da da poveća plaće tetama zato šta su ga kritizirale na toj istoj vašoj društvenoj mreži. I treće pitanje, možda odgovorite ili ne tko je zapravo Peđa Grbin, onaj koji po danu pjeva od Vardara pa do Triglava ili po noći Čavoglave, evo to mene osobno zanima. **Jandroković, Gordan Vladimir Perić Valter, čovjek koji je oslobađao Sarajevo, postao je poznat u širem puku po filmu Valter brani Sarajevo. Nakon toga je u pjesmi Dubioze Kolektiv njegova slava nastavila. Inače je film Valter brani Sarajevo jedan od najpopularnijih filmova u Kini. Dakle taj Valter će se vrati i i j će vam mater. To je bila poruka koju je cijenjeni kolega napisao i sad vi mene pitate da vam ju prevedem. Pa ako vam to treba prevoditi da to razumijete onda ja doista ne znam čemu Zakon o hrvatskom jeziku kad ni nakon njegovog donošenja ovako jednostavne izjavne rečenice, ne možete shvatiti. Drugo, gradonačelnik grada Ogulina je dramatično povećao proračun, povećao investicije na području svojeg grada i uspješno vodi Ogulin. Treće, ja doista ne znam kad sam pjevao od Vardara pa do Triglava. Hvala. kolega Kirin izvolite. Idemo malo na Sveto pismo, tko je bez grijeha neka prvi baci kamen. Da li vam hrvatski narod ima što zamjeriti, visok jeste, snažan jeste, da li ste bez grijeha? **Jandroković, Gordan Pardon, ne nisam bez grijeha. Ne nisam bez grijeha. Ali ovo nije crkva, ovo nije crkva i ovdje nismo svi pripadnici iste vjeroispovijesti i zakon božji upisan u božjoj knjizi ne primjenjuje se na sve nas. Na nas se primjenjuje zakon čovječji utjelovljen u Ustavu RH i zakonima koje donosi ovaj Hrvatski sabor. A zakoni koje donosi ovaj Hrvatski sabor su kršeni. Kršeni su jučer, kršeni su u zadnjih godinu dana. Kršeni su u Plenkovićevih 8 godina toliko puta da se to ne može pobrojati i da ja poštujem sve one koji vjeruju u Sveto pismo i Bibliju al ona se na mene ne primjenjuje jer ja nemam straha niti srama reći da vjernik nisam. Poštujem vjeru, znam vjeru al na sebi ju ne primjenjujem. Za sebe tražim i inzistiram na Ustavu, zakonu i dok sam u ovom domu na Poslovniku Hrvatskog sabora. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Kirin povreda Poslovnika, izvolite. u politici nema poruke idi i ne griješi više. Hvala.

Peđa. Govorili ste o rastu plaća i inflaciji ali zaboravili ste spomenuti da ako oduzmemo od rasta plaća inflaciju, da je plaća rasla skoro 29%, to ste zaboravili zbrojiti. Znači definitivno imamo skoro 30%-tni rast plaća. Da ne govorimo o rastu plaća koji će se dogoditi vrlo brzo, a značajno će biti povećane rast, raste povećane plaće u različitim sektorima. Kada ste govorili o Vladi RH, zaboravili ste spomenuti da je upravo 800 tisuća radnih mjesta očuvano u Coroni, 130 tisuća poslodavaca nije zatvorilo svoje obrte. Zaboravili ste spomenuti zaštitu cijena energenata, a možemo se usporediti sa Njemačkom. Trenutno ako uguglate Njemačku …/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa./… onda vidite kriza. Kolega Jenkač sve ovo što ste sada rekli meni, odite ponaosob izgovorite onih 400 tisuća hrvatskih radnika koji primaju manje od 800 eura, onda ih pitajte kako žive, onda nakon toga ponaosob to izgovorite onim stotinama tisuća hrvatskih umirovljenika koji primaju manje od 400 ili čak i 300 eura i pitajte ih kako žive i onda se vratite ovdje i pričajte ovakve budalaštine. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega spominjali se u više navrata gospodina Turudića isključivo u negativnom kontekstu. Nigdje spomena da je čovjek vodio važne i bitne sudske procese, a vidimo koliko velika halabuka od nekih ide, uglavnom preko medija da se čovjeku zamjera i što je ljubitelj glazbe Marka Perkovića Thompsona.

a ne u negativnom. To je doista teško i koliko god se trudio ja ne znam kako bih to izveo. Svašta sam nabrojao na njegov račun, od toga ne bježim ali nikad nisam spominjao niti glazbu koju voli niti izmjene nježnosti putem SMS poruka, iako se radi o oženjenom čovjeku. Ja sam se koncentrirao na stvari koje smatram bitnim, a to je da on kao sudac dobija i odaje informacije o kaznenim postupcima, da on kao sudac se druži sa ljudima koji su netom izašli iz istražnog zatvora, da on kao sudac laže pred odborom

Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Uvaženi zastupniče Grbin, znate kako bi vas Indijanci zvali. Bledoliki koji živi na više adresa ali sad otom potom, neću vam, to sam vam već nekoliko puta nije bitno. Ja sam gledao reakciju zastupnika koje vi predstavljate i svaki se od njih po meni pitao Bože, ko će mu saopćit da je on politički mrtav, a samo je još u prostoru, a to će se dogodit. Nitko od ovih 40, 50 vaših potpisnika nije stao iza vas. To je ono što doživljavate u ovih ne znam, sat i pol, dva sata rasprave. To je taj problem, to je problem. Vi nemate niti jedan argument. Niste ga imali ni u subotu ovdje na Trgu svetog Marka, imali ste neke parole, neke uzdignute ruke i to ali ni jednu ni jednu u ovih sat i pol vi ni jednu suvislu rečenicu niste rekli kako će Hrvatska biti bolja ako vi budete na, na čelu te Hrvatske. E to je pogubno za hrvatsku politiku. **Jandroković, Neki su reducirani u izričaju, a vi ste kolega Ivanović reducirani u slušanju. Jer da ste slušali ili bili u stanju razumjeti, onda bi to čuli. Ali hvala vam što ste mi dali priliku. Kroz program povećanja mirovina osigurat ćemo da one narastu za najmanje 50% do kraja mandata, kroz novu poreznu politiku u suradnji sa poslodavcima, osigurat ćemo da plaće rastu, a onim poslodavcima koji povećavaju plaće za razliku od onog što se događa sada, osigurat ćemo manji porez na dobit. Izdvajanjem samo 1% iz državnog proračuna osigurat ćemo da vrtići u Hrvatskoj budu besplatni za svu djecu. Izdvajanjem daljnjih 1% iz proračuna kroz samo 5 godina izgradit ćemo 15 tisuća stanova koji će biti dostupni hrvatskim građanima po normalnim cijenama, a ne po 600 eura koliko danas košta garsonijera u Zagrebu u najmu, što si pola ljudi ne može priuštiti.

**Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo. Zastupniče Grbin na vam pamfletima koje imate ispred vas stoji dosta je. Da dosta je vašeg vrijeđanja, dosta je vike i urlikanja, dosta je lupanja po stolovima institucija zbog kojih je proliveno previše krvi. Vaš zahtjev za hitno raspuštanje Hrvatskog sabora i raspisivanje izbora izgleda mi ozbiljno kao i vaša ponuda zastupnici Benčić. Vi već dvije godine ne možete se po svim rezultatima istraživanja pomaknuti s ljestvice na kojoj stojite, a mi smo unutar svih ustavnih rokova što se tiče izbora pa mene zanima jel ovo možda pritisak vašeg počasnog dirigenta da složi nemogući orkestar. Peđa (SDP)** Ja vas molim tko je moj počasni dirigent, evo molim vas da mi to pojasnite jer ja drugo nisam shvatio. A ostatak vašeg divnog izlaganja govori sam za sebe. Hvala. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani kolega Grbin nemam nikakvo pitanje za vas jer smo u oporbi svi mi za raspuštanje sabora. Al vidim ogroman strah ove vladajuće većine koja govori da smo mi takvi jadni, nikakvi, ne znam al se boje izbora. Ipak se boje izbora i koji je jedini argument. Argument je da oni koji su bili u savezu komunista govore da je netko pjevao od Vardara pa do Triglava. najviše komunista je u HDZ-u i bivših komunista i vi prodajete priču. Sjetili ste se prije izbora sada Stepinca hrvatskog jezika. 4 godine ste odbijali zahtjev Matice hrvatske za donošenje Zakona o hrvatskom jeziku kojeg smo mi zagovarali od početka. A ako ćemo, ako ćemo oko gradova, evo čujem da se Luka Brčić prijavio kod Mire Bulja u Sinju da bi mu bila veća plaća jer Sinj ima najniži porez na dohodak. A da se i Ante Sanader raspituje, zajedno bi živjeli na istoj adresi jer je u Kaštelima također veći porez na dohodak nego u Sinju.

al ne zbog mira. A što se tiče, što se tiče komunista, što se tiče komunista jest, jedan dio je prešao u HDZ ali imaju na umu da su mnogi prošli katarzu i tamnice i zatvore i došli su tu gdje jesu ali su ostali koji nisu prošli tako nešto. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Brčić, treća, ovo je treća opomena i više ne možete sudjelovati u raspravi. Imamo sada povreda Poslovnika. Kolega Bulj izvolite. Evo kolega Brčić je povrijedio čl. 238. jer kada se namjerava doseliti u Sinj. Znamo da je porez na dohodak 18%. U Otoku je 20, u drugim mjestima je 20, u Kaštelima je 20 pa evo vi svi koji ste bliže dođite u Sinj, ne samo zbog toga živjeti nego i zbog drugih mjera koje imamo u gradu Sinju. Kolega Bulj, moram vam dati opomenu bila je to replika. A sada odgovor kolege Grbina na repliku kolege Brčića. Predsjednik sabora je rekao da smijem odgovarati i ovima koji daju replike pa kolega Bulj da vam odgovorim, a neke od tih mjera ste usvojili i uvrstili u proračun na temelju prijedloga SDP-a. I to je dobro i zato žele dolaziti u Sinj. kolega Grmoja dragi Nikola, pogriješio si i to jako nije 4 godine. 14 godina. 2010. godine je Fuchs koji je sad predložio Zakon o hrvatskom jeziku, odbio taj Zakon o hrvatskom jeziku s obrazloženjem zbog kojeg bi ga danas Plenković prozivao kao rusofila, jugonostalgičara, komunjaru itd. Ali ko bi gori, sad je doli i u Hrvatskoj se sve okreće pa tako i to. A što se tiče onog prvog i onog najvažnijeg, da ima hrabrosti u Plenkovića i njegovih satelita iz HDZ-a ili iz drugih stranaka raspustili bi sabor i išli bi na izbore, ali nema jer su to kukavice, hvala. Povreda Poslovnika, kolegica Zmaić izvolite. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Povreda, 238. članak. Gospodine Grbin, ne znam jel vi shvaćate da su vas vaše kolege isturile da vi budete predlagatelj današnje odluke, kako bi vas time eliminirali, živi bili, pa vidjeli.

Ma ne samo od SDP-a, ja prihvaćam dobre prijedloge svih u gradu Sinju jel svi živimo Sinj. Zato još jednom pozivam, svi dođite u Sinj jer mjere koje provodimo u gradu Sinju provodit ćemo uskoro i na nivou države, a te mjere, nemam vrimena sad da nabrojim, pa evo kad bude dobra prilika kolega Grbin raspitajte se za sve mjere koje provodimo u gradu Sinju, od besplatnog vrtića, nadalje, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bulj, ovo je druga, druga opomena, nije bila povreda Poslovnika nego replika i evo zadnja replika 43., kolega Sanader izvolite. Hvala predsjedniče. Zastupniče Grbin, kad ste nabrajali afere bilo bi interesantno da ste spomenuli i aferu „Lovrić Merzel“, „Grgić-Kovač“, ovu najnoviju „Victoria Delfin“, vašu aferu, aferu tajnika SDP-a i da ne nabrajam sve ostale koje bi bile isto interesantne hrvatskom narodu. Spomenuli ste i sigurnost, ali niste se očitovali na vašeg Paunovića, gradonačelnika Makarske koji je napao novinarku, to očito nemate potrebu se ogradit od tog napada, ženu i novinarku. Nisam čuo ni da ste se na Matijevića odgovorili, vašeg predsjednika SDP-a Splita koji vas je prozvao zbog zajedničkog nastupa sa čovjekom koji vas je prozvao da 25.g vodite klijentelističku politiku, a vrlo lako radite obarač i nazivate nas kriminalnom organizacijom. Po istoj logici mi bi vas mogli nazvat zločinačkom organizacijom i vi ste slijednici KPJ i njenog predsjednika koji je bio među 13 najvećih zločinaca po…/Govornik

238., vrijeđanje povijesnih činjenica. Gospodine Sanader, 1990.g. činjenično u tri vala, 90 tisuća članova komunističke partije je prešlo u HDZ, zahvaljujem. Kolegice Raukar-Gamulin, dobivate opomenu, bila je to replika. Sada je kolegica Miloš se javila, izvolite. 238., imam potrebu reći da sam za vrijeme ove rasprave od kolega iz HDZ-a izračunala više od 80 povreda Poslovnika i da je razina argumentacije koju ste vi koristila teško susramlje. Vrijeđali ste na najprimitivniji način, nizali ste rime, rugali ste se drugim kolegama, vi zapravo bez vrijeđanja niste uspjeli izvest argumentacijsku liniju il opće složenu proširenu rečenicu s dva predikata. Znači rekli ste

I dođe zadnja replika, moram reći da mi je žao, taman me krenulo, ali jednu drugu stvar, ali jednu drugu stvar moram primijetiti. Vi se žalite da iza mene niko nije stao, ali iza vas gospodo HDZ-ovci osim notornog cirkusanta i Kabukovog trbuhozborca Zekanovića nije stao niti jedan vaš koalicijski partner, nitko nije stao da vas podrži, nitko i to je realnost, nitko. Dignut će oni ruku na glasanju jer moraju, ali ipak imaju toliku dozu digniteta i potrebe da ju zaštite da ne mogu doći ovdje i izgovarati svašta da vas brane. A g. Sanader, kolko ste ono našli novca na parkiralištu, kolko je ono bilo, kolko je ono bilo u vrećici,

ali prije toga pozivam našeg koalicijskog partnera koji je uz nas, kolegu Furia Radina da preuzme predsjedanje. zastupnika, Klub zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Reiner, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice u HS samo u ovom mandatu bili smo svjedoci brojnih neuspješnih pokušaja pokretanja od strane oporbe, interpelacije o radu Vlade RH, pojedinih članova Vlade, pokretanja pitanja povjerenja predsjedniku Vlade ili Vladi i cjelini i evo nas danas raspravljamo o prijedlogu oporbe o pokretanju odluke o raspuštanju HS. Od svih prijedloga koje je oporba u ovom mandatu iznijela čini mi se da s pravom tvrdim kako ovaj prijedlog ima najmanje smisla. Poštovani kolege, pa svi znamo dobro da se nalazimo u izbornoj godini, to znaju i mediji jer upravo u medijima možemo čitati o ovoj godini kao super izbornoj godini, znaju to i građani, pa čak i oni koji pasivno prate politiku ili ju ne prate uopće jer se tema izbora u našem medijskom i političkom prostoru komunicira od strane vladajućih, oporbe, ali i medija. Zašto onda danas uopće raspravljamo o tome? Naše smo vrijeme mogli puno korisnije utrošiti na raspravu i donošenje zakonskih rješenja na dobrobit naših građana, ali mi ćemo danas naše vrijeme i novac svih građana RH očito trošiti do kasnih sati kako bi od HS-a radili radili u oporbi još jedan predizborni skup kojeg moraju platiti građani jer o tome se zapravo radi. Svjestan sam da je HS najveća politička pozornica, da su naše rasprave medijski popraćene barem do zadnjih vijesti i da je predlagateljima iz lijeve oporbe ovo možda jedini način da pošalju neke poruke u nadi da će se neko uhvatit za njih i da će možda tako skupit koji glas. Svjestan sam i činjenice da političari različite političke opcije kad nemaju program i kad nemaju sadržaj kojeg bi mogli ponudit građanima, a lijeva oporba to nema izazivaju sukob samo kako bi dobili koju minutu više u medijskom prostoru i besplatnu reklamu. Ali želim naglasiti da je to prije svega neodgovorno, neodgovorno prema ovoj instituciji, ali neodgovorno i prema građanima jer vi danas trošite njihov novac da biste iznudili i isprosili pokoju besplatnu minutu medijskog prostora. A sjednice HS-a koštaju. Pitam vas, ne bi li bili korisnije za građane Zagreba, Splita, Rijeke i još nekih gradova kojima upravlja lijeva oporba, a koji nisu prihvatili sugestije Vlade za poreznim rasterećenjem građana raspravljati zašto je sav novac zadržan u gradskim blagajnama, zašto će građanima Zaprešića i Velike Gorice rasti plaća dok će građanima Zagreba odlukom stranke Možemo! i njenog gradonačelnika plaće se smanjiti ili barem neće rasti? Pitam vas, ako su Solin i Kaštela mogli zašto to nije mogao Split? Pitam vas, ako nam je svima dobrobit građana doista na prvom mjestu u što se i vi kunete, zašto su neki lokalni čelnici redom iz lijevih oporbenih stranaka nisu mogli u korist građana odreći dijela prihoda već sav prihod kojeg se država odrekla u kreiranjem prireza zadržavaju isključivo u svojim blagajnama još pri tom podižu stotine milijuna eura kredita? Pa zar vam nije dosta što uskraćujete građane za plaće koje bi mogle bit veće, već ih morate zaduživati i njih i njihovu djecu? I nemojte se pravdati smanjenjem prihoda lokalne samouprave, to je naprosto laž. U mandatu ove Vlade i vladajuće većine prihodi lokalne samouprave porasli su za milijardu eura. Kao primjer izdvojit ću samo neke ranije spomenute gradove, Grad Zagreb 2017. imo je prihod od 4 milijarde 510 milijuna kuna, a '22. 6 milijardi i 261 milijun kuna, to je rast od 39%. Grad Split je 2017. imao prihod od 355 milijuna kuna, a '22. 561 milijun kuna što je rast od 58%, Rijeka je 2017. imala prihod od 322 milijuna kuna, a 2022. 426 milijuna odnosno 32% više, dakle ti gradovi imaju značajno veće prihode, ali građani tih gradova neće zahvaljujući tome što njima upravlja lijeva oporba, neopravdano imati veće plaće. Građani na izborima kako parlamentarnim tako i lokalnim povjerenje daju strankama prije svega temeljem izbornih programa, ova Vlada i vladajuća većina ispunila je sva svoja predizborna obećanja i građani RH to vide i cijene. Povjerenje na izborima dali su nam prošli put, a dat će nam i sada. Lokalni čelnici koji su članovi lijevih oporbenih stranaka upravo ovih stranaka koji su potpisali Prijedlog odluke o raspuštanju HS-a međutim nisu ispunili svoja predizborna obećanja. U svojim su izbornim kampanjama svjesno lagali i obmanjivali javnost i tvrdim to ne na razini dojma već usporedbom obećanja i rezultata njihovog rada. Poštovani kolege, ali i građani koji ovo pratite opravdano me strah što bi ti i takvi radili, kako bi postupali da nekim čudom, što se srećom sigurno neće dogoditi, pobijede na izborima? Uzet ću za primjer Grad Zagreb, moj rodni grad u kojem živim cijeli svoj život i moram reći da ne pamtim tužniji i prljaviji Zagreb. Od zelenog Zagreba koji je Možemo! obećavalo vidim samo zelene kante koje se kao i drugi otpad nikad nisu rjeđe odvozile, vidim smeđe vrećice za biootpad koje životinje razvlače oko prepunjenih kontejnera, sjećam se propale ideje o plavim vrećicama, a o Jakuševcu da ne pričam. To je bila glavna zapravo jedina tema i obećanje stranke Možemo!, a na tome se u tri godine nije učinilo apsolutno ništa, no do njihovog mandata bar nismo imali odrone otpada i ozbiljne ozljede radnika. Infrastrukturnih projekata u kojima značajnim sredstvima ne sudjeluje ili ih potpuno ne financira Vlada gotovo da i nema. Gradonačelnik i dužnosnici Možemo! besramno se slikaju otvarajući vrtiće i škole koje većinom projektno pripremio njihov prethodnik, neki od tih projekata su i započeti u prošlom mandatu, a gotovo svi su financirani novcem koji je pribavila Vlada. Dakle, oni se besramno kite tuđim perjem. Ne opravdavam, ali bih možda politički i razumio da Možemo! i g. Tomašević nisu vlast preuzeli prije gotovo tri godine pa su već do sad odavno imali dovoljno vremena bilo da počiste navodne kosture iz ormara o kojima su na početku mandata pričali, bilo da učine nešto korisno za građane. Ne znam vozi li se gradonačelnik na posao i dalje biciklom, ali otežano bi mu bilo, posebno u trenucima kada pucaju cijevi, kada ulice u mom kvartu, primjerice Prilaz baruna Flipovića više podsjeća na rijeku nego jednu od važnijih ulica glavnog grada države koja je članica EU. Da, zaboravio sam da će rješenje prometnih problema biti tramvaji stari 30 godina i prastari autobusi koje kupuje gradska uprava stranke Možemo!. Da mi je netko samo prije pet godina rekao da će se takve stvari događati, da će u 21. stoljeću kvartovi veličine srednjih gradova u RH danima biti bez tople vode, da će divlje svinje, lisice i druge divlje životinje hodati slobodno Gradom Zagrebom, ja bih stvarno mislio da je to nemoguće. Ne znam je li to rezultat neznanja ili ne htjenja, ali brine me činjenica da se to događa kad je lijeva oporba na vlasti. Brine me i nepokošena trava po najvećim i najljepšim gradskim zelenim površinama. Zdrava logika ne prihvaća isprike da nema kosilica, pa tjednima poslije da ima kosilica, ali je trava previsoka. Ja razumijem aktivizam onih koji su svoju političku karijeru gradili isključivo na prosvjedima i mislim da su prosvjedi u razvijenoj demokraciji i civilnom društvu normalni, ali ne razumijem hrabrost ili bolje rečeno ludost kada se ti i takvi usude preuzeti tako važne funkcije bez ikakvog odgovarajućeg znanja i iskustva bez prave pripreme, bez programa, bez vizije. Ne razumijem kako se ti i takvi ljudi usude donositi ili ne donositi odluke svjesni da o njihovim djelima i odlukama ovise stotine tisuća ljudi. No čini se da su vama iz MOŽEMO kao aktivistima dva stabla magnolije na Trgu žrtava fašizma bila važnija od tisuća građana grada Zagreba danas kad imate svu vlast u gradu Zagrebu. Slušam izjavu gradonačelnika Tomaševića koji je na početku tiskovne konferencije govoreći o mjerama Vlade rekao kako ih podržava od početka kao da podržava i nastavak njihove primjene. I da, gradonačelnik i vodstvo stranke MOŽEMO tada je i meni kao i većini drugih građana palo na pamet da je sramotno što doček našim zlatnim vaterpolistima nije organiziran u gradu Zagrebu kako se ne bi zasjenio vaš politički skup, ali i da se ne bi vidjelo koliko se građana stvarno može okupiti u gradu Zagrebu uobičajeno na Trgu bana Jelačića kad građani nešto stvarno podržavaju. Nakon europskog srebra i naslova svjetskih prvaka ovi su momci zaslužili ozbiljan doček kakvih smo hvala bogu imali već više i to sa po 50 i više tisuća građana. I gradonačelnik se isprika koju ste ponudili, citiram: „Mislim da nije bilo zle namjere“ nego nije bila dobra komunikacija i dogodilo se što se dogodilo nije isprika tim više što ste na istoj tiskovnoj komunicirali kako vas nitko nije pitao, pa niste znali, pa se tijekom dana razvila priča da vas se ipak pitalo, ali eto niste odgovorili itd. Nije pristojno lagati. A da se ne pitam je li previše očekivati da se kao gradonačelnik glavnog grada i sami sjetite zlato je to gradonačelniče, prvaci svijeta ili jedan prosvjed pa makar i u organizaciji vašeg lijevog MOŽEMO bio vrijedan toga da ih ne pozdravimo i ne čestitamo Nemojte me krivo shvatiti, ponovit ću da prosvjede smatram legitimnim izrazom političkog djelovanja i podržavam ih kad imaju smisla, ali sa današnjom inicijativom oporbe i subotnjim prosvjedom se nikako ne mogu složiti. Popratio sam ga preko medija i moram reći da je samo medijski bio dobro popraćen. Na Dnevniku jedne od naših nacionalnih televizija doznao sam da vam je broj prosvjednika izračunala jedna civilna udruga iz Beograda. I upravo na brojku koju je izračunala civilna udruga iz Beograda pozivali su se svi lijevi oporbeni čelnici koji su hvalili skup. Agencija iz Beograda je navela da su Markov trg prebrojali ručno, glavu po glavu i iz izbrojali 2700 ljudi u trenutku nastanka slike oko podneva. Pa kad ste već organizirali skup kolege iz lijeve oporbe, pa jeste li mogli organizirati da vas prebroji netko od volontera ili sudionika ili bar da vas prebroje naši građani. Manje je bitno je li na trgu bilo 7, 6 ili 2000., je li svaki građanin ili turist koji se našao na toj lokaciji također pobrojan kao prosvjednik. Kolege iz lijeve oporbe najvjerodostojnija vam je poruka kako ćete proći na izborima upravo vaš predizborni skup maskiran u prosvjed. Broj građana koji je u subotu došao podržati vas, broj građana iz cijele Hrvatske, neki dovoženi autobusima stotinama kilometara uključujući i turiste i slučajne prolaznike podržalo je vas ukupno 11 lijevih ili ekstremno lijevih stranaka ne samo SDP, ne samo MOŽEMO već cijelu lijevu i ekstremno lijevu oporbu. Teško mi je pritom zaključiti koga su prosvjednici točno podržali, jer je to bio predizborni skup 11 stranaka ljevice koji javno izjavljuju da zapravo ne žele i ne mogu zajedno. Svjedoci smo kako su samo u ovom mandatu zastupnica Dalija Orešković i obitelj Puljak sklopili ili raskinuli koaliciju ne baš lijepim riječima. Imali smo u ovom mandatu prigodu i čut na pitanje zastupnika Zurovca tko još vjeruje Beljaku odgovor zastupnika Beljaka, citiram: „Lažove podli, odgmiži zajedno sa otpadom iz Fokusa.“ U manje od 24 sata od održanog prosvjeda svjedoci smo da je MOŽEMO po drugi put odbilo SDP da zajednički izađu na izbore. Nije mi jasno kako članovi SDP-a nekoć ozbiljne stranke sa prošlošću i kontinuitetom toleriraju zastupniku Grbinu politiku koju vodi, politiku koja će između mnogih promašaja biti obilježena njegovim riječima o povijesnom Zakonu o hrvatskom jeziku kojeg je ovaj Sabor donio. To je kretenski zakon. On barem u izričaju nije išao tako daleko kao njegova kolegica Benčić koja je potpisala neojugoslavensku Deklaraciju o zajedničkom jeziku u kojoj naglašava da hrvatski nije jedinstven jezik, nego da su hrvatski i srpski isti jezik. Gledam kolegu Vidović, pa vi ste duže član SDP-a bili od zastupnika Grbina i baš zbog njegove politike, politike kojom je razjurio tisuće članova SDP-a i uništio tu stranku vi danas niste član SDP-a, nego ste predsjednik jedne nove stranke. Vaš klub u Hrvatskom saboru koji usput budi rečeno je brojniji od SDP-ova sastavljen je od bivših članova SDP-a. Vaši podržavatelji su upravo Socijaldemokrati koje je Grbin izbacio iz njihove stranke. Možete li vi doista njega podržavati kao navodnog vođu koji bi navodno htio okupiti ljevicu? Možete li mirna srca hrvatskim građanima nuditi Grbina kao čelnika lijeve političke opcije, vi koji ste zbog njega morali zajedno sa kolegama, vrlo kvalitetnim kolegama napustiti SDP. SDP sam uvijek smatrao političkim suparnikom, poštujem građane kojima je lijeva opcija političko opredjeljenje za višestranačje i ovakav politički poredak sam se kao dragovoljac otišao u Domovinski rat. Ali ovakav SDP više ne mogu poštovati. I kolege sa ljevice i ekstremne ljevice, HDZ nije samo najsnažnija stranka u Republici Hrvatskoj već HDZ-ovaca se više okupi na malo ozbiljnijem predizbornom skupu u nekom srednje velikom hrvatskom gradu nego vas na vašem skupu kojeg samo vi nazivate najvećim i velebnim na Markovom trgu. U nedostatku sadržaja da bi se skrenula pozornost sa uvredljivih poruka poslanih sa tog predizbornog skupa vidim da je glavna tema postala brojnost hrvatskih zastava. Lijepa je to zastava i upečatljiva, prosvjed je bio prije samo 4 dana, slike se vrte na medijima i portalima i svi mi, ali svi građani možemo vidjeti koliko je zastava bilo … …/Upadica Radin: Hvala lijepo./… … i koliko naša ljevica drži do nacionalnih simbola. Hvala vam lijepa. **Radin, Hvala i vama, a i vama što radite moj posao. Gospođa Marijana Puljak, povreda Poslovnika. **Puljak, Marijana (Centar)** Povreda Poslovnika 238. Evo da ispravim neke krive činjenice. U Splitu rastu plaće građanima, rastu plaće, a znate šta još raste u Splitu, raste proračun grada. Najveći proračun ikad u povijesti grada. Zašto? Kad se ne krade ima novaca. I da, dižemo kredite za najveće infrastrukturne projekte kao što ih diže i Vlada. Dižemo ih od Europske investicijske banke jer konačno imamo gradonačelnika koji za razliku od vašeg kandidata zna engleski i može dogovorit kredit sa …/Upadica Hvala lijepa, bila je replika ide opomena. Gospođa Kekin, povreda Poslovnika. **Kekin, Ivana (NL)** Hvala vam. 238. Dakle vidimo da niste zadovoljni zagrebačkom vlašću. Zanima me koga ćete od HDZ-ovih velikana iz zagrebačkog HDZ-a ponuditi za kandidata. Predsjednika Hermana čiju mamu je Turudić morao izvući iz zatvora, potpredsjednika Aladrovića koji je pod uskočkom istragom, drugog potpredsjednika Barbarića koji krši zakone i prodaje plin za cent ili možda rizničara Ivičeka koji je krao struju za svoju vikendicu na Cresu. Hvala vam. To će za sada ostat tajna ali vam ja moram dati, moram dati opomenu jer je bila replika. Gospođa Mrak Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Referiram se na čl. 238. Nakon ovog tuguljavog govora na račun SDP-a i što će biti s SDP-om, mene bi zanimalo da netko od HDZ-ovaca odnosno kolega iz HDZ-a nastavi niz. Bivši predsjednik Sanader, predsjednik HDZ-a u zatvoru, bivši predsjednik HDZ-a gospodin Karamarko ne zna mu se sudbina pa me jako naziva da se nastavi niz i da vidimo što će biti …/Upadica Radin: Vrijeme./… sa gospodinom Plenkovićem kad postane bivši predsjednik HDZ-a. Hvala.

da ste izdali sjajnu knjigu, obzirom da ste izdali sjajnu knjigu prisežem, predlažem uistinu predlažem da tu repliku stavimo da bude zamjedba ili primjedba, ne odgovor. Stvarno to mislim u dobroj volji, dobra lijepa riječ kao što je i prisežem dobra riječ. Čestitam na vašoj knjizi. **Radin, Furio (Nezavisni)** A kako vam mogu sad dat, ovaj opomenu. Gospodin Jakšić izvolite. Čestitam i ja onda na knjizi. Čl. 238. dakle kolega Reiner nemojte se uvrijedit ali pričali ste o lokalnoj upravi, o lokalnim porezima kao da ja pričam o vašem medicinskom fahu. Svaka čast ekonomskom rastu, koliko je tome doprinijela Vlada koliko gibanja u svijetu, otom potom, ali volio bih znati kad će Vlada prestati se baviti samo lokalnim porezima i predstavit građanima da diže plaću, a kad će se konačno pozabaviti rasterećenjem tamo gdje je to prihod države. Hvala lijepa. Bila je replika, moram vam dat opomenu ali hvala za čestitke. Gospodin Vidović u ime predlagatelja, izvolite. Evo kolegice i kolege dozvolite da u ovih par minuta koliko imam na raspolaganju kažem i ja nešto o razlozima zašto tražimo raspuštanje Hrvatskog sabora i to odmah. Da kažem i odgovorim što hrvatska vladajuća politika isporučuje građanima ove zemlje i zašto svaki dan odgode izbora je jedan dan previše. pitali su ovih dana građane kamo premjestiti sabor nakon što krene rekonstrukcija ove zgrade. Znate koji su bili odgovori građana. U šumu, ne neku od tržnica, u zoološki vrt, na Mars, nigdje, svemir. Tako su odgovorili gdje nas treba smjestit. Ovo što smo danas čuli do sada je dobar prilog tom osjećaju i tom i tim ocjenama koje su nam građani dali koje nam daju iz mjeseca u mjesec ocjenjujući i nas i Vladu jer mi smo metafora za politiku u ovoj u ovoj zemlji. To misle građani o nama, oni misle to o najvišoj demokratskoj instituciji ove zemlje i koja je velim metaforički predstavlja sve one koji upravljaju ovom zemljom i u bilo kojem segmentu i na bilo koji način. To misle građani o vlasti ali i o nama u oporbi. To je tema o kojoj danas trebamo razgovarati. Što politika čini građanima ove zemlje i minimalni osjećaj odgovornosti imperativno nam nameće zahtjev da se ovakvo stanje što prije prekine, da mandat predamo građanima. Što hrvatska politika isporučuje građanima ove zemlje? Cinizam, osjećaj nemoći, rezignaciju, zazor od politike, političkog participiranja, najnižu razinu socijalnog povjerenja ja mislim da nema ni jedna država u Europi ovako nizak socijalni kapital kao što imamo mi bez čega je društvo i rastrojeno i vrijednosno kaotično. Odnarođenu, koruptivnu, klijentelističku i stranački poharanu državu. Zašto je svaki dan odgode jedan dan previše? iza ovog. Što bi me bila briga za ambicije gospodina Grbina ili bilo kojega pojedinca koji hoće i želi bit premijer. Fučka nam se za to, za nečije ambicije. Briga nas i za Grbina i za Plenkovića i Milanovića i njihov način komuniciranja i njihove i, i njihove osobne ambicije. Nama Socijaldemokratima je primarno i na prvom mjestu ono što ste pokušavali brojiti, brojati na prosvjedu. Digao sam ovu zastavu, jesam li više Hrvat, jesam li više rodoljub što sam ju stavio u ruke. Zastrašujuće što smo sve spremni ili što ste sve spremni staviti tobožnjega prosperiteta, koliko ste sposobni i spremni i najsvetije stvari u ovoj zemlji staviti u funkciju svoje stranačke promidžbe. Briga me iz koje stranke, vaše, ove ili one, idu oni koji bi htjeli meni davati mjeru hrvatstva, meni davati mjeru hrvatstva. Optužiti nekoga da nije rodoljub, da nije domoljub, to nije više diskurs političkih rasprava. Zamislite da su prije 40.g., 40.g. poslije Drugog svjetskoga rata Nijemci se dijelili na one koji su bili za nacističku Njemačku i oni koji to nisu. Gdje je budućnost ove zemlje, gdje je briga i interes za ljude koji žive u ovoj zemlji? Ne pristajemo da nam bilo koja partija određuje što jest, a što nije domoljublje, što jest, a što nije interes ove zemlje, imat ću prilike, pa ću vam zornije pokazati da nemamo vizije, da nemamo niti jednu zajedničku vrijednost u Hrvatskoj. To je zastrašujuće za sve nas koji se bavimo ovim poslom i u redu je da nas što prije potjeraju i vratimo građanima kemijsku olovku u ruke jer je to jedini način, jedini način da se dade šansa i prilika našim ljudima u našoj zemlji koji mogu od ove zemlje učiniti prosperitetnu i ozbiljnu europsku državu.

vi ste veteran hrvatske političke scene, bili ste i to ne krijete naravno, član saveza komunista. Imam za vas jedno pitanje obzirom da se danas moglo čuti jako puno o tome što su komunisti '90.-te itd., što su radili i bili protiv neovisne Hrvatske i ne znam što, da mi kažete jedan podatak, koliko je bilo članova saveza komunista, ako imate taj podatak, na području tadašnje Općine Sisak gdje se bilo i koliko je bilo u RH i što se s njima dogodilo nakon 30. svibnja 1990.g. odnosno kolko je članova saveza komunista ili tada Stranke demokratskih promjena ostalo nakon 30. svibnja 1990., a što se dogodilo sa ostalima, ako imate podatke? Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, to je bila… imam i podatke, nije povijest i prošlost ono čime bi se mi trebali danas previše bavit i zamarat, ali taj dio povijesti donekle govori o tome gdje smo mi i zašto smo danas ovdje.

tisuća članova partije je prešlo u HDZ u noći kada je HDZ pobijedio. Tih 90 tisuća su iste one vucibatine koji su '80.-tih godina, '70.-tih na sve moguće načine iskorištavale svoj partijski položaj i svoje navike i boljševičko ponašanje su prenijeli u novu stranku. To je između ostaloga jedan od razloga zašto i sad živimo u poharanoj klijentelističkoj državi. Druga replika gđa. Nikolić. nitko od vladajućih, pa ni sam predsjednik Vlade nije osporio činjenicu da je kandidat za glavnog državnog odvjetnika zaista imao prepisku sa optuženom Rimac, da se zaista vozikao sa optuženim Mamićem. Zašto? Zato što njima je to, njima je jedino bitno tko je to plasirao i pustio u javnost. Nitko niti jednom riječju nije rekao zapravo da se to nije dogodilo. A zašto? Zato što je to za njih ne tema. Utvrđene činjenice ne komentiraju zato što nemaju argumente da to pobiju.

svojom prošlošću, niti svojim ponašanjem, niti moralno da obnaša tako visoku dužnost u ovoj zemlji. Zašto i zbog čega je inzistirao predsjednik Vlade na njemu kao kandidatu, meni je to teško dokučiti. Možda bih mogao razumjet zašto sad više ne može odustat iako mislim da bi bilo poštenije i da ne bi ništa izgubio čak ni kada bi rekao priznajem, pogriješili smo, saznali smo neke nove momente koje nismo znali itd., ali inzistiranje na ovome kandidatu je znak da zapravo guranje Turudića kao glavnog državnog odvjetnika iza tog guranja stoji sasvim određen i politički interes i mi ćemo nažalost imat vrlo brzo priliku vidjet koji je to. (Nezavisni)** Naslovnice definitivno vrište, krađa, otimanje, prevara, falsificiranje svega i svačega, eura, jahti, asfalta, trave, ali zašto bolnice, zašto otimate bolnice, zašto uzimate županijske bolnice? I onda ministar Beroš, nevjerojatno, ode u međimursku bolnicu i pohvali ih smanjili liste čekanja, ne ode u svoje državne bolnice koje rade loše nego u županijsku bolnicu koja ima odličnog osnivača i vlasnika, Međimursku županiju, izvanrednog župana Posavca, ode tamo i kaže good job, great job. Zašto otimaju bolnicu? Kolega Vidović, vaša sisačka bolnica koju ste vi napravili, samodoprinosom građani, više nije vaša umjesto da je otišao u Varaždin, krađa, prevare, falsificiranje covid potvrda,

Ja moram reći da je ovakvom tipu upravljanja kakvog mi imamo na djelu već godinama svojstvena izrazita centralizacija, dakle to je potpuno suprotan trend to vi doktore znate bolje od mene, potpuno suprotan trend onome što je što je pravilo zapravo u normalnom modernom svijetu. 2000.g. smo započeli prvo ozbiljnije procese decentralizacije u sustavu socijalne politike, u zdravstvu, u školstvu dakle supsidijarnost puštanje svih tih usluga što bliže građanima se smatra jednim od temeljnih demokratskih civilizacijskih dosega. Ovo je regresija u odnosu na ono što smo imali i otimanje, slažem se, građanima onoga što im pripada. Zašto? Da bi se mogli postavljati svoji ljudi i da bi se klijentelizam i u sustavu zdravstva dosljedno provodit. kolegu Ostojića, dakle 2016.g. je tadašnja vlada vratila upravljačka prava županijama, a vi ste 2015.g. u ovom mandatu dakle u mandatu vaše vlade imali situaciju da ste vi upravo centralizirali sve bolnice u RH.

Županijske bolnice Pula zadužili smo se napravio sam javni natječaj, elektronski javni natječaj, nije bilo love, nije bila afera. Sram vas bilo. Govorite potpune netočnosti. Opomena iz istih razloga. Gospodin Kliman povreda poslovnika. Koja je to povreda, samo malo moram reć? Treća, to već treća. Ovo će bit treća. Oće bit treća ova? Ha dobro, izvolite. Dakle, 238. nemam se čega sramiti, mi živimo u istoj državi prema tome ovaj ja samo upozoravam na ovu vašu opasku koja je bila da sada nešto nije dobro zato što se uzimalo županijama i davalo državi, ja sam samo upozorio na isti sustav koji je bio i prije. Dakle, imali ste državne bolnice i 2016.g. vraćene su pod uprave, pod uprave županije. A samo ću vas upozoriti da nastavak

Gospodin Ostojić, koja je to opomena, koja je to povreda, pardon ispričavam se? Druga. Izvolite. **Ostojić, Rajko (Nezavisni)** Pa činjenice su neupitne, vi ste čekali ovo. Državnim bolnicama su veće nego u županijskim to je činjenica. Trebali ste napravit tranziciju, trebali ste županijama koje imaju primjerice toplice uzeti opću bolnicu, a ostaviti toplice i obrnuto. Županije koje nemaju ništa njima ste oduzeli sve. Čuli ste Davorka, čuli ste Davorka to je bilo 2002.g., kad smo počeli dijeliti lovu ne našu nego vraćat novac, pa to je bilo oduševljenje. A vi centralizirate, nije dobro,

spominjali ste u svojem izlaganju domoljublje, a htjela bih se slijedom toga referirati na primjedbe koje smo dobivali od strane HDZ-a vezano za brojanje zastava na prosvjedu. Dakle, dok ste vi tu istu zastavu životom branili kao hrvatski branitelj u Domovinskom ratu vama sad nedostatak domoljublja prigovaraju oni koje vode onaj koji je u to isto vrijeme bio anemičan. Osobno me jako smeta to desničarsko svojatanje domoljublja kao da jedino desničar može bit domoljub u ovoj zemlji, a vidjeli smo što njihova definicija domoljublja znači. krađu države, znači krađu plina, znači uništavanje institucija, privatizaciju pravosuđa, srozavanje zdravstva, srozavanje hrvatskog obrazovanja, znači pojačanu pažnju europskog tužiteljstva prema ovoj državi. Recite mi molim vas, što za vas i što za sve nas ljevičarska definicija domoljublja? **Radin, Evo Kaća rekao bih da sam imao vremena i to što si i ti sada rekla. Naime, biti domoljub, biti domoljub ne znači biti zatucani, zadrigli, ksenofobni mrzitelj svega onoga što nije moj narod, što nije moja zemlja, upravo obrnuto, obrnuto, za mene kao ljevičara znači biti na strani onoga što se danas u modernoj teorije zove većine naroda. To znači zagovarati najviše univerzalne vrijednosti u vlastitoj zemlji za vlastite ljude i zato smo mi Socijaldemokrati s ponosom stavili kao naš slogan pod kojim djelujemo „Naša zemlja, naši ljudi, naša Hrvatska“. Ovdje mi na tlu ove zemlje u okvirima ovima ostvarujemo ono što su sloboda, pravda, jednakost i solidarnost kao najviše vrijednosti nas Socijaldemokrata. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Gospođa Nađ. Zahvaljujem. Poštovani kolega Vidoviću, vi ste bili u Račanovoj vladi ministar i onda ste značajno povećali mirovine. Sad mi nije jasno, prosječna mirovina isplaćena u siječnju je iznosila 491 euro, mirovine rastu, ali njihov godišnji udio u prosječnoj plaći pada. Dvije trećine umirovljenika je ispod praga siromaštva i dok će strani umirovljenici sada u proljeće doći u Istru i naše Primorje i veselo lepršati po našim hotelima, naši umirovljenici si ne mogu priuštiti ni osnovne životne potrebe. Kako ste to vi uspjeli u Račanovoj vladi, a ova vlada ne može? Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Potrebna je politička volja i stvar je rješiva. Nikada Hrvatska nije imala više novaca nego što ima sada, a nikada nismo bili u težoj situaciji nego što smo bili te 2000., 2001.g., za vratom nam je stajo stand by aranžman sa MMF-om Svjetskom bankom, zabranili su nam da i jedno socijalno pravo povećamo unatoč toga nikada prije niti poslije se nije dogodilo da su mirovine jednokratno preko noći jednim zakonom povećane za 20%. U mandatu te 4 godine smo povećali mirovine za 44%, realno za 33, jednu trećinu. Dakle, to se može. I ja tvrdim da budemo li imali priliku ako nam je građani daju da ćemo mirovine također jednokratno odmah povećati za najmanje 33% jer to Hrvatska može samo ako hoće. Poštovani kolega Vidović rekli ste u svome izlaganju da građani Republike Hrvatske misle da Hrvatski sabor treba premjestit u šumu, neki kažu što dalje od centra grada i to je svakako loša slika za najveće predstavničko tijelo u Hrvatskoj. Iz današnje rasprave sve što smo čuli danas samo se potvrdila ta činjenica. Kako vi komentirate kako vratiti povjerenje u najveće predstavničko tijelo u Hrvatskoj i kako vratiti instituciju Hrvatskoga sabora tamo gdje bi on trebao biti, da jednostavno se donose najkvalitetniji i najbolji zakoni u interesu građana Republike Hrvatske, a ne da se rasprave svedu na vrijeđanje jednih, drugih i praktički da tko napravi najveći eksces završi u medijima. Eto to je znači Hrvatski sabor danas. Kako vratiti povjerenje u Hrvatski sabor? Hvala. To je doista važno i možda suštinsko pitanje vraćanja povjerenja u politiku i u institucije. Hrvatska na žalost nikada nije imala iako smo definirani Ustavom kao parlamentarna demokracija mi nikad nismo imali parlamentarni sustav. Imali smo od devedesetih godina super predsjednički sustav, onda smo počeli dvije tisućitih, pa na dalje dobivati kancelarski koji je sada metastazirao, metastazirao sve negativno što može donesti takav sustav mi sada imamo na djelu. Vratiti dignitet ovom Parlamentu znači dovesti u taj Parlament, omogućiti ljudima van partitokratskih određivanja onih koje će partijski šefovi stavljati zbog svoje poslušnosti otvaranje prostora ljudima kojih u ovoj zemlji ima poštenih, vrijednih, pametnih ljudi da oni budu ti koji će ovdje u ovom Domu donositi odluke, najbolje odluke za građane naše zemlje.

odnosno koliko vrijedi 400 000 ljudi koje je Plenkovićeva Vlada protjerala iz Hrvatske? Koliko bi to vrijedilo hrvatskom društvu, hrvatskom gospodarstvu kada taj isti Plenković 2022. godine pred kraj godine izjavljuje da daje pomoć za milijon građana u ovoj zemlji jer ne mogu preživjeti i to daje pomoć od 90 milijona eura. Ja vas pitam koliko vrijedi ovih 400 000 koji su iseljeni iz Hrvatske čisto da građani shvate što smo za vrijeme ove Vlade koja se hvali rastom izgubili. To je pravo pitanje. Kad razgovaramo o tome jesmo li mi neto primatelji ili davatelji u EU? Svatko tko ne uzme u obzir ovo o čemu vi govorite kolega govori gluposti. Dakle mi smo isporučili najmanje 20 10 proračuna Republike Hrvatske, 10 proračuna Republike Hrvatske Njemačkoj, Irskoj, Francuskoj, ovim najbogatijim zemljama, zemljama Europe. Ne samo da smo izgubili onaj novac koji smo uložili u njih, u njihovo obrazovanje nego smo izgubili sve ono što oni kao inženjeri, liječnici, kao stručnjaci su mogli dat svojoj zemlji, što su mogli dat ovom društvu. Umjesto njih mi danas u Hrvatskoj niti imamo industrijsku politiku, niti imamo bilo kakvu razvojnu politiku. Nama raste zaposlenost samo sobarica, pomoćnih radnika u turizmu, pomoćnih radnika u građevinarstvu i to se smatra nekakvim kapitalnim uspjehom ove Vlade. Hvala. Gospođa Posavec-Krivec. Jedan od razloga je zato što je ova Vlada izgubila vjerodostojnost. Izgubila ju je na puno područja. Ja ću vam dati primjer samo za jedan, pa me zanima što vi o njemu mislite. Primjerice od 2016. godine predsjednik Vlade promijenio je pet ministara gospodarstva i energetike. Zadnji su sada Davor Filipović zbog kojeg smo i podnosili ovu točku o kojoj danas raspravljamo i zadnji evo sada aktivni Damir Habijan. kolega Vidoviću dolazite iz Siska, grada kojem je izuzetno važno gospodarstvo i energetika. Sjećate li se onog vjerodostojnog obećanja na Božić 2016. Donijeli smo političku odluku o povratku INA-e u vlasništvo Republike Hrvatske, a umjesto povratka INA-e dobili smo zatvaranje Rafinerije.

sve uvjete imamo za to. Ovo što se događa, ova devastacija industrije posebno energetskog sektora kojega su zaposjele organizirane, umrežene skupine ljudi koji već 30 godina zapravo raspodjeljuju i raspoređuju najveći mogući novac u ovoj zemlji najčešće koruptivnim, na koruptivan način. Kriminal koji sa vremena na vrijeme iziđe u javnost kroz afere koje se ili pojave ili ne pojave čini samo jedan mali dio taj vidljivi kriminal onoga što se zbiljski događa, a što doista iako se čuvam velikih riječi može značiti nešto što se može podvesti pod nacionalnu veleizdaju. Način na koji smo prodali naše energetske resurse koje smo prepustili drugima što smo se učinili ovisnim o tuđim energentima između ostaloga i na ovom primjeru kojega spominjete … …/Upadica Radin: Hvala./… … su upozoravajući i dodatni razlog za ovo dosta je, idemo odmah na izbore.

i na čelu tog tima je bio ministar gospodarstva, a članovi tog tima su bili svi oni koji su kasnije sudjelovali u aferi „Plin za cent“. Činjenica je da je taj tim osnovala Vlada Republike Hrvatske. Isto tako činjenica je da premijer, odnosno predsjednik Vlade nije poduzeo apsolutno ništa da se kazne ili preispitaju postupci članova tog tima. Molim vas recite mi je li to vjerodostojno? Imali smo doista prošlo ljeto priliku vidjeti što zapravo znači ovo o čemu sam malo čas govorio. Kada se skupini umreženih ljudi kojima je Domovina, domoljublje, interes Hrvatske, njenih građana zadnja rupa na svirali kada se umreže i kada se organiziraju tako da niti jedna krizna skupina ili ne znam grupa koju će Vlada formirati nije ništa drugo doli alibi za ono što se i potvrdilo kasnije premještanje i samo kako bih rekao sa jednoga mjesta na drugi ključnih aktera koji će nastaviti svoj isti posao samo sada sa drugih pozicija. Znali smo kako je formirana uprava HEP-a, tko su glavni igrači koji su imenovali ljude u to

siguran sam da je ono iskreno. Ali vi kao odgovoran čovjek znate da svaka akcija, na žalost ima svoju i reakciju. Skup koji je bio neki dan ovdje na Markovom trgu bio je prepun govora mržnje, nikakvih programskih rješenja, a i vrlo loše simbolike. Ja recimo Hrvatsku ne vidim očima vas opozicije. Ja Hrvatsku vidim kao državu danas koja je iz ove krize koja je globalna, koja je velika, dvije velike krize izlazi sa ponajboljim stopama rasta, vidim danas Hrvatsku koja je prepuna energetskih projekata, vidim Hrvatsku novih industrijskih postrojenja koje zanavljaju svoju tehnologiju, koje se energetski obnavljaju, vidim izvoznike koji jačaju. Vidim niz dobrih i uspješnih momenata, a koji se odvijaju upravo u vremenu najtežih kriza. O javnoj i komunalnoj infrastrukturi da uopće ne govorimo. Kada bi tako mogli razgovarati onda bi i puno manje bilo ovih teških riječi. **Radin, Povreda Poslovnika gospodin Ostojić. Treća je znate gospodin Ostojić? Gubite pravo. Ali ne, gubite pravo. Ja ne znam da li? Ja bi odustao? Ispočetka molim vas, vratite mi. Jako, inspiriran sam licencijom, poetikom. Ja kolega Tušek vidim Hrvatsku gdje neće biti: „Kaj bi ti štel biti? Ja ne vidim Hrvatsku koji varaju institucije, uzimaju naknade iz Sabora koje ne zaslužuju. Ja vidim Hrvatsku koja će raditi, plaćati porez, prijavljivati, kapelice primjerice ministri takvu ja vidim Hrvatsku. Super ste imali govor, ali bez „kaj bi ja štel biti“. Hvala. Moram dat opomenu i oduzimanje riječi, jer stvarno mi je žao. Idemo dalje. Stvarno mi je žao. Idemo dalje. Gospodin Brumnić. **Brumnić,

Gospodine Brumnić vi ste završili? Ili niste ni počeli? Izvolite. **Brumnić, Zvane (Nezavisni)** Zahvaljujem. Poštovani kolega Tušek članak 238. Kad vi kažete kakvu Hrvatsku želite i vidite onda to pokazujete svojim djelima i radom. Rekao sam premijer je 2022. rekao dajem pomoć za milijun ljudi koji u ovoj zemlji ne mogu preživjeti, a kolega Vidović nije uspio izgovoriti cifru koju sam ja tražio nego je rekao deset proračuna. Izvezli ste ljudskog kapitala u vrijednosti 250 milijardi eura iz Hrvatske. Vrijeme. Dobivate opomenu, to je bila replika. Idemo povreda Poslovnika poštovani Mišel Jakšić. **Jakšić, Mišel (SDP)** Članak 238. Kolega Tušek ovo je danas rasprava o raspuštanju Sabora i izborima, a ne o skupovima, ne o prosvjedima, jer analiziranje istih nas neće dovesti nigdje. I 2001., druge ste vi pod kapom Ive Sanadera napunili splitsku rivu, rekli ste život damo naše generale ne damo. E onda na prvi pljesak iz Bruxellesa ste se zavukli pod stolove i predali ste generale kako je kome trebalo i kako je tko tražio, tako da nemojte čačkati o tome zašto se sve u Hrvatskoj prosvjedovalo i protiv koga i šta se sve obećavalo. Hvala lijepo. očekivao sam nešto drugačiji odgovor. Vi ste ipak jedan ozbiljni moralni autoritet i sigurno se nikada u životu niste našli u sličnoj poziciji kao ja, ali ja bih samo htio nešto reći. Stvarno mislim da u Hrvatskoj postoji niz elemenata koji daju za pravo onima koji tvrde da Hrvatska ima ozbiljnu perspektivu i ozbiljne rezultate. Eto hvala vam lijepa.

daju prijedlozi rješenja, niti obrazlažu politike. Prosvjedni skup mora isporučiti poruke zbog kojih se saziva, zbog čega se prosvjeduje. Dakle to nije očekivanje koje je bilo realno takvoga jednoga skupa, barem ga ja nisam tako doživio. Ali ono što je važno, ja nikada ne bih posegnuo za tim za čemu, na čemu ste vi toliko inzistirali, na prozivanju ljudi jesu li domoljubi ili nisu zato što drugačije od mene misle, što su drugačije političke orijentacije, što drugačiju ideologiju imaju itd. To je ono što je nedopustivo i što sa pravom izaziva revolt jer dijeli ljude u ovoj zemlji. Nama podjela ne treba, nama treba što je moguće više zajedničkih vrijednosti i okrenutosti prema budućnosti ove zemlje.

jedna drugačija politička stranka i bio je u stvari ozbiljni politički suparnik HDZ-u i mi smo to cijenili. U stvari žao mi je što danas morate stati uz Peđu Grbina to je politički pragmatično i stoga vas razumijem, ali stali ste uz čovjeka koji je razbio SDP, izbacio prijekim sudom iz SDP-a puno članova, a neki su zbog njega i sami otišli. Što se tiče ovog prosvjeda ja podržavam prosvjede kao način izražavanja političkih stavova. Ali ono što je na ovom prosvjedu bilo izrečeno, koje su poruke bile izrečene, sadržaj tih poruka i način mislim da ni vi osobno to ne podržavate u svakom pogledu i u stvari me zanima da li podržavate sve te poruke i način na koji su one izračene da li možete stati iza njih. Što se tiče socijalne države mi smo u ovom mandatu … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… … podigli sva socijalna prava i vi ste toga jako dobro svjesni.

kontra pljačke države, kontra upropaštavanja ove države, pa uz koga god, taman i Peđu Grbina. Što se tiče socijalnih davanja kolega Brumnić vam je lijepo rekao milijun ljudi je dobilo od ove Vlade potporu u zemlji koja ima manje od 4 milijuna, to znači da je preko četvrtine ljudi potrebna potpora jer su na rubu siromaštva, a to svakako nije rezultat kojim bi se jedna Vlada trebala hvaliti.

niti uz koga, a da pritom ne poštujem vlastite vrijednosti i vrijednosti ljudi sa kojima surađujem, sa kojima radim. Dakle, mi smo se tamo pojavili kao stranka sa jasnim profilom, sa jasnom politikom, sa jasnim negodovanjem. Rekli smo što je to, zbog čega smo tamo, a nečije političke ambicije, stranačke, partikularne nisu nešto s čime bismo se mi bavili, što bi nas previše trebalo interesirati. Dakle, još jednom vam kažem svatko od onih koji je tamo govorio je govorio u svoje ime, ne u moje ime. Ono što sam ja imao reći ja sam rekao od iskazivanja poštovanja Navaljnome, čovjeku koji je trpio, koji je dao život za obranu demokracije, a o tome sam govorio, to je bio središnji lajt motiv moga govora i mog izlaganja. **Sanader, Ante (HDZ)** Povreda Poslovnika poštovana Marija Jelkovac. Hvala lijepa. Povrijeđen je članak 238. nemam druge mogućnosti. Želim vas samo reći jedno. Čini mi se da ste kao iskusni političar svjesni da je ovo samo tema sa kojom opozicija želi postat vidljiva, jer na žalost na drugi način to nije moguće, a da cijela opozicija u stvari želi da izbori budu što kasnije, da se bolje mogu za njih njih pripremiti. Vi ste toga jako dobro svjesni. **Sanader, Ante (HDZ)** Koristili ste to kao repliku dobivate opomenu. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Mosta Raspudić-Bulj. Kolegice i kolege, Klub zastupnika Mosta je bez oklijevanja podržao inicijativu za raspuštanje Sabora jer smo uvjereni da je svaki sljedeći dan sa ovom većinom i ovom Vladom ne izgubljen dan za Hrvatsku, nego dodatan dan u kojem će se Hrvatskoj nanositi kako materijalna, a rekao bih tako i moralna, pa i duhovna šteta. Kad govorimo o razgranatoj HDZ-ovoj koruptivnoj strukturi najčešće koristimo metaforu hobotnice. I to nije slučajno da govorimo o hobotnici. Ta metafora hobotnice nipošto nije banalna i ne tiče se samo mnoštva krakova koji se mogu svugdje zavući već je dodatno slojevita i bogata. Kao osnovne podatke o hobotnici najbliži izvori primjerice Wikipedija navode kako je hobotnica, octopus vulgaris vrsta mekušca iz porodice Octopodidae. Hobotnica ima 8 krakova, ali i tajno oružje. Naime, u tjelesnim naborima krije vrećicu sa crnilom koje ispusta kad želi zbuniti svoje neprijatelje. E upravo tome svjedočimo danas iz redova HDZ-a, mekušci koji puštaju crnilo kako bi zbunili protivnike i javnost, hrvatske građane a sve prema onoj Hegelovoj kako su u mraku sve krave crne. Hobotnica živi na morskom dnu i prilagođena je životu na dnu, dno dna. Hobotnica će vas kao protivnika probati dovući na to dno intelektualno, moralno i svako drugo jer je na dnu stasala, narasla i tu se najbolje snalazi. U skladu sa onom tezom kako se nikada ne treba raspravljati sa idiotom, jer će vas najprije spustiti na svoju razinu, a onda dotući iskustvom slično vrijedi i za hobotnicu. Ne spuštajmo se na hobotničino dno. Hobotnica ima izuzetnu sposobnost regeneracije. Ako ostane bez kraka izraste još novi. Talijani kažu morto uno papas, …/Govornik se ne razumije./… umro je papa, izabere se drugi. Otpadne krak hobotnici naraste odmah novi. Otpao Sanader, ne Ante Sanader, Ivo Sanader kojeg su zaboravili, moram ih podsjetiti pojavio se novi. Otpalo 30 ministara izrasli novi, hobotnica ostaje. No zanimljivo je kako hobotnica poput guštera ima i sposobnost autotomije, odnosno odbacivanja kraka ako je u opasnosti. Odreći će se i najbližeg partijskog ili poslovnog druga kako bi spasila glavu i ostatak hobotnice. To svi vi krakovi i krakići trebate imati na umu. Ne samo da ako ostane bez vas da će vas lako zamijeniti drugi, nego će vas i sama hobotnica odbaciti ako joj u jednom trenutku počinjete predstavljati teret. Na primjer, ako ste zapeli za stijenu neke afere, pa time priječite izvlačenje cijele hobotnice iz nevolje. Važna stvar za hobotnicu je to da hobotnica može mijenjati teksturu i boju tijela. Na taj način može oponašati nebrojeno mnogo životinja i predmeta poput kamena ili ribe. Hobotnica može tako po potrebi biti i plava i crvena i siva i crna. Evo sad je vaša hobotnica nakon puno crvenjenja globalističkih ljevičarskih politika, rodne ideologije svega čime nas radujete Pupovca odjednom poplavila. Klasično HDZ-ovo hrvatovanje pred izbore, pa ste se sjetili hrvatskog jezika. Nismo mi to izmislili, ljudi iz Matice hrvatske su nam rekli, da su godinama pokušavali ovoj ministrici sada koja sprema toplu pidžamu dogovoriti Prijedlog zakona o hrvatskom jeziku ni čut nije htjela ni ona, ni HDZ. Kad je odjednom približili se izbori evo vi se sjetili hrvatskog jezika i hvala vam na tome, mi smo to podržali i to je dobro. Vi ste čak pred izbore spremni učiniti nešto u interesu hrvatske države i hrvatskog naroda. Onda bolje bi bilo što češće izbori. Koliko držite do hrvatskog jezika i hrvatske kulture govori ona sramota sa petstotom obljetnicom Marulićeve Judite ili najnoviji slučaj Kosinja gdje potapate zbog privatnog interesa sitno sopstveničkog mitski hrvatski lokalitet. Ne samo da potapate groblja od kojih su najfriškiji grobovi samo 7 godina stari, a 100 godina se ne bi smjelo to to činiti gdje je groblje, nego potapate mjesto u kojem je tiskan misal po Zakonu rimskoga dvora 1483. na hrvatskom crkveno-slavenskom jeziku i glagoljici prva hrvatska knjiga je tiskana samo 28 godina nakon Gutenberga. I umjesto da radite centar hrvatske knjige u Kosinju na tom našem mitskom identitetskom i kulturnom mjestu vi ga potapate zbog nečijeg sitnog čara. To svjedoči da smo dio zapadne civilizacije kada je tiskana ta knjiga, a ne vaše busanje u prsa, optuživanje drugih tipično hobotično puštanje crnila da su eto ruski igrači. Tko nam kaže? Stranka koju je spasila posudba izravan Gaspromov ruski državni novac preko Pave Vujnovca je istaknuti doajen, perjanica vaš Goran Grlić-Radman tepao Lavrovu malo pred rusku agresiju na Ukrajinu o njegovoj toploj pjesničkoj duši. I imate obraza vi govoriti nekome da je ruski igrač, jer nismo pristali gaziti hrvatski Ustav na koji smo prisegli. Što reći o bogohuljenju iz vaših usta kada se sada pozivate na blaženog Alojzija Stepinca? Pa jeste vi svjesni što govorite? Kad Turudića vadite time što je on potpisao odluku o poništenju komunističkog montiranog procesa protiv Stepinca i što je prihvatio zahtjev njemačkog suda za izručenje UDBA-inih zlikovaca. Je li vi to tvrdite da njemački zahtjev za izručenje Perkovića i Mustača je imao neke pravne dvojbe? Je li vi to možda tvrdite da komunistički montirani proces Stepincu nije bio tako montiran, da je možda pravno on i stajao, pa je trebao hrabri Turudić da to potpiše da se to ipak poništi. Vi govorite o Stepincu, a 7 božja zapovijed kaže ne ukradi. Prije dvije i pol godine ste ovdje ugradili pojam roda odvojeno od spola u Zakonu o elektroničkim medijima i stvorili zakonsku osnovu za progon kršćana u Hrvatskoj. Hrvatskoj na tisuću kuna pretvoreno sada u eure se može osuditi medij koji bi objavio ulomke enciklike liberalnog pape Franje Amoris Leticia pobudnice pardon gdje govori protiv rodne ideologije muško muško, žensko žensko. Evo to ste vi. Da imamo i malo odrješitijeg nadbiskupa davno biste bili svi eshuminicirani ilitiga izopćeni. I vi stavljate u usta blaženog Alojzija Stepinca. U središtu gdje izrastaju krakovi hobotnice, da se vratimo anatomiji hobotnice hobotnica ima otrovni zub. To je ovo čime ubadate danas. Majstori ste za otrovno ubadanje. Hobotnice su i kolekcionari. Iz nekog ih razloga privlače svjetlucavi predmeti koje skuplja i odnosi u svoj vrt ili kolekciju. Skupljaju satove, ogrlice, lovačke trofeje, dionice, stanove. Oni rafiniraniji među vama skupljaju i umjetnine i istina sumnjive doktorate i titule. Ako je u zatočeništvu okružena samo pijeskom hobotnica će početi jesti vlastite krakove i to je ono što predviđam u bliskoj budućnosti. Treba je skinuti s vlasti što za nju znači biti okružena suhim pijeskom, tj. lišena mogućnosti sisanja i grabljenja javnog novca, pa će nakon što u takvoj situaciji skinuta s vlasti hobotnica prvo pojede vlastite krakove. A ako je dovoljno na suhom valjda će konačno krepati i glava. Koji Koji onda politički i povijesno treba duboko zakopati kao radioaktivni otpad, staviti težak kamen na dno kojim je carevala i napisati ovdje leži rekordna koruptivna hobotnica, ne ponovilo se.

Jadna je demokracija evo kolega Đakić ode žao mi je za koju smo se borili, vrati se Đakiću, za koju smo se borili, a da ne znamo dan izbora u izbornoj godini. Od koga se krijete od koga se bojite? Kakva je to demokracija di narod birači ne znaju datum izbora u izbornoj godini? U čemu je problem? A vi ste svaki dan u kampanji, otvara se tunel do Sanaderove i Bobanove vrtače, Cetinski kraj nešto nako obećaju, ali Miro Bulj je tamo u Sinju pa se boje dolazit, neće. To je katastrofa. Vi ste u kampanji apsolutnoj, vi lažete, obmanjujete narod. Pa vi se razletali pod Hrvatskom samo evo ne znam spominja sam jedno vrime jance jel uopće glupo ponavljat se. Što ste vi napravili od Hrvatske? Da ljudi i narod ne znaju u demokraciji kad je dan izbora. Pa dođe vitez od Jeruzalemskog groba čita u Zagrebu je tolka plaća zbog poreza na dohodak novoga, pa evo u Kaštelima je zna Ante Sanader više veći porez nego u Sinju. To neće spomenit. Spomenit će Možemo!, spomenit će Split, spomenit će sve, međutim ono što je dobro u gradovima di nisu oni na vlasti, bez obzira šta politički agresivno blokiraju sve šta je dobro, bez obzira ko živi u tome gradu bio on uz mene il uz HDZ oni to blokiraju, ovo nije demokracija.

Hrvate iseljavate ilegalne migrante puštate kakogod želite i sad pred izbore ste se sitili hrvatske vojska i obavezno i vojni rok. Prije šest, sedam godina sam govorio obavezni vojni rok. Znaš šta ste vi iz HDZ-a tada meni govorili? Da sam populist, da sam radikal, da sam ekstremist. Evo izbora nova politička opcija, pojavio se Anušić kao alternativa Sanaderu kao prije šta je bio Karamarku Plenković, e sad je obavezni vojni rok, sad je to kao zbog sigurnosti, vidite kako je na granici, vidite kako je u Kosovu, vidite kako je u Ukrajini jer je Plenković pokušao čak i zaustaviti … Ukrajinu on je rekao da ima rješenje, da ga on zna. On kad mu je pa dron on se nakon 10 dana došao slikat selfije kod sveučilišta ovdje …. Demokracija je izbor, a ne šljam. Kolega je spominjao hobotnice, previše je rekao ja kad sam čuo njegov govor mislio da da ne izlazim jer jednostavno da ne bi ja nekakvu nanio štetu ovome govoru koji je bio dobro iskonstruiran. Tu se nema šta dodati. Zbog čega je problem ne znat datum izbora, a vi ste u kampanji? Ogroman novac državni trošite, vi ste u kampanji. Pa vi nosate šljemove, pobili ste janjce, pobili ste im majke, pobili im ste sve, odate od sela do sela, obećajete pa mislim ne mogu svatit koji je vaš cilj. Schengen, granica šuplja kao sir, Schengen vam je krepa, jel vam jasno vama kolegice i kolege? Malo smiješno. Migranti vam ulaze ilegalni kao kroz šupalj sir na štetu hrvatskih građana. Bezbroj puta sam reka, među tim migrantima ima dobro obučeni i naoružani i naoružani terorista među tim migrantima. Kad sam gledao prije nekolko dana nastupe vladinih dužnosnika hrvatsku vojsku obavezni vojni rok. Pa kome vi mažete oči? Za vratiti obavezni vojni rok kolko ste uništili kadra iz Domovinskog rata, časnika i dočasnika i vojnika to je katastrofa. Pa koja je to magla, sipa, to je crnilo, to je laž. Za obavezni vojni rok treba kadar, obavezni vojni rok, treba imat strategiju, … lokacije. Znaš kolko vremena triba za to, ljudskog potencijala? Ja sam prvi bio za to obavezni vojni rok, al ja sam tada bio populist i Most kad smo to predlagali i u prethodnim mandatima, došli izbori sitli se ugroza i kriza u ovome trenutku u svitu. A o inflaciji i uvođenje eura, uvođenje eura je nacionalna u onome trenutku, ono što je bilo dvi kune postalo je dva eura. Kava nije 0,2% poskupila kao što je rekao Plenković, ne. Poljak premijer je rekao da nikada neće uvest euro kad vidi što se događa u Hrvatskoj, a Poljska je puno snažnija država i brojčano i ekonomski i gospodarski od Hrvatske. I što ste joj napravili? Povećajete plaće, povećajete kao mirovine sad pred izbore, a nominalna vrijednost je tri puta manja jel je 50% skuplja prehrambeni proizvodi

zbog laži i sluđivanja, pa jedan takav primjer je upravo maloprije naveo vaš kolega Reiner kada je ovdje gotovo plačući za pozornicom rekao da njemu nije jasno kako je moguće da u Zagrebu postoje kvartovi koji danima nemaju toplu vodu. Znači tko god vam je gospodine Reineru pisao tekst koji ste ovdje čitali ne zna osnovne stvari. Ne zna da toplu vodu na području grada Zagreba osigurava HEP-Toplinarstvo, isto ono HEP-Toplinarstvo kojim je do nedavno na čelu uprave bio vaš gospodin Barbarić, a kojeg ste sada promovirali u savjetnika da bi vjerojatno mogao savjetovati kako se prodaje plin za cent. Dakle pa vi i kad imate napisan tekst ne možete pogodit činjenice, to je zaista fascinantno. Međutim, s obzirom na to da sve ono što vam mi ovdje govorimo već tri i pol godine s nipošto davanjem dakle potpuno otklanjate, govorite da nije istina. Mi smo danas pozvali građane da oni pišu, da oni pišu na naše društvene mreže zašto misle da se sabor sad treba raspustiti, da trebamo ići na izbore. Pa ću prvi dio onoga što su pisali, a pisali su ih zaista velik broj ljudi, mislim da smo prešli već više od 100 ljudi koji su napisali svoje priče. Posvetit ću onim pričama koje govore o vašem klijentelizmu kao razlogu zašto oni misle da morate otić iz vlasti. Pa evo vam prva priča koja kaže ovo. Evo, pa da vam i ja onda napišem zašto sam došla na prosvjed i zašto želim promjene u državi. Naime, magistrica sam inženjerstva okoliša navodno jedno od najtraženijih zanimanja u EU. Diplomirala sam u rujnu '22. ja u Hrvatskoj još uvijek nemam posao. U firmi u kojoj sam odrađivala praksu za mene nisu imali mjesta, a završila sam sve u rokovima, odličnim ocjenama, dobivala stipendiju jer sam bila nadareni student, putujem po svijetu, govorim više stranih jezika ali i dalje je tu osjećaj da nisam dovoljno dobra da mogu u svojoj državi dobiti posao. Kao šlag na tortu prije par dana saznala sam da su posao u državnoj firmi za kojeg sam bila i više nego kvalificirana dobile tri druge osobe koje dolaze naravno po političkoj liniji pa oni nisu imali drugu opciju nego zaposliti njih. Na nekim mjestima na žalost mi je bilo otvoreno rečeno da nisam HDZ-ova mladež pa da nemam šanse. Nemam veza niti sam član političke stranke i zaista izgleda kao da više nemam opcija. Počela sam učiti norveški jer se planiram odseliti već ove godine ako se stvari ne promijene. Za mene tu očito nema mjesta. Idemo dalje, primjera o odlascima u inozemstvo ima pregršt i velika većina je iz razloga što ljudi nisu mogli dobiti posao bez članske iskaznice HDZ-a. Moj blizak prijatelj je po završetku medicinske specijalizacije uzeo posao u Nizozemskoj jer u Hrvatskoj na natječajima je iz intervjua bilo jasno da se već zna tko dobiva tko dobiva posao. Natječaj je pro forma i odbor i bolnica su većinski HDZ-ovi klubovi. Trebaju otići jer se osjećam nesigurno, nejednake su prilike destabilizirano kao građanin ove zemlje koji želim biti ravnopravni građanin. Zbog HDZ-a u Karlovcu sam ostavio preko 200 prijava za posao za koji imam dvije diplome. Dobio sam 0 poslova. Poslove su dobivali manje kvalificirani sinovi i kćeri partije. Dosta je. Zato sad slijedeći naravno ovo sve govorim za više ljudi koji su pisali. Kaže jedna gospođa, jer u gotovo svakoj agenciji pa i ministarstvu masa voditelja, pomoćnika načelnika koji nemaju ni znanje ni iskustvo o sektoru ali su članovi HDZ-a tamo dobivaju plaću. Često se promoviraju najlošiji djelatnici. Krucijalne odluke donose ljudi koji imaju 2,5 do 3 tisuće eura neto plaću, množe se, izmišljaju se nove organizacijske jedinice, a nemaju kompetencije. Naprijed trebaju iskusni, a ne stranački podobnjaci. Evo, ovo je samo jedan dio poruka koje se tiču načina zapošljavanja zbog kojih ljudi odlaze iz Hrvatske, pa ako ne vjerujete nama hoćete li reći da vam i građani lažu.

neću vas pitati ni o Zakonu o hrvatskom jeziku, to više-manje poznato vaše opredjeljenje, neću vas pitati ni o Jakuševcu to će vas pitati građani kad dođe vrijeme za to, ni zašto Zagreb nije priredio svečani doček vaterpolistima, a neki drugi gradovi jesu. Neću vas pitati ni o načinu izbora uprave Zagrebačkog holdinga kad ste preuzeli vlast u gradu Zagrebu, al pitati ću vas gdje bi danas obnova grada Zagreba bila da Vlada RH nije osigurala preko 2,5 milijarde eura iz europskih fondova. Mislim da vi možete dati relevantan odgovor o tomu i što bi bilo da tih novaca nema. Zar vi zaista ne znate drugo nego podvalama, klevetama i lažima. Kako vas nije stid? Kako vas nije stid? Vi možda mislite da je klevetanje, da su laži legitiman alat političke borbe, ja vas neću razuvjeravat al vjerujte to je vrijedno isključivo preziranja, kako vas nije stid. Koristili ste to kao repliku, dobivate opomenu. Odgovor na repliku. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem se. Evo kolega vi mene niste htjeli pitati ali pitat ću ja vas šta ste vi radili u pogledu Jakuševca sve te godine kada ste tamo s Bandićem bili na vlasti. Ništa, ništa, nula. Ali mi smo čarobnim štapićem bez sudjelovanja i suradnje ministarstva trebali to riješiti sami dok ste vi tri ministra u tom nadležnom ministarstvu promijenili. Obnova Zagreba, hoćete da vam kažem nešto o obnovi Zagreba. kolko ste zamjenskih kuća napravili u Zagrebu, nula. Doček vaterpolista, hoćete da vas o tome pitam, gdje je bio premijer, gdje je bila ministrica sporta, gdje je bio gradonačelnik Velike Gorice koji inače je iz vaših redova, a uredno dolazi inače kada se organiziraju dočeci, pa gdje su oni bili u nedjelju, možete li mi to objasniti? Hvala. Imamo povredu Poslovnika, Josip Begonja. bez premije…, dočekao vaterpoliste i grad Šibenik i grad Zadar i mnogi drugi bez Vlada da je tu išta trebala pomoći, njihovi gradonačelnici i njihove uprave su to odradile. pa jeste zaboravili na temelju čega ste, na kojoj ste priči dobili povjerenje građana, pa tamo ste se popeli na vrh brda, nosili zastave, ne znam ni ja što sve niste, al ništa u međuvremenu napravili također niste. **Sanader, Ante (HDZ)** Iskoristili ste to kao repliku, dobivate opomenu. Imamo povredu Poslovnika, Darko Sobota. Mikrofon molim vas uključite. zbog nesposobnosti, a posebice ne htjenja, stalno neko krivi prije nas i ostavili su nam probleme koje mi ne možemo riješit. Kad bi se valda i dogodilo,

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Benčić, vi ste govorili o nekim imenovanja, pa onda može se pročitati, kaže Gong, Tomašević je iznevjerio predizborno obećanje imenovanja Holdinga. Vića, Vića, uhljebilo se Davora Viću na mjesto voditelja Podružnice Čistoće, onda sestru Rade Borić, onda nećakinju Rade Borić, pa tako dalje. Kad govorimo o mladim obiteljima poznato je da su supružnici s dvoje djece i minimalnom plaćom u Osijeku imaju za razliku od Zagreba sad prihode u porastu za 69 eura mjesečno odnosno 828 eura 828 eura godišnje, što je daleko više nego što je to u Zagrebu, znamo čijom odlukom i krivicom. Tomašević govori da je prosječna neto plaća u Holdingu porasla za 24,7%, a komunalnim radnicima za 35,7%, a onda vidimo da radnik maše sa sa platnom listom koja je imala povećanje svega od 3%. Brojni vaši glasači kažu da su nažalost glasali za Promaševića i da nema šanse da više glasaju za Promaševića. …/Upadica Sanader: Vrijeme, vrijeme./…. Imate energije, ali (Možemo!)** Evo zahvaljujem se, pa ću vam i odgovoriti. Poštovana kolegice, ako govorimo o razini lokalne samouprave, da vam kažem ovo, od 11 najnerazvijenijih županija koje su od 1. do 4. najnerazvijenije kategorije u RH na vlasti je dugi niz godina HDZ, u 82%, znači u 9 od 11. Jednako tako ako pogledate općine i gradove i tu razinu, u najnerazvijenijima više od 60% na vlasti je HDZ i njegovi koalicijski partneri i to vam svi znaju, to svi znaju da tamo gdje HDZ vlada ni trava ne raste. **Sanader, Ante (HDZ)** Dobro, imamo povredu Poslovnika, Pavić. Poštovani predsjedavajući, ja vas molim da raspravu vratite na temu, ovo nije tema rasprave. Lokalna samouprava je jedna tema, a mi ovdje govorimo o raspuštanju sabora, pa molim vladajuće da se malo skoncentriraju i da govore o tome, hvala. To je neuobičajeno u HS da se govori van teme, to nismo doživili, al evo povest ćemo računa. Ja vas molim da govorimo po temi. Slijedeća replika poštovana Ljubica Lukačić. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Pa kolegice Benčić, prije nego što ste odlučili nama čitati lekciju vezanu zapošljavanje bilo bi dobro da ste pogledali kako ste to vi u Gradu Zagrebu napravili. Najprije ste 100-tinama radnika u Holdingu dali otkaze i onda vam sad ljudi skapavaju jer nema tko raditi, to je jedna stvar. Druga stvar, kako zapošljavate ljude u Holdingu i u vašim gradskim bolnicama, to samo vjerojatno vi znate, provjerite malo, a nemojte prozivati nas. Ne govore bezveze ljudi kao što je kolegica rekla koji su dali glas Tomaševiću da više to ni u snu ne bi učinili, hvala. Odgovor. Svi članovi Uprave Holdinga zaposleni su na javnom natječaju, svi direktori Podružnica Holdinga zaposleni su na javnom natječaju, nijedan član Uprave Holdinga nije član naše stranke, a kada ako hoćete HEP, HROTE, Janaf, Hrvatske vode, Hrvatske šume, HAC, HŽ-Putnički prijevoz, HŽ-Infrastruktura, FINA, HBOR, HZMO, HZZO, sve HDZ-ovci, niti jedan na temelju natječaja nego isključivo na temelju stranačke iskaznice. Nemojte pitati ono na što znate gdje ste, gdje i najjadniji, pa svi u ovoj zemlji znaju da zapošljavate po stranačkoj iskaznici, pa nema javne i državne firme gdje nije vaš zaposlen, nema vaše bolnice gdje nije vaš zaposlen, nema, ne postoji i zbog toga ljudi odlaze. Ja sam čitala šta ljudi govore, ne ja. Siniša Jenkač. **Jenkač, Siniša (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Uvažena kolegice Benčić, evo spomenuli ste da gdje HDZ dođe ni trava ne raste pa ja mogu samo reći da u Zagrebu raste trava i previše. Vi ste došli na vlast sa željom i prevarili građane kad ste rekli da ćete evo sve promijeniti da na temi komunalne politike provodite ideologiju. A evo …/Govornik se ne razumije./… Jakuševac niste zatvorili, dizali ste zastave, prozivali Bandića, prozivali ste Bandića da daje šakom i kapom medijima, evo kolko vidimo i čitamo dajete im i vi još i više. A kad ste već toliko brinete, smirite se gospođo, nemojte živce gubiti. Kad se već brinete o toj mladoj inženjerki zaštite okoliša ja mislim da ona u Zagrebu ima posla i previše, evo zaposlite ju, pomognite jednoj mladoj osobi neka vam riješi ove probleme. Dragi kolega ajmo malo se vratiti na to što vi govorite da ste promijenili. Prvo vaš premijer je davne 2015. i '16. govorio da će on promijeniti HDZ. Danas vidimo da je HDZ promijenio njega. Rekli ste da ćete promijeniti na bolje, na bolje ekonomsku strukturu zemlje, niste. Socijalna prava, niste. Govorite da su povećane plaće, pali smo za 4 mjesta u EU dakle sa 7 sada na treće pali smo po visini prosječne plaće, gori su od nas samo Bugarska i Rumunjska. i po kvaliteti demokracije i tu su od nas samo gore Bugarska i Rumunjska unutar EU, a nalazimo se na ponosnom 58. mjestu između Mongolije i čini mi se Namibije, tako je. To su vaši rezultati, oni su mjerljivi. Slijedeća replika poštovana Anita Pocrnić-Radošević. gospodina. Čitat ću ih onim redom kako su dolazile jer mislim da je vrijeme da se čuje i druga strana priče. Kaže, burno vam je danas u saboru ali iskreno to je postao cirkus, a ovoliko mržnje prema HDZ-u i Plenkoviću je baš bolesno. Samo se nadam da narod neće nasjesti na ove komunjare i njihov srp i čekić. Anita ako ta banda Jugoslavena dođe na vlast ja se selim iz Hrvatske, vjeruj mi. Ja se za ovo nisam borio niti su ginuli moji prijatelji jer ovi ponovno žele zvijezdu petokraku. Pa evo ovo su strahovi naših sugrađana. Ovo je inače poruka hrvatskog branitelja koji je prošao sva ratišta i danas radi za jednu skromnu plaću. Tako da uzmite u obzir, ne trebate odgovarat. Ja sam ovo željela pročitati. Nema odgovora. Slijedi replika poštovana Marijana Puljak. **Puljak, Marijana (Centar)** Evo zahvaljujem. Kolegice evo ako nećete vi odgovoriti, ja bi samo pitala kolegicu jel to pisao bot neki ili živi čovjek. Evo samo časak. Ali evo pitanje za kolegicu Benčić. Premijer je nedavno pred kamerama doslovno tumačio vratimo se na onu aferu ministrice kulture i medija, dakle tumačio je zašto bi DORH trebao preuzeti taj slučaj od europskih tužitelja pa mu je brzo dan iza toga došla packa od glavne europske tužiteljice koja doslovno kaže, ajde samo probaj. Ajde samo mi malo istumačite te odnose. Evo, hvala. Zahvaljujem kolegice. Dakle porobljavanje institucija, uništavanje neovisnih institucija kao i pad demokratskih standarda jasni su sad već i svima u Europi. Potpuno je jasno i vidljivo iz aviona pa i iz Bruxellesa je cijela namjera instaliranja Turudića da čelo DORH-a bila ta da između ostalog blokira istrage koje provodi EPO odnosno da kroz institut sukoba nadležnosti, ne omogući EPO-u preuzimanje onih slučaja koji se tiču malverzacija sa europskim fondovima. A tih malverzacija znamo ima puno jer je samo prošle godine utvrđeno 330 milijuna eura, eura malverzacija koje istražuje EPO. Dakle da je tome tako potvrdio je i sam Turudić koji je odmah EPO doveo u pitanje, da je tome tako govori i glavna europska tužiteljica koja je jasno rekla, nemojte ni pomisliti da pitanje Geodetskog fakulteta mičete …/Upadica Jelena Miloš. **Miloš, Jelena (Možemo!)** Zahvaljujem. Poštovana kolegice Benčić sad je već jasno da HDZ stalno laže zapravo i cijelo vrijeme koristi taktiku sluđivanja građana, tako nas uvjeravaju da su oni sposobni, recimo da su oni zaslužni pazite na obnovu, a tamo gdje jesu odgovorni recimo za zamjenske kuće u Zagrebu, izgradili su znate koliko. Nula. Toliko o vašoj sposobnosti i odgovornosti. A kad smo kod toga ajmo i konačno demistificirati tko su ti sposobni ljudi zagrebačkog HDZ-a, ajmo ih nabrojat. Gospodin Frane Barbarić potpredsjednik, bespravno sagradio vilu, protagonist afere „plin za cent“. Gospodin Mislav Herman, predsjednik zagrebačkog HDZ-a, za čiju je majku Turudićevo vijeće odlučilo da ipak neće u zatvor, a primala je mito da bi izdavala invalidske mirovine. Gospodin Aladrović, potpredsjednik zagrebačkog HDZ-a koji je pod optužnicom USKOK-a zbog pogodovanja u zapošljavanju i na kraju gospodin Vladimir Iviček koji je krao struju za svoju vikendicu na Cresu. To je ta nova sposobna ekipa zagrebačkog HDZ-a koja bi bolje upravljala Zagrebom. Hvala vam. Zahvaljujem se. Apsolutno stoji o tim glavnim zvijezdama zagrebačkog HDZ-a. Slušamo stalno u novinama kroz različite afere ali vratila bih se još na jednu tezu, a to je teza, to je teza koju stalno ponavlja Plenković da je on, pazite on osobno osigurao novce za obnovu iz Fonda solidarnosti. Novci iz Fonda solidarnosti dobiva svaka zemlja članica EU kada ima kada ima katastrofu i kada preda izvješće o šteti koja je nastala. Dakle, dobila je i Grčka, dobila je i Italija, dobivaju i sve druge zemlje pa tako je dobila i Hrvatska. Zaista bi bilo potpuno izvan svake zdrave pameti da Hrvatska to nije dobila. Međutim, ajmo se malo vratit na to, Hrvatska je imala rok dakle za potrošnju sredstava za obnovu Zagreba do lipnja 2022.g. pa ste ga morali produživati jer do tada niste ni dokumentaciju za ključne projekte napravili, a kamoli što drugo.

Hvala g. potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. Ovaj zahtjev za hitnim raspuštanjem Sabora i raspisivanjem izbora predali smo zbog toga što smatramo da je svaki novi dan s HDZ-om na vlasati za Hrvatsku izgubljen dan, uzalud potrošen dan. U sedam godina Plenkovićevog mandata 262 tisuće ljudi otišlo je iz Hrvatske, pobjeglo glavom bez obzira u neki bolji svijet. U ovih sedam, osam godina Plenkovićevog mandata 750 tisuća ljudi gurnuto je na rub, stavljeno u rizik od siromaštva i socijalne isključenosti, svaka treća osoba starija od 65 godina i svako peto dijete. tisuća umirovljenika je blokirano, 400 tisuća radnika radi za plaću manju od 800 eura. Ono što je kontinuitet u Plenkovićevom mandatu je pad kupovne moći naših građana, pad standarda i društvena i ekonomska nejednakost koja se svakim danom produbljuje. I zbog toga je svaki novi dan s HDZ-om i Plenkovićem na čelu za Hrvatsku i njene građane izgubljen dan. Cijene hrane u Plenkovićevom mandatu rasle su u prosjeku 45%, cijena kvadrata stana više od 60%, siromašniji dio stanovništva ova inflacija dodatno je osiromašila jer se u njihovoj potrošačkoj košarici predominantno zastupljene upravo hrana i režije, a cijene osnovnih namirnica poput kruha, mlijeka, jaja, šećera, kompira u Plenkovićevom mandatu posebno ove četiri godine rasle su između 45 i 136%. Zahvaljujući rastu upravo tih cijena i usluga i ozbiljnom novcu kojeg se od PDV-a kojeg jednako plaćaju i siromašni i bogati punila ova blagajna, a trgovački lanci i banke su bilježili nezapamćene profite, s druge strane većina naših ljudi, između ostalog 750 tisuća ljudi svakim danom bivala je sve siromašnija i siromašnija. Plaće i mirovine naših građana nisu ni približno pratile taj rast. Po temi inflacije Vlada Andreja Plenkovića je radila i još uvijek radi katastrofalan loš posao, druga smo najlošija zemlja u EU, a najjače oružje u borbi protiv inflacije je bilo povećanje plaća i povećanje mirovina. Tako smo trebali jačati otpornost građana na krizu, to su primjerice Španjolska, ali i neke druge zemlje EU shvatile za razliku od Hrvatske i Andreja Plenkovića koji to nije. Cijene su nam postale europske, a plaće su ostale balkanske. I stoga je svaki novi dan s HDZ-om na vlasti za Hrvatsku i hrvatske građene izgubljen dan. Ova ne reformska Vlada građanima nije isporučila u osam godina niti jedan značajan pomak u područjima koji njima egzistencijalno život znače, pravosuđe je bez pomaka, obrazovanje je bez pomaka, zdravstveni sustav je bez pomaka, porezni sustav je bez pomaka, mirovinska reforma je bez pomaka, poljoprivreda je bez pomaka. Jedino gdje HDZ u ovom mandatu bilježi pomake su razmjeri korupcije, razmjeri se više ne mjere u milijunima nego u milijardama. Plastično prikazano, samo u aferi INA zamračena je količina novca kojom se moglo izgrditi 200 vrtića ili 20 škola u RH. Zamislite koliko je moglo biti povećanje plaća i mirovina, a koliko je novca propalo i pokradeno u aferi HEP, Vjetroelektrane, geodetski hot mail, koliko je moglo biti besplatnih obroka u školama za onu elitnu večeru koju je našim novcem platila Gabika Žalac za sebe i svoje prijatelje u elitnom restoranu, koliko radnih mjesta u državnim i javnim tvrtkama su oteli našim mladim ljudima razni Milići, Katičići, Aladrovići koji su namještali poslove za svoju stranačku mladež. Ne postoji u Europi, ni u svijetu vlada iz koje je otišlo 30 ministara, pola njih zbog ozbiljnih sumnji u korupciju, a da je onaj koji ih je birao svojim istančanim radarima za kadar još uvijek premijer. I zato je svaki novi dan na čelu s ovom Vladom za Hrvatsku i hrvatske građane izgubljen dan. Isti onaj koji sebi uzima pravo određivati što je tema, a što ne tema ne posustaje u zatiranju neovisnih institucija u borbi protiv korupcije. Ogradom na Markovom trgu zaštitio se od građana, a oduzimanjem ovlasti Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, eutanazijom USKOK-a, imenovanjem državnog odvjetnika koji će biti omeđen HDZ-om na čelu DORH-a te pisanjem Kaznenog zakona kojim namjerava progoniti one koji korupciju i o njoj izvještavaju javnost štiti se od gubitka I zbog toga je svaki novi dan na čelu s HDZ-om i Andrejom Plenkovićem za Hrvatsku i za njene građane izgubljen dan. Ta ista Vlada je ovaj Sabor svela samo na fikus, na produženu, mehaničku ruku Vlade, ponizila ga je kao niti jedna Vlada do sada. SDP je primjerice predlagao konkretna rješenja za sustavno povećanje mirovina, plaća, zaštitu građana od utjerivača dugova, cjelovitu stambenu politiku za priuštivo i dostupno stanovanje za naše mlade, ubrzanje obnove potresom pogođenih područja, veću dostupnost vrtića, bolji studentski standard, bolju zaštitu radnika, djece s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima što nam to vrijedi kada je ovaj Sabor ponižen, sve ih je odbijala ova Vlada, ova vladajuća većina samo zbog toga što su dolazili s krive strane sabornice. O nekim prijedlozima se nikad nije raspravljalo, a ni neće jer je tako odlučio jedan čovjek predsjednik HS-a. Mnoge Mnoge od tih prijedloga ne samo nas nego i drugih kolega iz opozicije zagušila je svakodnevna saborska buka uvreda, međusobnih obračuna i smrada antikorupcijskih afera koje su preplavile javni prostor, a posljedično utjecale i na dinamiku rada u saboru, pa je i percepcija javnosti bila takva da smo se samo svađali, a malo toga konstruktivno predložili ili napravili što je daleko od istine. sjednice HS nalazi se 205 točaka dnevnog reda, od kojih su čak 70% prijedlozi opozicije za bolji život građana, no za njih nema mjesta na plenarnim sjednicama sabora jer vladajućima odgovara da javnost što manje zna o sadržaju kojega opozicija predlaže. Bitno im je da se u javnosti održava slika opozicije kao destruktivne, svađalačke, besadržajne i beskorisne, pa samim time pokazuju i sabor kao nepotreban i suvišan. Oduzeli su mu stvarnu zakonodavnu ovlast koja mu po zakonu pripada i učinili od njega samo produženu ruku Vlade, produženu ruku koju se ništa ne pita i koja ni o čemu ne odlučuju, time poništavaju demokraciju u RH i zbog toga je svaki novi dan na čelu, na na čelu s ovom Vladom i Andrejom Plenkovićem za Hrvatsku, njene građane, ali i za demokraciju izgubljen dan. Kao potpredsjednica HS osjećam sram zbog vladajuće većine, zbog vas drage kolegice i kolege, ovi koji ovdje ima i kojih nema, što ste Plenkoviću dozvolili obezvrjeđivanje sabora, napad na ustav i demokratski sustav. Svaki dan s Plenkovićevom Vladom je upravo zbog toga jedan beskrajan dan i izgubljen dan za hrvatsku demokraciju. Hrvatskoj treba Hrvatskoj treba nada, Hrvatskoj treba nova perspektiva i Hrvatskoj trebaju nove ideje, Hrvatskoj treba politika koja njeguje demokraciju, koja koja jača svoje institucije, koja radi s ljudima i koja radi za ljude, politika koja ima ljudsko lice. Najvrjedniji potencijal ove zemlje su ljudi, upravo oni ljudi koji nas biraju u HS i stoga i stoga je nužno odmah početi djelovati na smanjenju društvene i ekonomske nejednakosti, a promjenom ekonomskog modela, drugačijom poreznom politikom i redistribucijom dobara mi možemo stvoriti prostor za provođenje politika koje će imati ljudsko lice. Mi moramo vratiti ljudima dostojanstvo, prvo umirovljenicima, onim ljudima koji su radom gradili ovo društvo, treba im dostojanstvena mirovina, a ne Vladina i Plenkovićeva milostinja. Dužnost nam je također osigurati svakom djetetu mjesto u vrtiću bez da ga određuje mjesto gdje je rođen i socioekonomski status njegovih roditelja, koji neće biti prepreka na tom putu jer će država po prvi put podmetnuti leđa i uzeti na sebe odgovornost da sufinancira 50% ekonomske cijene za svako dijete kako bi vrtić roditeljima bio besplatan, a kako bi se JLS ojačalo da mogu brže otvarati nove vrtićke kapacitete, podizati plaće i jačati razinu kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Gradnjom priuštivih javnih stanova za najam moramo početi rješavati stambeno pitanje javnih obitelji, ali i socijalno ugroženih građana, te onih koji koji su zaposleni u deficitarnim zanimanjima, ali i naših umirovljenika kroz asistirano stanovanje. I ono što je ne manje važno, ali na kraju spominjem, moramo zaustaviti ovu smislenu i sustavnu devastaciju tri stupa socijalne države, a to je obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb. I ono što mora biti zadaća novoj slijedećoj Vladi, to je zaustaviti, kao broj jedan, zaustaviti ovu ne puzajuću nego galopirajuću privatizaciju javnozdravstvenoga sustava. Ljudima koji taj sustav održavaju na životu svojim entuzijazmom treba dati dostojanstvene plaće jer nažalost u prethodne 3.g. plaće su u javnom sektoru najviše realno padale upravo zaposlenicima u obrazovanju, u socijalnoj skrbi i u zdravstvu. Ovoj zemlji ne treba ni lider, ni veliki vođa, ni apa, pogotovo ne onaj koji je opsjednut ovladavanjima medijima, neovisnim institucijama i ljudima. Ne treba nam čovjek koji govori pet svjetskih jezika, a ne razumije jezik nepravde, nejednakosti i siromaštva u svojoj domovini, nama treba tim stručnih, angažiranih, odgovornih, poštenih i hrabrih ljudi koji će predano raditi na održivom razvoju zemlje. I posljednjih tjedana mi mnogi ljudi govore kako ih je strah i da imaju dojam da je netko u Hrvatskoj upalio mrak. Nisu ljudi blesavi, svjesni su oni da u kom pravcu Hrvatska ide, svjesni su i toga kakva utakmica predstoji, da neće biti nimalo laka, da će biti udaraca iznad i ispod pojasa, međutim ne nedostaje im odlučnosti, upornosti i hrabrosti jer svi kao i mi shvaćamo da se za ovu zemlju isplati boriti. Državu moramo vratiti njenim građanima, moramo zaustaviti ovu brutalnu i besramnu privatizaciju države, svih njenih resursa i institucija. Sve maske su pale ako ne prije onda posljednjih 30 odnosno 20 dana. Nama ne trebaju ljudi koji potkradaju svoje građane, koji kradu željezo, drvo, struju, plin, kamen, pomorsko dobro, sredstva iz nacionalnog proračuna, iz fondova EU, koji kradu sve što im se nađe na putu. To su ukrali, al ne smijemo im dozvoliti da nam ukradu budućnost i da ovim građanima ukradu dostojanstvo, a sve dok je HDZ i Andrej Plenković na vlasti ova zemlja nema budućnost. Zato se ova devastirana sadašnjost od strane Andreja Plenkovića i pokušaj krađe budućnosti treba i mora zaustaviti već danas raspuštanjem HS i raspisivanjem Stekli su se uvjeti da se u svrhu vraćanja povjerenja građana u najviše institucije zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti u RH odmah raspusti HS, raspišu parlamentarni izbori na kojima će građani birati birati nove zastupnike i zastupnice koje će dati povjerenje novoj Vladi jer s HDZ-om na čelu svaki novi dan za Hrvatsku za hrvatske građane, hrvatsku demokraciju i slobodu je izgubljen dan. Sad ćemo po zahtjevu informatičara napravit stanku od 5 minuta i nastavljamo u 20,50.